(FrP) [10:01:59]: På vegne av Frem- skrittspartiet og representantene Morten Wold og meg selv har jeg gleden av å framsette et representantforslag om å styrke logopeddekningen.

2023 Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Oljeog energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet

3 og 4): Verden har blitt mer uforutsigbar de siste årene. Det har konsekvenser for folk, næringsliv og industri. Budsjettenigheten mellom regjeringspartiene og SV er et budsjett for å trygge folks økonomi og Norge i en urolig tid, samtidig som vi skal sørge for en ambisiøs klimapolitikk. Grønn bok er vår plan for 2030, en nyvinning som opplyser den demokratiske debatten. Her viser vi for første gang hvilke tiltak vi vil gjennomføre for å nå Norges forpliktelser om 50 pst. kutt i ikke-kvotepliktig sektor. Mens høyreregjeringen la fram én fullverdig klimamelding på åtte år, leverer vi nå årlige klimaplaner til Stortinget. Det gjør vi fordi klimaomstillingen krever at vi gjennomfører politikk i et langt raskere tempo enn det som har vært gjort tidligere. For å lykkes trenger vi betydelig mer fornybar kraft, mer nett og mer energieffektivisering. Det følger vi opp i neste års statsbudsjett. Her ligger bevilgninger til oppfølging av regjeringens handlingsplan for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi, inkludert bevilgninger til Husbanken, Enova, NVE og Direktoratet for byggkvalitet. Vi styrker også energimyndighetene i nok et statsbudsjett – flere hender og hoder inn i OED, NVE og RME for raskere utbygging av havvind og konsesjonsbehandling av fornybar kraft og anlegg for nett. Å øke saksbehandlingskapasiteten og digitaliseringen er helt nødvendig. Vi har et stort etterslep på energifeltet. For å nå målene om rikelig tilgang på ren og rimelig kraft – som er et fortrinn for norske forbrukere, næringsliv og industri inn i framtiden – må jobben som skulle vært gjort for fem–seks år siden, eskaleres betydelig. Vi er i gang, men det er rimelig å påpeke at rekruttering og opplæring tar tid, noe som også betyr at det vil ta tid før man kan se den fulle effekten av økte ressurser.

Vi har allerede tatt flere grep i møte med de høye strømprisene. Strømstønadsordningen for husholdninger er blitt forbedret og forlenget i flere omganger, og vi har lagt bedre til rette for fastprisavtaler for bedrifter ved endringer i grunnrenteskatten. Vi har sagt nei til nye utenlandskabler og lagt fram nye verktøy for å trygge kraftforsyningen vår. Det gir mer politisk kontroll. Skal vi nå målene våre, klimamålene, må vi redusere og fjerne store utslipp i industrien. Elektrifisering av Melkøya er et sånt tiltak. Den direkte effekten av det er at vi kutter klimagassutslippene med 850 000 tonn CO2. Gjennom kvotesystemet bidrar det også til europeiske utslippskutt. I tillegg kommer de indirekte effektene, som at gass kan fortrenge kull og til og med omformes til blått hydrogen, helt uten utslipp. Som følge av regjeringens kraftløft for Finnmark og føringene i regjeringens nye handlingsplan for nett har Statnett nylig reservert kraft tilsvarende 465 MW til nye prosjekter nord for Ofoten. Av disse 465 er 215 ny kapasitet som følge av regjeringens kraftløft for Finnmark, med planer om minst 350 MW ny kraftproduksjon i området. 465 MW til nye prosjekter er mye kapasitet sammenlignet med dagens uttak nord for Ofoten, som ligger på rundt 1 470 MW. Dette er et direkte resultat av regjeringens politikk. Jeg registrerer at flere partier i denne salen jobber for en løsning som både er dyrere for fellesskapet og kutter mindre utslipp. Faktisk vil fellesskapet måtte betale rundt 85 pst. av kostnadene ved en CCS-løsning gjennom vårt eierskap i Equinor og Petoro, altså 20– 30 mrd. kr av fellesskapets midler investert bare i Melkøya og i dens levetid. Det er en investering som ikke gir Finnmark én meter mer nett eller megawatt mer kraft, og som ikke rigger Finnmark for framtiden. Det er dårlig bruk av fellesskapets ressurser. CCS-løsningen vil også kunne gi 100000 tonn høyere CO2-utslipp per år fra Hammerfest LNG enn med dagens valgte løsning. For å sikre bred oppslutning om klimapolitikken skal omstillingen være sosialt og geografisk rettferdig og inkluderende. Vi behandler i dag et grønt budsjett, som ble historisk grønt etter vårt gode budsjettsamarbeid med SV. Jeg vil takke SV særlig, men også hele komiteen, for et godt samarbeid både i denne saken og gjennom hele høstsesjonen.

Høgre har sendt føl- gjande spørsmål til regjeringa: Vil regjeringa i arbeidet sitt med ei heilskapleg verdikjede for hydrogen sikra at blått hydrogen frå naturgass får like rammevilkår som grønt hydrogen? Svaret er oppsiktsvekkjande. I ei tid med kraftkrise og der køen på tilknyting til Statnett er på 12 000 MW, er heile 4 200 MW – altså over ein tredjedel – planlagt til produksjon av grønt hydrogen og ammoniakk. vil altså retta støtta mot denne produksjonen – dette i ei tid med både kraft- og nettmangel, som representanten sa i sitt innlegg. Til overmål skal denne grøne hydrogena i all hovudsak produserast av regulerbar vasskraft.

med at både grønt og blått hydrogen vil være helt avgjørende i den omstillingen vi skal gjennom. Vi er heldige som har betydelige ressurser som naturgass, som ved hjelp av CCS kan omgjøres til blått hydrogen. Vi har allerede, gjennom vårt samarbeid med våre europeiske partnere og Den europeiske hydrogenbanken, inngått et samarbeid som vil gi muligheter også for norske aktører å kunne søke støtte for å få på plass blå hydrogenproduksjon. Det skal hvert fall ikke være noen tvil om at for vår del vil vi fortsette å utvikle norsk sokkel, og i den betydning ligger det også at vi skal legge til rette for å hente opp naturgass som ved hjelp av CCS kan omgjøres

[10:11:33]: I fjor økte denne regjeringen kvoteprisgulvet til 200 kr i den såkalte CO2kompensasjonsordningen for industrien. Det ble gjort for at en skulle få en såkalt bærekraftig løsning, som skulle holde seg over tid. Det gikk altså under ett år før en nå kommer med forslag om å doble det samme kvoteprisgulvet. Det skjer fullstendig uten dialog og uten forvarsel – ingen samtaler med industrien, heller ikke med LO. Dette er selvfølgelig svært skadelig, og vi ser en del uheldige omstendigheter dette medfører. Jeg har lyst til å spørre representanten – for dette går igjen på veldig mange områder; vi ser det på skatt og avgifter, der en over natta innfører endringer – hva betyr forutsigbarhet for Arbeiderpartiet? Forutsig- barhet er svært viktig. Det er noe som Norge er kjent for. Vi er fortsatt kjent for å være et sted hvor det både er trygt og forutsigbart å investere. Så til det spørsmålet går på: CO2-kompensasjonsordningen. Det er en ordning som nærmest har eksplodert når det gjelder kostnader for den norske stat. Derfor har det vært nødvendig å legge et kvoteprisgulv, nettopp for å sikre bærekraften i systemet vårt. Det skal ikke være noen tvil om at vi mener at CO2-kompensasjonsordnin viktig ordning for industrien. Det var nettopp Stoltenberg-regjeringen som fikk den i stand, og vi har alle intensjoner om å følge den opp. Jeg registrerer at det ble sagt at det ikke har vært dialog. Det har vært dialog, men riktignok er den ikke oppfattet som god. Det tar vi til etterretning, og vi skal sørge for at det arbeidet kommer på rett vei. Det vet jeg også at klima- og miljøministeren allerede er godt i gang med. Denne ordningen, som er etablert av Arbeiderpartiet, skal fortsatt være der i framtiden, men dialogen om hvordan den skal rigges, vil skje nå framover.

Elvestuen (V) [10:13:50]: Representanten tok opp dette med grønn bok og betydningen av grønn bok. Dette er vel det siste kapitlet som var i tidligere budsjetter, som nå er fulgt opp.

Det regjeringen gjør for å nå målene, er at man bare fyller på med biodrivstoff i siste del av perioden. Det er biodrivstoff basert på slakteavfall fra stort sett Kina og USA. Vi har dårligere biodrivstoff i Norge enn det som brukes ellers i Europa, mens vi ikke når målene med elbilsalg i 2025, varebilsalg etc. Hva vil regjeringen gjøre for å sørge for at vi får en forsterket satsing på nullutslippsløsninger? Er det biodrivstoff som skal være løsningen for regjeringen i årene framover? For at vi skal nå våre klimamål er det nødvendig med en innsats på flere områder. Et av de tiltakene som er gjort nå, er det som representanten Elvestuen nevner: biodrivstoff. Jeg kan også dra fram den store satsingen, som bl.a. kommer gjennom budsjettforliket med SV, som går på nullutslippslastebiler. Det er et helt konkret tiltak med 285 mill. kr lagt inn i i budsjettet for å sikre at vi kan gi støtte til både ladeinfrastruktur og kjøretøy. Som sagt: For at vi skal nå våre klimamål, må vi gjøre flere ting på samme tid. Vi må samtidig ta hensyn til folk,

Mangel på kraft og nett er i ferd med å kortslutte klimaomstillingen i Norge og kan føre til vedvarende høye priser for folk og bedrifter. Under Solberg-regjeringen ble det gitt konsesjon til 16 TWh med ny kraftproduksjon – i en periode der ekspertene mente vi had de mer enn nok kraft. Under Støre-regjeringen er det gitt konsesjon til 0,3 TWh med ny kraftproduksjon – i en periode der ekspertene mener vi har et desperat behov for mer kraft. NVE spådde tidligere i høst en kraftpris på 80 øre per kWh i 2030, før nettleie og avgifter. Det er en brutal dom over regjeringens kraftpolitikk, og regningen må bæres av husholdninger og bedrifter over hele landet. Samtidig melder nettselskapene at det enkelte steder ikke vil være mulig å koble på nytt forbruk før midt på 2030-tallet. Det betyr at bedrifter som ønsker å gå fra f.eks. fossil gass til fornybar strøm, må vente lenge. Vi mangler også effekt. Det må gjøres langt mer for å avlaste nettet og effekttoppene, særlig om vinteren. For eksempel må det jobbes mer med hvordan fjernvarmenettene kan utnyttes bedre, slik at de kan avlaste behov for effekt fra nettet om vinteren. Regjeringens innretning på CO2-avgiften for avfallsforbrenningsanlegg bidrar dessverre til å sende fjernvarmeanleggenes viktigste innsatsfaktor, avfall, til Sverige. De siste par årene har vi opplevd det største tilbudssidesjokket i europeisk energihistorie. Her hjemme er det mange som synes å mene at vi skulle ha vært helt upåvirket av dette. Det er i beste fall naivt. Kombinasjonen av et langt større kraft- og nettbehov enn det vi tidligere har lagt til grunn, må møtes med hurtigere utbygging av kraft, nett og effekt og mer effektiv bruk av energien vi allerede har. Den responsen har så langt uteblitt. høsten 2022 ble rammevilkårene for å bygge ut mer kraft forverret betydelig, bl.a. gjennom forslaget om grunnrenteskatt på vindkraft. Nå er det heldigvis blitt enighet om en innretning som sikrer at nye kraftverk blir investeringsnøytrale, og tapet for eksisterende kraftverk, investeringer men skaden på Norges omdømme som et forutsigbart sted å investere vil det nok ta lengre tid å rette opp. Det kan virke som om regjeringens frykt for at noen skal tjene penger på vindkraft, er større enn frykten for kraftunderskudd i Norge. Hvis NVE og Statnett får rett i sine prognoser, styrer regjeringen mot et kraftunderskudd i Norge. Det betyr at vi blir mer avhengig av mellomlandsforbindelser og mer prisgitt kraftutbygging i landene rundt oss. Heldigvis har land som Danmark, Sverige og Storbritannia ikke bare store planer for ny kraftproduksjon, men de er i gang med å bygge. Når vinden blåser, vil våre mellomlandsforbindelser kunne gi oss både rimelig og sikker tilgang på energi som kan balanseres mot vår vannkraft. Danmark har ambisjoner om å firedoble kraftproduksjonen innen 2030.

spørsmålet. Kraften må på plass om utslippene skal kuttes, men det alene er ikke nok hvis industrien skal lykkes med omstillingen frem mot 2030 og 2050. Det er behov for mer kraftfulle tiltak. Høyre har derfor foreslått et punktutslippsprogram som skal bidra til å skalere utslippstiltak fra de store Vi er glade for at budsjettenigheten mellom regjeringspartiene og SV følger opp dette, men det som gjenstår, er å finne en innretning som gir størst mulig utslippskutt per krone. For eksempel mener vi at karbondifferansekontrakter kan være en mulig måte å gjøre det på. I 2030 skal antall kvoter i det europeiske kvotesystemet være redusert med 62 pst. sammenlignet med 2005 – og i 2040 helt ned til null. Industrien har derfor ikke noe valg. Det er omstilling, utflytting eller nedleggelse som er alternativene. Hvis vi ender opp med de to siste, har både Norge, norske arbeidstakere og klimaet tapt. Norsk sokkel skal utvikles, ikke avvikles. Det må skje innenfor rammen av klimamålene og våre forpliktelser under Parisavtalen. Havvind, fangst og lagring av CO2 og verdikjeder for blått hydrogen vil være helt sentrale ingredienser for å få det til. På kort og mellomlang sikt kan ikke fornybar energi alene bære den europeiske energiomstillingen. Naturgass vil være helt nødvendig, men over tid må den renses og omdannes til hydrogen. I dag brukes det ti millioner tonn grått hydrogen i europeisk industri. I en tid der vi trenger langt mer strøm til varmepumper, elektriske kjøretøy og omstilling i husholdninger og mindre bedrifter, vil det være behov for blått hydrogen for å erstatte mye av dette volumet. Derfor mener Høyre at det bør satses mer på utvikling av en verdikjede for hydrogen, og vi foreslår at det opprettes et nytt program, BLÅHYDROMAKS, for å bidra til dette. til dette. Helt til slutt en stemmeforklaring: Høyre stemmer mot nysalderingen fra regjeringspartiene og SV, men vi ville ha stemt for det opprinnelige forslaget fra regjeringen. Ved en inkurie, som det heter på fint, ble dette forslaget ikke fremmet på nytt fra vår side.

[10:21:12]: Høyre har brukt mye tid på å lage et bilde av at Norge er et land som det er uforutsigbart å investere i. Jeg vil derfor utfordre Høyre: Hva slags forutsigbarhet gis industrien når Høyres samarbeidspartier i en mulig framtidig regjering er villige til å skrote vedtaket om elektrifisering av Melkøya, et vedtak som allerede har gitt 500 nye arbeidsplasser i den nordligste landsdelen? Det første stålet til Snøhvit Future-prosjektet er allerede laget hos MOMEK i Mo i Rana. Consto, med kontorer i Bodø, Tromsø, Hammerfest og Alta, vil med sin kontrakt gi mellom 200 og 300 årsverk, og Aibel utvider nå med opp mot 250 nye ansatte i Nord-Norge. Uavhengig av hva man synes om elektrifisering av Melkøya, må folk og bedrifter som inngår en avtale med offentlige myndigheter, kunne stole på at den gjelder. Hvordan vil Høyre forholde seg til sine samarbeidspartier og sikre at det faktisk er mulig å stole på beslutninger fattet av norske myndigheter? samarbeidspartnere, enten de satt i regjeringen sammen med Høyre eller de satt utenfor, og vi klarte i løpet av de åtte årene å unngå det kaoset og den politiske usikkerheten som denne regjeringen har klart å skape på kun kort tid. Det er ingen tvil om at den politiske risikoen ved å investere i Norge oppleves som betydelig høyere nå enn under den forrige regjeringen. Det skyldes ikke minst forslaget om å innføre grunnrenteskatt på vindkraft på land med tilbakevirkende kraft. Jeg vil også nevne at den midlertidige arbeidsgiveravgiften – som ikke var så midlertidig at den ble fjernet i 2024-budsjettet, men fortsatt blir stående – heller ikke bidrar til å skape et inntrykk av en regjering som ønsker forutsigbarhet og legger til rette for norske virksomheter og investeringer i Norge.

har eg difor behov for å få eit reelt svar frå representanten om den næringsfiendtlege haldninga ein har til matprodusentane og landbruket. Høgre vel konsekvent å svekkja konkurransekrafta til denne næringa gjennom nye særnorske klimaavgifter, som t.d. avgift på mjølkekartongar og rasering av Bionova, som ein ynskjer å avvikla heilt. Bionova, som denne regjeringa har etablert, er eit viktig og avgjerande tilskot til det statlege verkemiddelapparatet.

Gjennom åtte år med høyreregjering gikk matproduksjonen i Norge opp, og det var fordi vi førte en

Vi inngikk en frivillig avtale med landbruket da vi satt i regjering, men den må også følges opp med praktiske tiltak som faktisk gir utslippsreduksjoner, og da er det behov for å gjøre endringer og bidra til å legge til rette for mer klimavennlig produksjon av mat i Norge.

(SV) [10:25:16]: «Vi trenger ver- dens tropiske skoger i kampen mot klimaforandringer og for å bremse ødeleggelse av natur.» Dette er et godt sitat, og det var tidligere statsminister Erna Solberg som sa det, i en pressemelding i april 2021. Etter dette har Høyre i sitt i sitt budsjettforslag for 2023 foreslått å kutte regnskogspengene med en halv milliard. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2023 foreslo de å kutte regnskogsatsingen med en halv milliard, og i forslaget sitt til budsjett for neste år foreslår Høyre å kutte med hundre millioner.

i støtte til bevaring av regnskog, gjennom klima- og skoginitiativet. Vi bevilger over 3 mrd. kr i vårt alternative statsbudsjett for 2024 til dette formålet. Men i motsetning til SV, som øker oljepengebruken de facto med 9 mrd. kr i 2024, har ikke Høyre den anledningen til å sette økt press på rentene og husholdningenes økonomi, som SV åpenbart tar så lett på. vi har ikke 9 mrd. kr ekstra til å bruke på gode formål, og derfor må vi gjøre reelle prioriteringer. Det er en øvelse som SV unndrar seg i budsjettenigheten med regjeringspartiene, og derfor har de 9 mrd. kr til å øse ut, noe som igjen igjen bidrar til økt press i norsk økonomi og kan bidra til at husholdningene må slite med en høyere renteregning enn de ellers ville gjort, i lengre tid enn nødvendig.

også på dei områda som denne komiteen har ansvar for. Energipolitikk blir viktig i tida som kjem, miljøpolitikk blir viktig i tida som kjem, og klimapolitikk blir viktig i tida som kjem. Forventningane på desse felta er store. Ja, kanskje er det dei mest konfliktfylte områda i samfunnsdebatten for tida. Det skal godt gjerast å unngå ein samtale om straumprisar, klimatiltak og ikkje minst veret i tida som kjem. Eg trur at også 2024 kjem til å handla om energi, og for oss nordmenn er det kroner per kilowatt som gjeld. Kva er då ein rett pris? Det har eg spurt fleire om, men eg har eigentleg ikkje fått noko særleg godt svar.

Jo, høgst sannsynleg hadde me fått ei straumkrise og full stopp i utbygginga av ny produksjon. Det er altså ikkje ein veg å gå. Nokon snakkar om full kompensasjon for ein pris over eit gjeve beløp,

Dette er den utfordringa me er sette til å svara på, og det er inga enkel oppgåve. Med bakgrunn i desse føresetnadene har regjeringa sett i gang eit arbeid for å setja ned eit straumprisutval som skal levera gode svar, og som kan peika ut ei retning på tiltak. Seinast i går støtta energi- og miljøkomiteen opp om dette arbeidet gjennom si innstilling i ei anna sak, der me hadde eit felles vedtak. har levert ei ganske raus kompensasjonsordning. Me har ei betre ordning for å bruka flaskehalsinntekter for å halda nettleiga nede, og me har forbetra systemet med fastprisavtalar for industri og næringsliv. Dette er viktig, men det betyr ikkje at me er i mål, og i tida som kjem, vil me koma med fleire tiltak som innfrir forventninga om eit forbetra system som gjev meir kraft til ein konkurransedyktig og føreseieleg pris for både folk og næringsliv. næringsliv. For Senterpartiet gjeld forvaltartankegangen i miljøpolitikken. Noreg og norsk natur skal vera i betre stand etter at me har regjert, enn då me overtok. Gjennom å bruka naturen betre, ta i bruk ny kunnskap og læra av dei feila som me har gjort før, skal me bli flinkare til å forvalta landet vårt. Rammeverket for dette er naturmangfaldslova, som jamstiller berekraftig bruk og vern som verkemiddel for korleis me skal sikra naturen for framtida. I samfunnsdebatten kan det høyrast ut som om det berre er vern som er det saliggjerande.

det er òg viktig å leggja til rette for at me kan ha berekraftig bruk av det resterande arealet – også om me skulle oppnå Stortingets mål om 10 pst. vern. Eg har lyst til å slå fast at norsk skogbruk er berekraftig, og ein har gode standardar saman med næring og miljøorganisasjonar på dette området. Me har òg veldig mykje areal som ikkje er skog, og dei fremste er nasjonalparkane våre. Me har løfta forvaltninga på dette området, og me gjer det også i dette budsjettet ved å etablera fleire nasjonalparksenter som bidreg til kunnskapsutvikling og lokal forvaltning av dei verneområda.

Til slutt har eg lyst til å løfta fram den einigheita som er på CO2-kompensasjon mellom regjeringa og SV. Den er viktig for å sikra føreseielege vilkår for næringsliv og arbeidsplassar i heile landet. Dei som kanskje er blant dei fremste distriktsnæringane, nyta godt av dette, og der må me klara å få til ein god dialog framover. Det vil eg takka statsråden for å ha lagt til rette for.

Senter- parti-representanter var ute i mediene like etter valget høsten 2021 og krevde at krafteksporten og prissmitten fra Europa skulle tas tak i. Daværende fraksjonsleder Ole André Myhrvold uttalte: «Hvis vi går inn i regjering, vil vi sette i gang et lovarbeid for å styre strømeksporten.» Daværende olje- og energiminister var også inne på tanken om at man skulle gå i dialog med våre europeiske motparter. Siden har ingenting skjedd, bortsett fra at mer kraftproduksjon og kjernekraft o.l. er blitt lagt ned i Europa, krafteksporten har satt stadig nye rekorder. Ikke minst har prisene holdt seg vedvarende høye. I år er 18,5 TWh nettoeksportert fra Norge. Det er 50 pst. mer enn i fjor, og det er også mer enn årene før. Synes Senterparti-representanten at regjeringen har lyktes med å ta tak i krafteksporten og oppnå en riktigere pris, som han også nevnte i innlegget sitt?

så me leverer på dette feltet. Likevel erkjenner me at det er ein for stor prissmitte inn i det norske kraftsystemet som følgje av bl.a. dei utanlandskablane som blei bygde under førre regjering. Dette bildet er nok litt meir samansett enn det representanten gjev inntrykk av, men regjeringa er i alle fall på ballen. Senterpartiet er svært oppteke av at me framover ikkje skal få auka prissmitte inn i den norske marknaden.

kraft fra land på Melkøya og går imot et reelt alternativ med karbonfangst og -lagring. Kraft fra land vil gi høyere priser i nord, uten at det massivt bygges ny fornybar energi – ny fornybar energi som kun vil gå til å dekke opp Equinors behov.

og vil han holde fast ved at vi skal kutte utslipp før 2030 på Melkøya, selv om de nye kraftutbyggingene ikke er klare? [10:35:59]: Represen- tanten er einig i at me skal elektrifisera Melkøya og dermed bidra til at eitt av Noregs største punktutslepp blir grønare. Det er viktig for denne regjeringa. Det skal me gjera på ein måte som også varetek kraftsituasjonen i nord, gjennom at me skal byggja ut ny fornybar energi. Me skal òg forsterka overføringskapasiteten. Dette trur eg kan løysast, men det blir krevjande – det ser me òg på dei reaksjonane som har vore me er villige til å gå inn i dei diskusjonane og bidra med det me kan. Me har òg sagt at me ikkje elektrifiserer dersom det ikkje kan gjerast på ein forsvarleg måte. Då skal ein driva anlegget vidare som i dag. Eg trur det er mogleg å koma vidare med både å elektrifisera og å byggja ut meir fornybar energi som dette landet treng framover,

og hadde en interessant påstand om at dagens skogdrift er bærekraftig og god. Jeg vil minne om at det aller største biologiske mangfoldet

Når det er sagt, er eg oppteken av å seia at den skogdrifta me har i Noreg, er underlagt ein miljøstandard som er utarbeidd i lag med skogbruket og miljøorganisasjonane. dei har signert på dette, og ein har ei felles forståing av at det skogbruket me har, er berekraftig. Så finst det sikkert enkelteksempel på at det har skjedd uheldige ting også i denne næringa, men hovudinntrykket er at dette er berekraftig drift.

I går kom den hyggelige beskjeden at Equinor har inngått en avtale om leveranser av naturgass til Tyskland. Fram til 2039 skal vi levere gass til Europa. Forutsigbarhet og langsiktighet i energipolitikken er blitt langt mer aktuelt i dag enn det var tidligere. Denne avtalen er nok et eksempel på hvordan dette vil virke framover. En tredjedel av Europas gassbehov står Norge nå for. Selvfølgelig skal vi ta klimagassutslippene på alvor, men dette er minst like mye sikkerhetspolitikk som det er energipolitikk. I tillegg kan dette føre til en avtale om å levere blått hydrogen, produsert av naturgass, helt fram til 2060. Det kan bety at arbeidsplasser og verdiskaping kan beholdes, samtidig som utslippene reduseres. Aldri har det blitt gitt et tydeligere signal til regjeringen om at Europa trenger en forutsigbar petroleumspolitikk på norsk sokkel. Det trengs nye områder for leting. Jeg er glad for at regjeringen nå slutter med å la seg pushe rundt av SV i petroleumspolitikken, og jeg forventer nå at regjeringen kommer med forslag til ny 26. konsesjonsrunde, at en tar grep for å sikre tilgang til nye arealer, og at en kommer med løsninger for å åpne for eksport av gassen i Barentshavet. Det må tas grep for å opprettholde attraktiviteten, både til Barentshavet og til norsk sokkel. sokkel. Vi har opplevd mye negativt på våre områder som denne komiteen har ansvaret for: høye strømpriser og store nasjonale forskjeller i strømprisene, og vi går mot et kommende kraftunderskudd. Samtidig ser vi at det er stor etterspørsel etter kraft fra næringslivet, som blir utfordret av et stort etterslep i byggingen av kraftnettet. Dette er utfordringer som krever tiltak på både kort og lang sikt. Det må bygges ut mer kraft, og det må bygges ut mer nett, men dette tar tid. Da må vi prioritere å plukke de mest lavthengende fruktene, som tross alt er der, slik som potensial for vannkraft, for småkraft, for skånsomme utvidelser av eksisterende anlegg og for raskere saksbehandling. Kraftnettet er blitt en utfordring, men også her kan vi ta grep som kan frigjøre kapasitet og realisere flere industrietableringer. Nettselskapene har i dag regulert seg bort fra risikoeksponering, noe samfunnet tar kostnaden med. Nettet er dimensjonert med full reserveforsyning, det må være mulig å kunne planlegge med høyere risiko. Det håper jeg at regjeringen vil gjøre. Samtidig vil jeg da ta med at om statsråden er villig til å gi nettselskapene insentiver til mer risiko, skal statsråden vite at den dagen noe skulle gå galt, da skal vi også gi ham vår støtte. vår støtte. I fjor innførte regjeringen et såkalt kvoteprisgulv for industrien på 200 kr som en del av CO2-kompensasjonsordningen. Dette ble gjort for å skape forutsigbarhet og en bærekraftig ordning, en ordning som da skulle stå seg i et lengre tidsrom. Det tidsrommet begrenset seg altså til under ett år. Nå klarer regjeringen altså – uten dialog, uten forvarsel – nesten å doble egenandelen for industrien. Det kan være gode grunner for å endre på betingelser, men regjeringen må for en gangs skyld forstå at forutsigbarhet er det viktigste en kan gi næringslivet. Da kan en ikke lenger øke skatter og avgifter over natten. Da sender vi industrien, verdiskapingen og arbeidsplassene rett ut av det landet vi alle er så glad i. Fremskrittspartiet beholder dagens gulv på 200 kr, og vi øker bevilgningene til ordningen med 2,4 mrd. kr. Samtidig beholder vi våre prioriteringer i budsjettet: Vi øker strømstøtten, gir kompensasjon til fiskeflåten for den økte CO2-avgiften, som vi vet skaper bry for næringen, og økte midler til Oljedirektoratet for kartlegging av norsk sokkel nå heldigvis ikke bare er petroleumsnæringen som kan glede seg over, men forhåpentligvis også aktører som ønsker å starte opp med havbunnsmineraler. Der skal vi gratulere både opposisjonen og regjeringen. Vi bevilger også ekstramidler til å sette ned et utvalg som skal se på tiltak og mulighetene for etablering av kjernekraft i Norge. [10:44:06]: Et sikkert tegn på at regjeringen i samarbeid med SV fører en god klimapolitikk, er at både

Jeg tenker det er et godt kjennetegn at Miljøpartiet De Grønne er skuffet, for da betyr det at vi fører en sosial og rettferdig klimapolitikk, men at Fremskrittspartiet er skuffet over at vi gjør for mye i klimapolitikken, er uforståelig. Både representanten og jeg er enige om at vi har en klima- og naturkrise. Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett, og jeg fant ingen løsninger for å kutte utslippene. Tvert imot fant jeg mange formuleringer om hvor fæl klimapolitikken er. Spørsmålet mitt til representanten er: Hvilke konkrete løsninger mener Fremskrittspartiet skal velges for å få ned klimagassutslippene? Eller er det ikke så farlig å få ned utslippene?

har laget vår egen klimaplan. Vi opprettholder alle våre internasjonale forpliktelser. Vi ser spesielt på teknologiutvikling, vi har en teknologinøytral tilnærming. Det som har plaget oss med regjeringen, er at en veldig ofte lar det beste stå i veien for det gode, og vi ser at regjeringen velger mange dyre løsninger. Jeg må få lov til å nevne dette med skogen. I den har vi et fantastisk biologisk redskap som kan være med og ta ned utslippene helt naturlig, men som regjeringen velger fysisk å fjerne.

[10:47:17]: Det er akkurat det Fremskrittspartiet gjør. Det representanten antakeligvis ikke klarer å se, er at det er sammenheng mellom inntekter og utgifter. Når Fremskrittspartiet har prioritert et økt utbytte fra Statkraft, er det på grunn av økte inntekter til Statkraft som følge av de økte utgiftene som Fremskrittspartiet har dekket inn i sitt statsbudsjett, bl.a. til CO2-kompensasjonsordningen. Den gjør at utgiftene stiger på strøm, noe som øker utgiftene til industrien samtidig som det øker inntektene til staten. Det øker inntektene til Statkraft, noe som gjør at det er et bedre grunnlag for å øke utbyttet fra Statkraft.

etter miljøtiltak i Fremskrittspartiets alternative budsjett, men selv ved hjelp av flomlys fant jeg ikke stort. Det jeg derimot fant, er at Fremskrittspartiet både i fjor og nå i år

Vi hørte representanten snakke om dyre løsninger i klimapolitikken. Det å ta vare på regnskog er et billig tiltak, så hvorfor i all verden vil Fremskrittspartiet avslutte den norske regnskogsatsingen? Hvis vi skal snakke om skogen som klimatiltak, skal Fremskrittspartiet være de fremste til å gjøre det. Det gjør vi i nesten hver klimadebatt vi er med i.

og selvfølgelig til de manglende midlene for å gjøre det til en god og kraftig ordning. Det som er det største problemet for oss, er når vi snakker om klimapolitikk og ønsker å lage et klimaregnskap i Norge som ivaretar skogen, der Norge skal få igjen for at vi har en trygg og god forvaltning av skogen vår. Da kommer SV først i køen og sier at nei, det skal vi ikke gjøre. De midlene som vi da taper,

Årets klimafor- handlinger er nettopp avsluttet. Man kan si mye om resultatet, men en en av de viktige tingene som man kom til enighet om, er at verden skal omstille seg bort fra fossil energi. energi. Det må også få konsekvenser for en av de største produsentene og eksportørene av fossil energi i verden, nemlig Norge.

og nå har den siste tiden også de som har blitt ansett for å være oljeindustriens fremste lobbyorgan, Det internasjonale energibyrået, sagt at skal vi klare å nå målene om å unngå de mest alvorlige konsekvensene av klimakrisen, kan det ikke investeres i nye olje- og gassprosjekter – eller i kull, Dette alvoret i situasjonen og dette klare budskapet ser dessverre ikke ut til å ha sunket inn over den sittende regjeringen, vi venter spent på når også de skal erkjenne at vi er nødt til å stanse ny letevirksomhet. Allikevel vil jeg si at den budsjettenigheten som SV fikk med regjeringspartiene i tolvte time, var en budsjettenighet det var verdt å vente på. I denne budsjettenigheten

Det er mer enn noen gang før, og det gjorde også at regjeringen under klimaforhandlingene i Dubai kunne gi en halv milliard ekstra til Amazonasfondet og Brasil for deres bevaring av regnskog. Det var også verdt å vente på nær 1 mrd. kr til vern av skog i Norge. Det er en historisk høy skogvernbevilgning vi har fått på plass. på plass. Det var også verdt å vente på målet om at alle nye, tunge lastebiler som skal selges i Norge i 2030, skal være nullutslippslastebiler, det var verdt å vente på en ytterligere omlegging av bilavgiftene som gjør at Elbilforeningen nå sier at alle nye personbiler som selges innen 2025, skal være nullutslippsbiler. Det Det var også verdt å vente på 1,5 mrd. kr ekstra som skal brukes av Enova til å få kuttet de store punktutslippene i industrien. For å nevne ett eksempel: Industrien i Grenland slipper i dag ut om lag 2,5 millioner tonn CO2 hvert eneste år. Dette er landets høyeste konsentrasjon av utslipp fra industrien, og den fordeler seg på fire konserner. Dette er utslipp som SV nå sammen med regjeringen sørger for at kan bli kuttet. I tillegg har vi fått på plass en grønn investeringsbank som kan finansiere nye, grønne industriprosjekter. Skal jeg spå, tror jeg det vil gå med denne budsjettenigheten som med fjorårets, da SV bl.a. fikk gjennomslag for å forby nedbygging av myr. For kort tid siden kom Miljødirektoratet med forslag om å forby nedbygging av myr, til stor jubel fra både miljøbevegelse og andre miljøpartier. Når de konkrete tiltakene fra årets budsjettenighet tror jeg de også blir møtt med jubel.

[10:56:21]: I europeisk industri brukes det i dag 10 millioner tonn med grått hydrogen. Hvis det skal erstattes med grønt hydrogen, vil det kreve ny fornybar energiproduksjon på 500 TWh. Vi vet at representanten stort sett er mot det meste av ny kraftproduksjon i Norge, og jeg antar det også gjelder i Europa. Gitt dette bildet, ser ikke representanten at det vil være nødvendig å benytte seg av blått hydrogen for å dekke Europas behov for energi i tiden fremover, og ser han ikke da at det også vil være nødvendig å investere i gassproduksjon for å kunne legge til rette for nettopp blått – nei, representantens! – tilnærming til dette spørsmålet egentlig en omvei til lavutslippssamfunnet og en snarvei til et brudd på våre klimaløfter? (SV) [10:57:31]: Det er bra å re- gistrere at representanten Astrup har merket seg SVs sterke innflytelse på budsjettenigheten for neste år, sånn at han omtaler oss som del av regjeringen. Til spørsmålet: Nei, veien mot nullutslippssamfunnet er ikke ytterligere investeringer i olje- og gassproduksjon. Vi trenger mer fornybar kraftproduksjon. Det har SV bidratt til, bl.a. gjennom en enighet med regjeringen om satsing på havvind, en enighet som Høyre valgte å stille seg på utsiden av. Vi har i budsjettforslaget også fått på plass 1 mrd. kr til energieffektivisering som vil frigjøre strøm, som bl.a. kan brukes til produksjon av grønt hydrogen og andre ting. Havvind er vel og bra, men det kommer først i god tid etter 2030. Vi har dårlig tid. helt utopisk å tro at vi skal klare å fremskaffe nok ren fornybar energi, ny kraftproduksjon, i Europa i det tidsperspektivet som vi snakker om, frem mot 2030, uten at vi også også benytter oss av blått hydrogen. Representanten er stort sett motstander av det meste av ny kraftutbygging i Norge utover havvind, som da kommer sent. som sagt, at det også gjelder for Europa. Da blir det litt underlig at representanten legger til grunn at vi skal klare 500 TWh innen 2030 bare for europeisk industri. I tillegg kommer alle behovene hvor vi trenger direktevirkende strøm, som for elbiler, varmepumper, omlegging i husholdninger og mindre bedrifter. Regnestykket til representanten går ikke opp

tonn for tonn, og nå det som er våre fastsatte mål: et kutt på 55 pst. Noe blått hydrogen kommer det til å bli satset på, men det å legge opp til en storstilt produksjon av blått hydrogen vil låse oss fast i fossile energisystem.

også finner olje, ville Høyre da ha sagt nei, oljen skal bli liggende, det er kun gassen som skal bli tatt opp? Siden jeg ikke forventer et svar på det, svarer jeg selv: Jeg tror svaret ville ha vært nei.

om ansvarligheten for den politikken som en skal stå for. I går kom Equinor med store nyheter om at de har inngått en avtale som skal vare inntil 2039, altså 10– 15 år fram i tid, for å levere naturgass. Samtidig jobber en med å få til en avtale rundt blått hydrogen, som faktisk kan realisere produksjonen av naturgass på norsk sokkel fram til 2060. Europa er i en svært krevende situasjon. Ser representanten overhodet at Norge som nasjon og utviklingen på norsk sokkel har betydning for energisituasjonen i Europa og for sikkerheten til Europa, og at en kan bruke norsk sokkel som et klimatiltak i Europa? (SV) [11:02:02]: Når det gjelder Europas energisituasjon, er den alvorlig. Heldigvis er den litt mindre alvorlig i år enn den var i fjor. Samtlige partier i denne salen har gått inn for at Norge skal øke produksjonen av gass fra de eksisterende feltene for å avhjelpe situasjonen i Europa. Det å tro at ny letevirksomhet

å utvikle disse tingene, og det er jo i disse dager at Europa trenger hjelp, ikke om 40–50 år. Da vil Europa ha beveget seg mot nullutslippsløsninger.

Rødt har ikke fått gjennomslag i denne salen for å regulere verken prisene eller eksporten, og vi mener at det trengs en rekke politiske vedtak for å prioritere kraft til folk og foredling. I stedet er vi fanget i dagens markedsliberale anarki. Hvis vi ikke gjør noe med dette, risikerer vi at klasseforskjellene bare vokser. Strømregningen utgjør en langt større andel av budsjettet ditt hvis du har dårlig råd, enn hvis du har inntekt til å sløse med strømmen. Men ikke nok med det, vi risikerer også at viktige hjørnesteinsbedrifter kan forsvinne, som REC Solar eller Alcoa Lista. Vi trenger disse klimavennlige arbeidsplassene. Det er disse vi skal leve av når oljen fases ut eller simpelthen tar slutt, for det gjør oljen før eller siden, enten denne salen liker det eller ikke. Noen enkle grep for å få en mer rettferdig kraftpolitikk går det også an å gjøre i budsjettsammenheng, nemlig å øke midlene til enøk og sørge for å fordele disse så rettferdig som mulig til husholdningene. Det er ofte folk med dårlig råd som ikke har den nødvendige bufferen til å investere i varmepumpe eller installere solceller for å spare penger og miljøet. Den mest miljøvennlige energien er som kjent den vi ikke bruker. Derfor prioriterer Rødt 1,2 mrd. kr utover regjeringens opprinnelige budsjettforslag på energieffektivisering og lokal energiproduksjon. Selv om Norge har kraftoverskudd i dag, trenger vi mer effektiv bruk og utnyttelse av de ressursene vi har. Slik kan vi kutte klimagassutslipp. Derfor har Rødt satt av penger som er øremerket til oppgradering av vannkraft. I tillegg setter vi av 380 ferske millioner til biogass. Også dette trengs i energimiksen hvis vi skal kutte utslipp og samtidig beholde arbeidsplasser. Jeg mener at Rødts energipolitikk er mer realistisk enn de andre partienes luftige tanker om såkalte havvindeventyr eller til og med om å gå løs på vernede vassdrag. Dette handler om å velge moden teknologi som vi kan utnytte på kort sikt, heller enn å drive rovdrift på naturen. Vi i Rødt mener at vi må prioritere de klimatiltakene som også er gode for naturen. Derfor setter vi av midler til restaurering av myr og annen våtmark, i tillegg til frivillig skogvern. Dessuten bruker vi betydelige summer på å få kommunene og fylkeskommunene med på laget, både økonomiske bidrag til karbonfangst og -lagring knyttet til avfallsforbrenning, tilskudd til landstrøm i fylkeskommunal regi, Klimasats og Natursats til kommunene og mye mer også – poster som handler om kartlegging, miljøovervåking, ja, kort sagt om å bygge opp en god naturforvaltning i hele landet. Dette trengs i møte med både klima- og naturkrisen. Husk at den største trusselen mot er nedbygging av natur, nedbygging av arealer. Da trenger kommunene penger og hjelp til å vaske og lage gode kommuneplaner, mens politikerne på Stortinget trenger hjelp til å forstå at massiv vindkraftutbygging ikke er naturvennlig – men akkurat det er et lengre lerret å bleke. Sist, men ikke minst har Rødt satt av flere hundretalls millioner til å møte de klimaendringene som allerede er her, og som det kommer til å bli mer av. Både denne delen av budsjettet og transportbudsjettet vårt speiler denne prioriteringen. Kommunene er ikke stinne av penger. Både kommunene og Norges vassdrags- og energidirektorat må tilføres mer ressurser til klimatilpasning. I Hordaland, som jeg er valgt inn fra, går det ras og skred støtt og stadig. Veiene er ikke trygge, og infrastrukturen er truet av flom og klimaendringer. nr. 1–4 2023 vittig etterslep å ta igjen hvis vi skal dempe konsekvensene klimaendringene allerede har, og vil få, hele veien fra Odda til Oslo. Oslo. Miljøpolitikken må være rettferdig. Det handler om å prioritere klimakutt som vanlige folk kan dra nytte av. Det handler om å hjelpe fattige kommuner med å ta vare på naturen. Det handler om å opprettholde og skape klimavennlige arbeidsplasser med tilgang til rimelig vannkraft, at vi fortsatt skal ha en industriarbeiderklasse i Norge, og at vi ikke skal redusere Distrikts-Norge til en såkalt vindpark. Med dette tar jeg opp forslagene Rødt

(A) [11:08:48]: Rødt ber om at det settes en sluttdato for petroleumsbransjen, en næring som sysselsetter 200 000 arbeidstakere i dag. Rødt er også imot de midlertidige skattereglene for oljebransjen, regler som har bidratt til å opprettholde aktiviteten, og som ifølge Rystad kan gi staten 750 mrd. kr i inntekter. spørsmålet blir da: Hvor mange hadde egentlig blitt arbeidsledig, f.eks. fra verkstedklubben på Verdal eller Stord, hvis Rødt hadde vunnet fram med sin industrifiendtlige energi- og kraftpolitikk? [11:09:33]: Representanten har ikke lest verken Rødts budsjett eller arbeidsprogram. Vi hadde en stor diskusjon om oljesluttdato i 2020 og gikk bort fra det. Vi i Rødt har ikke en oljesluttdato. Rødt mener at innen norsk olje og gass kommer det fortsatt til å være viktige arbeidsplasser i framtiden. Det er ingen tvil om det – og jeg ber nok en gang om at statsrådene ikke snakker mens jeg svarer deres parti. Det jeg mener truer norske klimavennlige industriarbeidsplasser som vi skal leve av i framtiden, er ikke at vi slutter å lete etter mer olje i sårbare områder i Arktis. Det som truer en klimavennlig industriarbeiderklasse i Norge, er at vi har skyhøye strømpriser som gjør at viktige hjørnesteinsbedrifter kan forsvinne i framtiden.

For å leggja til rette for dei voluma med hydrogen som vert etterspurde frå Europa i energiomstillinga, vert me heilt nøydde til å ta i bruk hydrogen, blått hydrogen. Det viser bl.a. EUs eigen hydrogenstrategi frå 2020. Ikkje minst såg me det i går, med avtalen mellom Equinor og Tyskland. Det er valt ut fleire prosjekt med betyding for Noreg, bl.a. ein hydrogenrørleidning frå Noreg til Tyskland. Dette viser viktigheita av karbonfangst og -lagring og ikkje minst blått hydrogen for å avkarbonisera europeisk industri. Me kjenner politikken til Raudt. Dei vil ikkje stoppa å leita og ha ein sluttdato, men dei vil heller ikkje ha ei utviding av leitepolitikken og leita etter meir gass på sokkelen.

[11:11:52]: Rødt logrer ikke for EU den ene eller den andre veien. Rødt mener at det klimautvalget som har lagt fram en rapport denne høsten, som jeg anbefaler alle å lese, sier noe veldig klokt om norsk olje og gass og framtiden til norsk olje og gass, nemlig at vi ikke må begynne å bygge opp ny infrastruktur langt unna de feltene vi allerede har. Vi er nødt til å tenke på en planlagt langsiktig utfasing, ikke en krasj. Vi mener at vi kommer til å ha olje- og gassproduksjon i mange tiår framover. Spørsmålet er når vi skal begynne den omstillingen for den politikken som føres i dag, innebærer ikke en reell omstilling. Europa holder også på å omstille seg. Vi skal levere olje og gass sikkert i mange tiår framover, men vi må også begynne å tenke på enden for den produksjonen.

(Sp) [11:13:06]: At Rødt støtter det grønne skiftet, er jeg veldig glad for. Det at biler, busser, skip og fly skal over på strøm, bidrar til at vi innen 2050 med stolthet kan kalle oss for et lavutslippsland. Dette blir ikke billig. Hvis vi skal nå våre egne mål og målene i Parisavtalen om kutt i utslipp av klimagasser, kreves det en omstilling som omfatter alle samfunnsområder og -aktører. Til dette trengs det også enorme mengder med strøm. Vi trenger faktisk 34 TWh bare for å nå målene i 2030. Vindkraft er kontroversielt, men at det er helt nødvendig for å sikre lave strømpriser, og ikke minst nok strøm, er det liten tvil om. Vindkraft er ikke alene løsningen, men det er helt klart en del av den. Mitt spørsmål er da: Hvordan ser representanten for seg at vi skal ha tilgang på nok billig strøm i framtiden, når Rødt konsekvent er imot alle rimelige fornybare energikilder? (R) [11:14:00]: Det er ikke riktig at vi har fått lavere strømpriser når vi har bygget ut mer vindkraft i Norge. Tvert imot svikter jo vindkraften når vi hadde trengt den som mest, når det er kaldt og vindstille og vi trenger kraft. Vindkraft er ikke en spesielt god kraftkilde. Det hjelper heller ikke den kraftforedlende industrien, som er avhengig av regulerbar, jevn og god kraft. Det er det vannkraften som er.

strømpriser. Tvert imot har den utbyggingen egentlig sammenfalt med høyere strømpriser i Norge. Det er kanskje også derfor folk ønsker å bygge ut vindkraft, fordi vindkraften først er lønnsom når prisene er på et visst nivå.

at verden må omstille seg vekk fra olje og gass, at den første reaksjonen fra den norske regjeringen er at det ikke vil ha noen betydning for norsk politikk. Det må ha betydning også for Norge. Det viser også den diskusjonen som er her, og det må gjerne være et skille mellom olje og gass. Ny produksjon av olje er det allerede i dag ingen grunn til å sette i gang med, og vi må ha begrensninger på leting etter både olje og gass. Blått hydrogen er Venstre for, men blått hydrogen og behovet for framtidig blått hydrogen kan ikke være en unnskyldning for bare å fortsette politikken som før. Skal vi oppnå det vi trenger med blått hydrogen, må all politikk styres inn mot at det er det vi skal – for det som er behovene i Europa, men vi må også sette i gang en politikk for å ta blått hydrogen mer i bruk i Norge. Det er etterspørselsdrevet, og her er det ingenting i det som er regjeringens forslag både for å få på plass et distribusjonsnett med fyllestasjoner og å få etterspørselen opp også i Norge. Vi har en klimaavtale med EU,

så gjelder innsatsfordelingen, altså ikke-kvotepliktig sektor innenfor transport, landbruk, avfallshåndtering og bygninger, henger vi langt etter.

å øke CO2-avgiften utover det regjeringen gjør sammen med SV. Vi mener vi må opp til 3 000 kr i 2030. Vi endrer avgiftene for elbiler for å gjøre det mer lukrativt med tanke på elvarebiler, og vi styrker Enova. Det som vil være en utfordring fram mot 2030, er at vi må ha en raskere omstilling til nullutslipp, så vi ikke har så stort behov for biodrivstoff som det regjeringen legger opp til. Vi satser også på fangst og lagring fra avfallsforbrenningsanlegg. Der må vi drive

i CO2-håndteringen fra avfallsforbrenningsanlegg – og at vi kan støtte opp under å lagre CO2 fra luft, såkalt DAC. Så til tapet av natur. I går var det ett år siden Montrealavtalen ble skrevet under. Der er det forpliktelser, som 30 pst. vern og 30 pst. restaurering. For Venstre er det helt avgjørende at dette også må gjelde for Norge. Dette kan ikke bare ses på som globale mål. Det må være globale mål som hvert enkelt land som skriver under, også må følge. er jeg glad for enigheten med SV om frivillig skogvern – at det der er en økning. Men på andre områder innenfor natur er dette budsjettet svakt.

som har vært også i tidligere år. Vi må ha en satsing på tiltak for truede arter, truede naturtyper, arbeid med fremmede arter, bedre vannforvaltning, utvalgte kulturlandskap satsing på de tiltakene vi må gjøre for å få tilbake liv i Oslofjorden. Alle disse postene har Venstre økt bevilgningene til i sitt budsjett, til sammen opp mot 600 mill. kr. Så opprettholder vi også de små postene – Norsk naturarv

I min hjemkommune, Farsund, har vi en kraftkrevende hjørnesteinsbedrift som holder hele lokalmiljøet vårt i live. Alcoa Lista ligger i Norge av to enkle grunner: god tilgang på billig og grønn energi og gunstige kompensasjonsordninger. Takket være vår altfor tette tilknytning til det europeiske strømprismarkedet har min del av landet i det siste ligget på et veldig mye høyere nivå enn resten av landet. Det har ført til at Alcoa og flere andre bedrifter i Agder har mistet sitt konkurransefortrinn. Selv når effekten av all denne prissmitten på strøm som vi har fått fra kontinentet, har blitt åpenbar, ønsker Venstre ikke bare å fortsette, men å øke utvekslingskapasiteten og strømeksporten. Samtidig ønsker representantens parti å kutte i CO2-kompensasjonsordningen med nesten 1,7 mrd. kr, som ytterligere vil svekke konkurransekraften til vår kraftkrevende industri. Ordet «industri» er faktisk ikke nevnt i Venstres alternative statsbudsjett,

i Norge nede. Det vi også trenger å gjøre for å styrke konkurransekraften for næringslivet i Norge, er å følge opp den voldsomme regelverksutviklingen som man nå har i Europa,

Venstre har penger til klimatiltak i hele verden, «direct air capture» hørte vi om, en meget kostbar og umoden teknologi, CCS en masse, forbud, påbud og reguleringer. Man skal ikke ha olje og gass, det som gir størst selskapsinntekter til staten, man skal ikke ha gruvedrift, og ikke skal man ha naturinngrep, men man skal ha et grønt skifte. Man skal ha milliarder til alskens klimatiltak. Man skal ha veldig mye fornybar energi. Det krever både industri og areal, mineraler, metaller, innsatsfaktorer, og det krever også penger. Har Venstre virkelig regnet på dette? Det høres ut som disse regnskapene ikke går opp mot hverandre hvis man tar med kostnad, areal og innsatsfaktorer. Definitivt – og dette kommer til å lønne seg. Det er ingen ting som lønner seg mindre enn å ikke nå klimamålene som vi trenger, eller å ikke ta vare på natur.

utfordrer på, handler egentlig om god planlegging. Det er klart at vi skal ha utvikling av ny fornybar energi. Det er tross alt Venstres beslutning og forhandlingene hvor vi fikk endret avskrivningsreglene for vindkraft, som gjorde at vi fikk 15–16 TWh utbygget i Norge. Noen av dem burde ikke vært bygget, men vi har en fordel av det allikevel. Men en må gjøre dette på en god måte, der en har utbygging, men en skal samtidig ta vare på natur, og en må da også satse på natur, slik at vi ender opp med mer natur. Det er mulig å gjøre dette på en mye bedre måte (presidenten klubber) Venstre vil i sitt bud- sjett redusere strømstøtten fra 90 til 80 pst. Rødt mener ikke at strømstøtten er verdens beste system, men vi synes det er ganske hjerterått å redusere den i en tid med høye og ustabile strømpriser. Venstre kaller seg ofte sosialliberale, men i dette spørsmålet er de bare liberale.

Hva tror representanten skjer med de fattigste fem prosentene og deres økonomi, som er så avhengig av strømstøtten, med Venstres modell? Tror representanten at de får bedre råd? Er planen at de skal gå til Nav? Er planen at de skal stille seg i matkø? Kan representanten svare på det? Nå er det jo mange andre tiltak som også ligger i budsjettet mot dem som har dårligst råd, både inn mot matstøtte og annet. Vår begrunnelse er at de høye strømprisene først og fremst er på grunn av det russiske angrepet mot og reaksjonen på det, også i resten av Europa, at vi skal slutte å bruke russisk gass. Nå har man mer kontroll i Europa. Vi forventer at strømprisen framover ikke vil være like høy som den var for ett år siden, men at den vil reduseres. Derfor mener vi det er riktig nå også å redusere strømstøtten, også fordi det meste av støtten nettopp går til dem som har mest penger. Det er de som har best råd, som får utbetalt de største summene, fordi de har det største Vi mener også at en litt lavere støtte vil stimulere mer til energiøkonomisering, som alle vil kunne ha en fordel av.

[11:27:24]: Det budsjettet som blir vedtatt her i dag, er enda et eksempel på at regjeringen ikke tar den ledelsen vi trenger i omstillingen til et bærekraftig lavutslippssamfunn. Næringslivet merker det, skogeierne merker det, folk merker det, og naturen og dyrene, som ikke har en egen stemme, merker det. det. Ledelse ville vært å peke ut en tydelig retning for alle sektorer, følge den retningen med nok tiltak og få med resten av samfunnet ved å være forutsigbar og konsekvent, også når det trengs nytenking og overtalelse.

nødvendige reguleringer eller nok penger, verken til tiltak, til forskning eller til en kunnskapsbasert forvaltning i Miljødirektoratet. Når Miljødirektoratet roper ut og varsler uante miljøkonsekvenser i saker, overhøres de, som ved åpningen av mineralvirksomhet på havbunnen. De viktige lyspunktene som finnes i budsjettet som vedtas i dag, som et løft for skogvern og regnskog og mer støtte til energisparing og klimatiltak i kommunene, er ting som SV har forhandlet inn, altså miljøpolitikk regjeringen egentlig ikke ønsker seg, men som de tvinges til. Rådende miljøpolitikk er generasjonsblind – blind for vippepunktene i naturen som vi har et ansvar for å holde oss under, fordi konsekvensene ikke kan reverseres. Det tar fra alle de som er unge i dag, og alle de som ennå ikke er født, muligheten til den samme friheten, tryggheten, velferden og tilgangen til rik natur som vi vokste opp med. med. Vi må snart erkjenne at natur- og klimakrisen ikke bare er en teknologisk utfordring, det er en systemkrise og en kulturell krise. Det krever systemendring. Å fortsette som før med bare litt justering holder ikke, og tiden er knapp. Å åpne for mineralvirksomhet på havbunnen er siste groteske eksempel. Motorvei gjennom fuglereservatet i Lågendeltaet, kutt i skogvern og generelt alt som gjøres og ikke gjøres

Mens regjeringen skaper usikkerhet i miljøpolitikken, går Norge i bresjen på et annet område, nemlig bygging av ny produksjonskapasitet for petroleum. Norge er nå på tredjeplass over land i verden som bygger ut flest nye olje- og gassfelt. Investeringene i olje og gass er ifølge de nyeste SSB-tallene mange ganger større enn i all annen industri til sammen. Anslaget for olje og gass i 2024 er på 232 mrd. kr, for samleposten industri er anslaget 35 35 mrd. kr. Dette skjer i et år da den globale gjennomsnittstemperaturen for første gang ser ut til å passere 1,4 grader over førindustriell tid. tid. De oljefeltene vi bygger nå, vil knapt komme i produksjon før verden allerede har passert 1,5 graders oppvarming. Det er så langt unna enigheten i Dubai om en omstilling bort fra fossil energi som det går an å komme. Når det gjelder Melkøya og tiltak for å få ned utslipp i petroleumssektoren, burde det blitt satt krav om nullutslipp i 2030 for denne sektoren for lenge siden, uten å hente den kraften fra land og dermed ta kraft bort fra grønn industri og grønn transport som skal få ned utslippene. Grønnes alternative statsbudsjett viser vi hva en helhetlig politikk som faktisk har natur og klima som en ramme, betyr i praksis. en politikk som faktisk når klimamålene på hjemmebane uten massiv økning i bruk av biodrivstoff. Vi foreslår et grønt skatteskifte som gjør grønne valg lønnsomme. Vi foreslår en produksjonsavgift som flytter investeringene vekk fra olje og gass og inn i grønn energi og industri. Vi foreslår også at det settes av 1 pst. av BNP til klimafinansiering og naturtiltak i klimautsatte og fattigere land. Når det gjelder natur, registrerer vi at regjeringen tar seg god tid på å følge opp Naturavtalen. Det gjør ikke vi. Vi foreslår en forpliktende plan om å verne minst 10 pst. av den produktive skogen innen 2030. Vi foreslår storskala programmer for restaurering av natur i regi av kommune og stat, program for å redde Oslofjorden og verne 30 pst. av hav og kystnatur, og vi begynner forberedelsen av historiens største reform av norsk arealpolitikk ved å jobbe fram krav til arealnøytralitet som minstekrav i alle landets kommuner.

Før de ekstra høye energiprisene som følge av invasjonen i Ukraina vokste oljefondet veldig mye mer hvert år basert på avkastningene fra enn på friske penger inn fra sokkelen. Det er en myte at vi er avhengig av fortsatte investeringer i fossil energi i Norge i dag for å ha et rikt og fremmende oljefond. Det er en myte. Sånn kommer det til å fortsette å være. Hvor godt oljefondet klarer å serve det norske folk, er avhengig av hvordan vi forvalter fondet, ikke hvor mye penger vi henter inn fra sokkelen. Jeg har også lyst til å si noe til det med subsidier, for vi har et forslag

Vi mener også at staten bør vurdere å gå mer inn på eiersiden for å få høyere inntekter når disse investeringene begynner å lønne seg, og det er noe vi håper flere partier vil vurdere. Meiner representanten at det er ein myte at Miljøpartiet Dei Grøne vil bruka oljepengar til grøn omstilling, og korleis meiner Miljøpartiet Dei Grøne at ein skal klara ei sosial og rettferdig omstilling som ikkje går ut over folk sin personlege økonomi? Vi har en veldig edruelig bruk av oljepenger, så det er ikke der de store forskjellene mellom oss og andre partier er. Jeg er uenig i premisset om at når vi mener at man skal slutte å lete etter mer olje og gass og ønsker en kontrollert utfasing av olje- og gassindustrien, skal vi ikke kunne være med og bruke av oljefondet, som andre partier gjør. Dette er en del av norsk økonomi, selvfølgelig. Det er innarbeidet, og det er veldig bra at vi har en handlingsregel som regulerer den bruken, selv om vi også ønsker en annen bruk av oljefondet – til klimabistand i utlandet, men det kan vi komme tilbake til.

[11:36:11]: Oljebran- sjen betalte 82 pst. av all selskapsskatt i fjor. Skal vi lykkes med en rettferdig klimaomstilling, utvikle lønnsom grønn teknologi samtidig som vi har en raus velferdsstat, er vi avhengig av et konkurransedyktig privat næringsliv med gode rammevilkår.

vil svekke næringslivets mulighet til å investere i de grønne løsningene som har størst mulighet til å bli lønnsomme. Deretter skal Miljøpartiet De Grønne bruke 50 mrd. kr ekstra rett fra oljefondet på at staten skal kjøpe seg inn i mange grønne bedrifter, med risiko for skattebetalerne.

Det vil bare måtte gå til støtte og subsidier. Vi tror det er lurt at Norge begynner å tenke mer på å gå inn på eiersiden i en del selskaper og særlig prosjekter, sånn at det offentlige og fellesskapet kan få inntektene når de prosjektene begynner å fly og blir lønnsomme. og blir lønnsomme. Jeg tror man kommer til å komme dit at man faktisk gjør det. Men det er foreløpig, og fordi det kommer fra oss, blir det møtt med en del skepsis. Vurder det gjerne. Det vi har gjort i år, er å fjerne en del av de andre støtteordningene vi vanligvis har hatt i vårt alternative statsbudsjett. dette er en mye mer bærekraftig måte å bruke staten som en motor til omstilling i Norge på enn det som gjøres i dag. Ropstad (KrF) [11:38:29]: Jeg vet ikke om det er fordi det er siste dag på Stortinget før jul, eller om det bare er fordi det nærmer seg jul, men jeg tenkte jeg skulle starte innlegget med litt skryt til regjeringa, og det gjør jeg ikke hver dag. hver dag. Vi har akkurat avsluttet klimatoppmøtet. Vi skulle alle ønske at avtalen gikk lenger, og at en kunne fått mer forpliktelse, men jeg vil gi honnør til den norske delegasjonen og statsrådene,

osv. Vi velger også å opprettholde Klimasats, som er en viktig ordning for kreativitet og tilskudd til kommunene for å utløse gode prosjekter også lokalt. Bionova er også et prosjekt vi har ivret for, der det er potensial for å ta mange kutt. Det viktigste tiltaket er allikevel å øke CO2avgiften med 20 pst., som vi gjør. Er det noe som funker i klimapolitikken, er det nettopp at det lønner seg å velge grønt og koster mer å forurense.

i fjor bidro klimainvesteringsfondet med å kutte ca. 6,2 millioner tonn, og det tilsvarer 13 pst. av de norske utslippene. Det er altså et viktig globalt klimatiltak.

Vi styrker også ordningen som gjelder for frivillige lag, foreninger, ideelle, privatskoler osv., som i dag enten ikke er inkludert i ordningen eller ikke får god nok støtte. Jeg mener det er absurd at frivillige organisasjoner må skru må skru opp kontingentene på grunn av at strømmen er høy. Der kunne staten bidratt mer når vi tenker på de store inntektene vi tross alt har. Vi ønsker også å bruke flaskehalsinntektene enda mer aktivt og utjevne prisforskjellene mellom de ulike prissonene, men det kommer jeg tilbake til i en annen sak. Vi er opptatt av ulike tiltak for å få raskere saksbehandling for å få bygd mer kraft. Jeg er glad for det Stortinget vedtok i går, der vi fikk til et forlik på grunnrente på vindkraft. Det mener jeg er viktig for å skape forutsig barhet og trygghet for å sikre ny produksjon. Også enøk, sol og at vi lykkes med havvindsatsingen, vil være viktig. Vi ønsker at en skal gå lenger når det gjelder utbygging av og arbeid med kjernekraft. I budsjettet vårt setter vi av penger til et utvalg for å se på regelverket for å legge til rette og klargjøre alt, sånn at det kan bygges ut i Norge dersom det kommer søknader en ønsker å si ja til, og også at det skal være åpent for å søke på forskningsmidler.

Representanten skryter av regjeringen. Det takker vi selvsagt for, det er veldig hyggelig å høre.

Samtidig er jeg stolt av det vi fikk til på utslippskutt. Ikke minst var vi opptatt av å lage en forutsigbar plan som kunne vise veien videre, både for å være sikre på at vi har tiltakene for å nå de ambisiøse målene, og også for å skape en forutsigbarhet for næringsliv og folk for hvordan en ønsket å gjøre det. gjøre det. Av og til tenker en på noen av disse målene som at en var veldig langt unna, f.eks. 2020-målet, men faktisk fikk en til ganske mye som gjorde at en var ganske nær. Dessverre var vi ikke nær nok, men ganske nær. Et av de store prosjektene som jeg mener var viktig, som vi satte i gang, var Langskip, som vil være et av de viktige tiltakene for både å få flere punktutslipp som blir renset, og å bidra internasjonalt med teknologi, og forhåpentligvis CCS, som vil kutte mye utslipp. Jeg er helt sikker på at vi kunne gjort mer, men vi er i alle fall stolt av det vi fikk til da vi satt i regjering. Lars

«Eg trur mange ønsker å spare straum, eller å produsere sin eigen straum. Men dette kan vere ei ganske stor investering for mange. Krf ønsker derfor at staten gjennom Enova gir endå betre støtte til eigen straumproduksjon og til tiltak som kan få ned straumforbruket.»

Sitatet som representanten viser til, tror jeg stammer fra debattene rundt strømstøtten, at den i seg selv skal bli bedre, og at det er viktig. Men parallelt med det må vi sikre at folk gjennomfører enøktiltak. De har vi heiet fram, f.eks. dette med at en kan få støtte til

til Enova som medfører et kutt i støtten til energieffektivisering på 50 mill. kr. Det betyr 50 mill. kr mindre til husholdningene for å få etterisolert hus, satt i verk viktige enøktiltak og redusert strømregningen.

Ropstad (KrF) [11:47:35]: Jeg er ganske sikker på at dette ikke er riktig. Jeg tror det er en annen post det er snakk om. Som sagt styrker vi Enova med opp mot 2 mrd. kr. Det vil være plenty av penger for å kunne gjennomføre den type tiltak. Derfor vil jeg understreke veldig tydelig at vi er opptatt av at Enova også skal bidra med det. Jeg vet at representanten har vært opptatt av f.eks. Husbanken og andre virkemidler som kan være med og hjelpe dem som har dårlig økonomi til å gjennomføre energisparing. Det er en linje vi også ligger på. Så får jeg heller komme opp og korrigere meg hvis jeg har tatt feil. Presidenten

[11:48:28]: En av største oppgavene verden står overfor, er omstilling av verdens energisystem slik at vi kan nå «netto null»-samfunnet i 2050. For å lykkes må vi øke investeringene betydelig i fornybar energi. Vi må lykkes med å kutte utslipp, omstille eksisterende arbeidsplasser og ikke minst skape nye. Vi må lykkes med å kommersialisere viktige teknologier, som karbonfangst og -lagring, og ikke minst også innsatsfaktoren rundt hydrogen og blått hydrogen. Det er viktig for å sikre en rettferdig omstilling, der vi samtidig som vi kutter utslipp også sørger for at folk har til gang på den energien de trenger til akseptable priser, altså at vi sørger for energisikkerhet, stabilitet og forutsigbarhet. Akkurat i det bildet har Norge helt fantastiske muligheter, men for å lykkes trenger vi mer kraft, vi trenger mer nett, og vi trenger en bedre utnyttelse av den energien som er tilgjengelig. Alle disse punktene mener jeg regjeringen leverer godt på både i inneværende års statsbudsjett og i det kommende. Det er i løpet av det siste året foretatt betydelig tilrettelegging for å få mer kraft, for å få mer nett og for å bruke energien mer effektivt. I år gjennomførte vi en historisk styrking av energimyndighetene, noe som er helt nødvendig for raskere utbygging av fornybar kraft og nett, og i neste års statsbudsjett foreslår vi en ytterligere styrking av energimyndighetene, med til sammen 140 mill. kr. Saksbehandlingskapasiteten økes betydelig, hovedsakelig i NVE, men også i Reguleringsmyndigheten for energi og i departementet. I tillegg satser vi videre på digitalisering. Dette vil bidra til tidsbesparelser i konsesjonsbehandlingen og i arbeidet med planlegging av nytt Myndighetene vil også få økt analysekapasitet og bedre kraftmarkedsmodeller, noe som er viktig for å forstå komplekse problemstillinger i et kraftsystem som skal underlegges betydelige endringer. Regjeringen har en massiv havvindsatsing som har tre dimensjoner i seg. Vi får økt fornybar kraft, som gjør det mulig å kutte utslipp, vi bidrar til teknologiutvikling og sikrer norske leverandører et nytt bein å stå på. I statsbudsjettet for 2024 styrkes arbeidet med havvind betydelig. Etter dagens budsjettbehandling vil det totalt bli bevilget 198 mill. kr til arbeidet, bl.a. til naturog miljøkartlegging og forberedelse av nye områder for havvind. Dette kommer i tillegg til styrkingen av energimyndighetene, som jeg allerede har nevnt. Det blir bevilget midler til å gjennomføre strategiske konsekvensutredninger av alle områdene som er identifisert for havvind, og til forberedelser av havvindutlysningen i 2025. Det er store muligheter for havvind på norsk sokkel, og med de tidligere prosessene vi har nå, skal vi sikre at utviklingen skjer på en god måte, i god sameksistens med natur, fiskeri og andre brukere av havet. I tillegg er det gjort betydelige tiltak på vindkraftsiden på land, både med tryggheten for kommunene ved å inkludere plan- og bygningsloven i konsesjonsbehandlingen, sørge for at en større andel av verdiskapingen blir igjen i kommunen – og ikke minst med den enigheten man oppnådde i går om grunnrentebeskatningen knyttet til vindkraft på land. Regjeringen styrker også arbeidet med energieffektivisering i 2024, og vi la fram en handlingsplan for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi sammen med 2024-budsjettet. des. – Sakene nr. 1–4 1939 ing har lagt fram en slik plan. Effektiv bruk av energien bidrar til et robust energisystem og reduserer samtidig behovet for å ta i bruk nye naturområder for energiproduksjon og transport av energi. Potensialet er stort, og det er en av de raskeste måtene vi kan øke tilgangen til mer kraft for dem som trenger det. Med tiltakene i handlingsplanen og satsingen i 2024-budsjettet vil regjeringen bidra til utløse mer av potensialet for energieffektivisering. Det er bra for lommeboka til folk og bedriftene, og det er også bra for at vi skal kunne realisere flere av de fantastiske mulighetene vi har i dette landet. Samlet sett er energisektoren mulighetenes sektor og er av største betydning både for klima, for verdiskapingen, for inntekter til fellesskapet, grunnlaget for teknologiutviklingen og trygge, framtidsrettede jobber. Budsjettet for 2024 bygger nettopp på å utnytte disse fantastiske mulighetene som energisektoren gir oss.

[11:53:23]: Det er godt kjent at det har stoppet opp i konsesjonsbehandlingen av småkraft. Det er en tapt mulighet for å styrke kraftbalansen på kort sikt. Nå har selve saksbehandlingen av planendring av konsesjonsgitt småkraft blitt nærmest umulig å få gjort. I forrige måned fikk en småkraftutbygger som svar fra NVE på en planendring sendt inn i mars at NVE kanskje vil finne en saksbehandler til våren – kanskje. Er statsråden fornøyd med forvaltningen?

knyttet til småkraft raskere enn det som har vært mulig tidligere, men vi er ikke i mål. Vi gjort betydelige, historiske satsinger på energimyndighetene og energiforvaltningen, men vi er ikke i mål ennå. Vi skal jobbe videre med dette med tanke på både å forenkle konsesjonsprosessene gjøre det enklere for dem som skal bygge ut, og samtidig opprettholde demokratiet, mulighetene for innsigelser osv. Småkraft er også omdiskutert, og det er viktig at det er innenfor trygge rammer når det gjelder konsesjonsbehandlingen. Vi kommer til å fortsette arbeidet med å gjøre konsesjonsprosessene enda bedre i tiden framover fordi vi trenger det. Jeg synes det er synd at tidligere regjeringer ikke har sett akkurat det vi ser, og gjort akkurat det vi nå gjør, for det hadde vært behov for å ha dette verktøyet på plass og i shipshape form lenge før den tiden vi nå befinner oss i. Bård [11:55:01]: Jeg kan svare kort på det, og det er rett og slett fordi det fungerte mye bedre på småkraft under forrige regjering. Når det gjelder solenergi, er det den raskest økende energiformen i verden, bare ikke i Norge. Konsesjonssaker for solparker står i stampe, og regjeringen har satt ny rekord. For første gang falt antall plusskunder med solcelleanlegg sammenlignet med forrige kvartal. Under denne regjeringen har Enova-støtten til sol falt bort, og Høyres løsninger med å gi støtte til lagring og smartstyring i forbindelse med solceller og fjerning av avgifter er blitt sett vekk fra. Hvordan vil det gå med mål for både solenergi og energieffektivisering, som både regjeringen og Stortinget er opptatt av, med den politikken som nå føres?

kapasitetsforbedringene i energiforvaltningen for lenge siden. Når det gjelder sol, er det gjort veldig mye. I fjor tror jeg det var tidenes høyeste investeringer knyttet til solkraftanlegg i Norge. Vi har gjort det enklere å dele strøm fra solkraftanlegg. Vi har nå sendt ut et forslag som Stortinget oppfordret til, om å underlegge solkraftanlegg de samme betingelsene som vindkraft på land, Sol er viktig, men sol er også sånn at det går an å investere i det uten nevneverdig støtte. Jeg har besøkt en rekke næringsparker hvor en har bygd solkraftanlegg i kombinasjon med bergvarme – gode løsninger. Å få på plass energilagring i tilknytning til den typen lokal energiproduksjon er interessant i fortsettelsen. [11:56:56]: Nordlendin- gene ligger an til å få doblet strømregningene sine fordi det ikke kommer til ny kraftproduksjon. NVE sier tydelig at de ikke har tro på at kraftløftet for Finnmark gjennomføres innen fristen i 2030. Utbyggerne opplyser at konsesjonene må behandles innen sommeren 2024 for å nå målet om ny vindkraft i 2030. Kan statsråden garantere at proposisjonen behandles innen sommeren? [11:57:26]: Jeg tror kraft- og industriløftet for Finnmark var og er helt avgjørende for at vi skal kunne få på plass mer kraft i vår nordligste landsdel og ikke minst i Finnmark. Det har vært et forsømt politisk område over lang tid. Nettkapasiteten tåler ikke belastningen for nye tilknytninger og er også begrensende når det gjelder å få inn ny kraftproduksjon. Kraftløftet – hvor en har et tydelig fokus på at en skal legge til rette for at det bygges 420 kV merfest og helt til de nordligste delene av landet – er kjempeviktig for å få på plass mer kraft, kunne utvikle de fantastiske mulighetene som er i regionen, og sørge for at vi får inn såpass store energimengder at også prisene stabiliseres. Så får en mer forutsigbarhet i tiden framover knyttet til det kraftløftet som vi har lagt fram nettopp for Finnmark. [11:58:33]: Jeg fortsetter kjapt på småkraftsporet. Jeg besøkte Storebekk kraftverk i Evje og Hornnes i sommer. Det er et eksisterende kraftverk som har drevet godt i flere år, og som ønsket en økning i slukeevnen for å få økt produksjonen litt. Det ville gitt 0,8 MW i økt effekt og 2,4 GW i økt produksjon, Høringsuttalelsen var positiv, men allikevel avslo NVE søknaden uten noen voldsomt god grunn i februar 2022. Eierne har klaget, men ennå ikke fått tildelt ny saksbehandler, og nå er vi i slutten av 2024. Energi- og miljøkomiteen hadde en innstilling til tilleggsmeldingen om at vi skulle fokusere på raskere saksbehandlingstid i NVE på småkraft. Føler regjeringen at NVE har lyttet til regjering og storting, eller opererer de på egen hånd her? Statsråd Terje [11:59:35]: Vi er veldig godt i gang med å styrke energimyndighetene og gjøre konsesjonssystemet enklere, raskere og mer digitalt. Det arbeidet har jeg flere ganger sagt burde vært påbegynt mye tidligere. Nå legger vi til rette for det. Vi skal fortsette det arbeidet, både med å forenkle konsesjonsprosessene, sørge for at de er digitale, og at en får saksbehandlingskapasitet omtrent den dagen en søker. Vi må heller ikke ha en overbyråkratisering av systemet, så noe ventetid kan det bli, og det må være noen prioriteringer. Men det er ingen tvil om at denne regjeringen har en historisk satsing på nettopp energimyndighetene

regjeringens fortvilelse, bare ble «omstille seg bort fra fossil energi». Samtidig har jeg lest et dokument som heter Hurdalsplattformen, der det står at man skal utvikle, ikke avvikle, norsk olje og gass.

Det er noe av det viktigste vi gjør i klimasammenheng og i klimaarbeidet. Det betyr at jeg synes den innsatsen regjeringen har gjort i COP28, er helt fantastisk og står seg veldig bra. Vi har et rammeverk rundt norsk olje- og gassindustri som nettopp ivaretar det, på grunn av kvotesystemet som denne industrien er underlagt, pluss CO2-avgiftene, som øker for hvert år. Det betyr at de må kutte utslipp, nettopp

klimapolitikken vi fører sammen med EU på dette området, må adopteres til resten av verden, nettopp for å få en omstilling bort fra fossil energi og få opp investeringene på fornybar energi.

mellom vindkraftselskapene på Storheia og den samiske reindriften på Sør-Fosen, det er bra. Det er grunn til å gi samene ære for den kampen de har ført, og de har også strukket seg svært langt i å få til denne enigheten. Jeg har noen spørsmål knyttet til dette til statsråden. Staten er nå ansvarlig for å finne et erstatningsareal for den samiske reindriften på Sør-Fosen. Spørsmålet er: Hvor tenker statsråden at dette området skal ligge, og vil statsråden sørge for at Storheia blir tilbakeført til naturen hvis samene sier nei til å forlenge konsesjonen? jeg har lyst til først å understreke betydningen av at reindriftsgruppen på Sør-Fosen viste vilje til å sette seg til forhandlingsbordet eller til meklingsbordet og gjennomføre den meklingsprosessen som jeg mener har endt opp i en god og trygg avtale for reindriften på Sør-Fosen. Den gir et optimistisk grunnlag for framtiden. Den inneholder tre elementer: vetoretten som de får i 2045,

vil bli, er det for tidlig å si, men staten vil umiddelbart sette ut et oppdrag hvor dette arbeidet påbegynnes, med sikte på at det skal være ferdig til beitesesongen 2026–2027, slik det ligger i avtalen, og vi vil gjøre det i samsvar med reindriften.

etter at konsesjonsperioden er over, vil statsråden da sørge for at Fosen vind tilbakefører Storheia til naturen og til reinbeiteområde, noe vi mener vil være svært viktig for å kunne ivareta områdene og reindriften framover? Og et lite tilleggsspørsmål: Nå har det jo vært meklingsmøter mellom reindriften og Fosen vind der staten også har vært med. Vil referatene fra disse møtene bli offentliggjort? Avtalene som er inngått, vil bli offentliggjort. Møtene har foregått i fortrolighet, og det har vært mange diskusjoner og mange avklaringer som har vært gjort underveis.

Jeg mener, med det utgangspunktet som har vært, at disse samtalene har vært ført i fortrolighet, og at det ikke er ført referater som offentliggjøres i forhold til dette, men avtalen blir som sagt offentlig. Når det gjelder tilbakeføring, er det jo en del av konsesjonssystemet og avsetningene gjennom vindkraftperioden at en ved endt konsesjonstid skal tilbakeføre

nevnte in- dustri og kraftløftet i Finnmark. Når regjeringen nå har besluttet at det skal være kraft fra land på Melkøya, forutsetter det stor utbygging i Finnmark, og også stor utbygging av vindkraft for å dekke opp kraftbehovet. Alle vindkraftanleggene som er foreslått, ligger i områder som Miljødirektoratet og NVE tidligere har foreslått at det ikke skal bygges i, bl.a. med tanke på nasjonale rammer for vindkraft, som ikke ble sendt ut på høring.

Hvorfor vil ikke statsråden gå videre med karbonfangst og -lagring på Melkøya når det vil ta så lang tid og være så krevende å få opp alternativene … (presidenten karbon- fangst og -lagring i dette tilfellet er en svært dårlig løsning. Det er en veldig stor investering som skal gjøres for en veldig kort tidshorisont med tanke på tilgang på energi, og som ikke vil gi en eneste kilowattime ekstra til Finnmark. Er det noe Finnmark trenger, er det fakt isk å videreutvikle et robust, bærekraftig og godt energisystem for tiden framover, som kan skape og realisere de nye mulighetene som er der oppe. For det er mange fantastiske muligheter som er begrenset i dag. Man mangler tilgang på kraft sånn situasjonen er nå, sånn situasjonen er nå, før man elektrifiserer Melkøya. Derfor er kraftløftet og industriløftet for Finnmark helt vesentlig, at man satser både på nettutbygging og på ny kraftproduksjon, slik at man kan utvikle de fantastiske mulighetene som er der, og at man kan snu trenden med befolkningsnedgang og sikre folk spennende, framtidsrettede og gode arbeidsplasser. Grunnlaget for det er tilgang på mer fornybar energi og mer nett. Une

mange partier ønsket å se helheten i politikken for å få til mer energisparing i bygg og nå Stortingets mål om energieffektivisering i bygg. Da tiltakspakken på noen få hundre millioner kom i statsbudsjettet, var det veldig svakt i forhold til behovene. Blant annet har en rapport fra SINTEF og Skanska anslått at vi kan spare strøm tilsvarende 42 Fosen-kraftverk fram mot 2050, med nok og riktige tiltak, og da trengs det i så fall 4–5 mrd. årlig støtte for å utløse nok investeringer. Miljøorganisasjonene og byggenæringen mener også at det trengs 1 mrd. kr til husholdninger i tillegg til til bedrifter for å få utløst nok energisparing. Energisparing er jo et kinderegg,

kan stimulere ny teknologi inn i markeder, men også sørge for at man foretar investeringer rundt omkring, i husholdninger og i næringslivet, nettopp på gode enøktiltak som reduserer strømbruken. Det er kjempeviktig, og det er det som tiltaksplanen i utgangspunktet legger opp til. Så var vi i den situasjonen da vi la fram statsbudsjettet at vi måtte

avtalen vi fikk med SV, noe jeg er veldig glad for, og det viser kvaliteten i dette samarbeidet. Jeg mener vi har en kraftfull satsing på enøk i 2024. Det er viktig at vi ikke bruker fellesskapets penger til å stimulere allerede lønnsomme teknologier,

200 mill. kr over åtte år, men det er mer nukleær forskning når det gjelder atomsikkerhet, medisin og den type ting. Vi har ivret for å sette ned utvalg for både kunnskap og oppdatering av regelverk, for det

Vi skal gå igjennom den og sette opp regelverk i tilknytning til det som ligger der, noe er i dag delt mellom Helsedepartementet og Olje- og energidepartementet. Vi skal sørge for at vi går opp den strukturen, slik at vi er klare til å behandle meldingen på en ordentlig måte.

Bjelland Eriksen [12:14:20]: Jeg vil takke for det gode arbeidet som er gjort av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV i budsjettforhandlingene, og det gode arbeidet komiteen har gjort med budsjettet. Vi forsterker og øker nå tempoet i den grønne omstillingen. Med dette budsjettet står Norge sterkere når det gjelder å få til en grønn og rettferdig omstilling som kutter utslipp, bygger ny industri og skaper jobber. Statsbudsjettet som vedtas i dag, bygger videre på grønn bok, som regjeringen la fram tidligere i høst. For første gang har Norge en plan for å kutte hele 50 pst. i ikke-kvotepliktig sektor og slik kunne innfri våre klimaforpliktelser overfor FN. I planen inngår fortsatt opptrapping med økt CO2-pris fram mot 2030 på 2 000 kr, men nytt i 2024 er at flere skal være med og betale. Prin sippet om at forurenser skal betale, må stå sterkt på veien mot 2030 og 2050. Vi elektrifiserer det vi kan, men sørger også for at de fossildrevne kjøretøyene som fortsatt blir å finne på norske veier, slipper ut mindre, med økt innblanding av biodrivstoff.

Ta Enova f.eks., som nå er styrket med 150 pst. siden denne regjeringen tiltrådte. Hele 8,4 mrd. friske kroner står til rådighet for å kutte utslipp i industrien, elektrifisere tungtransporten, kutte kostnader i havvindprosjekt og satse videre på CCS. Alt sammen er løsninger vi er helt avhengige av for å lykkes i omstillingen mot lavutslippsamfunnet. Omstillingen til lavutslippsamfunnet krever også en tett kobling mellom energisystemet og utslippsreduksjonene. Enova bidrar bl.a. til mer effektiv bruk av energi, mer effektiv utnyttelse av eksisterende nett og utvikling av nye energiteknologier i alle sektorer. Nye 880 mill. kr forsterker denne innsatsen også i 2024. Sett sammen med den økte satsingen på enøk og solenergi vil denne regjeringen i 2024 bevilge nesten 1,2 mrd. kr mer enn da vi tiltrådte. tiltrådte. Klima- og naturkrisen er én krise. Tidligere i 2023 har regjeringen vernet 42 skogområder, og vi har i tillegg opprettet Norges første bynære nasjonalpark i Østmarka. Jeg kan nå meddele for Stortinget at vi i dag har vernet 27 nye skogområder over hele landet. Dermed er det samlet sett i 2023 blitt vernet 71 nye skogområder, med totalt 130 km[2] produktiv skog. Med en styrkning på hele 800 mill. kr til skogvern neste år kan vi fortsette dette i enda høyere tempo. Det er ikke bare norsk skog som kan være med og stanse den globale oppvarmingen. Klima- og skoginitiativet kan vise til svært gode resultater og blir styrket med 1 mrd. De fleste av samarbeidslandene leverer nå store utslippsreduksjoner fra redusert avskoging. I Indonesia er avskogingen redusert med over 90 pst., og de siste tallene fra Brasil viser en reduksjon i avskogingen på hele 50 pst. de første ti månedene under Lula-regjeringen sammenlignet med året før. Økningen vil sørge for at vi kan levere på våre politiske løfter og vise at Norge er en troverdig partner som betaler når landene leverer. Også lokalt spiller naturbaserte løsninger en viktig rolle. Kommunene har ansvar for det meste av arealforvaltningen, og det er ofte de som har kunnskap om de gode lokale løsningene.

Tilstanden i Oslofjorden er alvorlig og er et eksempel på hvor alvorlige konsekvenser dårlig avløpsrensing kan få. Et løft på avløpsområdet krever at kommunene foretar store investeringer i tiden framover, og for for Oslofjorden haster det med å få på plass nitrogenfjerning i alle kommuner i nedbørsfeltet for fjorden. Med 20 mill. kr ekstra som støtte til forprosjektering kan vi få fortgang i dette arbeidet. Avslutningsvis: Regjeringen ønsker god dialog med industrien for å finne en langsiktig og forutsigbar løsning for CO2-kompensasjonsordningen. Sammen skal vi finne løsninger framover som er økonomisk bærekraftige, som sikrer forutsigbarhet, og som bidrar med utslippsreduksjoner og energieffektivisering i tråd med omstillingsmålet.

framover. Grønn bok forutsetter at vi har nok kraft og nok nett. Selv om vi i et hypotetisk scenario kan legge til grunn at vi har det, sitter vi fremdeles igjen med et grunnleggende miljøproblem som jeg merker at statsråden ikke nevner, nemlig at vi overforbruker naturressursene våre. Det er noe som mangler i grønn bok og i budsjettet: tiltak for en mer sirkulær økonomi. Solberg-regjeringen la fram Norges første sirkulære strategi. Høyre har foreslått over 25 tiltak for å få en mer sirkulær tekstilbransje og byggebransje og mer gjenvinning av elektronikk og plast. I over to år har vi ventet på regjeringens handlingsplan. For et år siden kom skatteutvalget med et forslag om at man bør nedsette et utvalg som skal se på økonomiske virkemidler for å klare omleggingen til en sirkulær økonomi. Uten en slik utredning er det veldig vanskelig å få til lønnsomme sirkulære verdikjeder. Mitt spørsmål til statsråden er: Har regjeringen nedsatt et slikt utvalg eller bestilt en slik utredning? Sir- kulær økonomi er noe denne regjeringen er opptatt av. Det er tre planetære kriser vi står overfor, og sirkulær økonomi er en avgjørende del for å være med og løse de store krisene som verden står overfor. at den handlingsplanen som den forrige regjeringen la fram, var så utmerket, kunne man jo stille seg spørsmål om hvorfor det var behov for flere tiltak. Utfordringen er at den forrige regjeringen ikke angrep dette Man har ikke fått en endring i måten å tenke på. Vi jobber derfor med å få på plass en handlingsplan som skal virke, som skal ha konkrete tiltak for hvordan man kan jobbe med dette feltet for å få en retningsendring. Vi skal følge opp det med tiltak som bidrar til at vi innhenter den kunnskapen som vi trenger for å endre, og ikke minst følger vi tett med på det viktige regelverksarbeidet som skjer i EU knyttet til sirkulærøkonomi, og som også kan få betydning for Norge. Solberg- regjeringen la fram den første nasjonale strategien, og vi fulgte opp et år senere med over 25 forslag til konkrete tiltak i ulike bransjer. Regjeringen har foreløpig lagt fram to budsjett. Ingen tiltak er på plass. Det mener jeg er utfordrende, for det vi risikerer, er å få en handlingsplan som nok en gang består av mange vurderingspunkter, men som ikke gjør endringer, f.eks. i skatte- og avgiftssystemet, som er nødvendig for omleggingen til en sirkulær økonomi. Et konkret eksempel på det er EE-avfall, altså elektronikk. I dag kaster vi betydelig elektronikk som har viktige metaller, mineraler og sjeldne jordarter som vi trenger i den grønne omstillingen, og som vi er ganske avhengig av å importere fra land som Kina. Vi stiller ikke målrettede gjenvinningskrav til gjenvinningsbransjen, og regjeringen har foreløpig ikke tatt noen grep for å sikre at vi faktisk får til urban gruvedrift i Norge. Kan statsråden fortelle om noen av tiltakene han har tenkt å gjennomføre for å lykkes med det? Sir- kulær økonomi er noe som må få betydning på alle områder i samfunnet og innenfor alle sektorer. Jeg er uenig i den beskrivelsen at regjeringen ikke har operasjonalisert det på helt konkrete områder. vi innrettet vår tilnærming til havvindsatsingen med tanke på sirkulærøkonomi på en helt annen måte enn det vi egentlig har gjort i noen ny næring fra starten. insentiver til sirkulærøkonomi som et helt konkret virkemiddel i konkurransen. Vi skal bruke det til å være med og bygge opp verdikjeder innenfor det spesifikke området, som skal være med og legge til rette for en ny måte å tenke på, at man gjenbruker materialene på andre måter enn før. Det er en tilnærming som jeg ønsker å fortsette med innenfor andre typer sektorer. Det kommer til å få stor betydning. Det er en ny måte å tenke på som vi må sørge for at alle sektorer tar inn over seg framover, og det vil vi komme tilbake til når vi legger fram vår handlingsplan for sirkulær økonomi.

stemt mot for et og et halvt år siden i denne sal, og foreløpig ikke fulgt opp. Jeg forsøker meg egentlig en gang til: Kan statsråden nevne noen konkrete tiltak for å få til mer urban gruvedrift i Norge, som kommer til å gjøre at vi ikke ender opp med den bruk-og-kast-økonomien som vi har Bjelland Eriksen [12:24:22]: Jeg skjønner at representanten har veldig lyst på lekkasjer og avsløringer fra handlingsplanen om sirkulærøkonomi som regjeringen skal Jeg vil legge fram min handlingsplan for sirkulærøkonomi når jeg legger fram min handlingsplan for sirkulærøkonomi. Den skal peke retning. Det er ingen tvil om at vi er nødt til å tenke nytt innenfor alle sektorer hvis vi skal klare å gå fra en lineær til en sirkulær økonomi.

til. Jeg tror jeg må be representanten om å være tålmodig og avvente tiltakene til de kommer. Det skal være tiltak som både er med og peker tydelig retning på hva man kan gjøre her og nå, og også er med og peker retning for den kunnskapen som vi henter inn for å gå til en annen type samfunn, som vi trenger framover.

Møtet skulle være historisk og komme med viktige avklaringer. Vi som fulgte med på møtet, opplevde at det gikk fra fullstendig krisestemning til historisk bra. bra. Etterpå kom det vi kan kalle litt tvetydige meldinger fra regjeringen, der noen sier at dette var en stor seier for klimaet, mens det samtidig ikke hadde noen betydning for Norge. Kan statsråden forklare oss litt av forskjellen på de to områdene og om avtalen i det hele tatt vil få en praktisk betydning for Norge?

Stortinget synes det i tillegg. Det var et gjennombrudd at verden for første gang sa at man skal omstille seg bort fra fossil energi. Det peker ut en tydelig retning, men det er en retning som i Europa er pekt ut allerede, og som Norge allerede har sluttet seg til gjennom det nære klimasamarbeidet vi har med landene rundt oss, nettopp fordi et tonn er et tonn uansett hvor det slippes ut. Jeg vil si at avtalen egentlig allerede har fått betydning for Norge, nettopp på grunn av den klimapolitikken vi har på plass. Så må vi aktivt jobbe for at resten av verden slutter seg til lignende klimaforpliktelser som dem vi har i Europa. Det er det som trengs hvis vi skal klare å omstille oss bort fra fossil energi i praksis.

Hvis vi tar det et hakk videre og ser på Europa og Norge med vår klimapolitikk og kobler den opp mot energipolitikken, ser vi at Norge og EU faser ut det vi kan kalle for billig og regulerbar kraft, mens f.eks. et land som Kina har gitt konsesjoner til hundrevis av nye kullkraftverk og kjernekraftverk. Hvis vi lykkes, reduserer vi ca. 20 pst. av de kommende utslippene til Kina.

Før Parisavtalen kom på plass i 2015, lå vel snittet av framskrivninger på at verden skulle ha en antatt global temperaturøkning på ca. 3,5 grader. Det siste estimatet til IEA i et basisscenario uten ny policy er ca. 2,4 grader. Parisavtalen og de internasjonale enighetene som har kommet de siste åtte årene, har vært med på å flytte verden betydelig i riktig retning. Jeg er bekymret for at verden i sum fortsatt ikke fører en klimapolitikk som går raskt nok, og at det er mange land som ikke har den typen rammeverk som man har i Europa, der man har

Jeg vil starte med å gratulere statsråden med de nye skogvernområdene

for skogvernet i budsjettene, men jeg vet jo svaret på det, så jeg skal la være å spørre om det. Det som er smått utrolig, er å høre statsråden si at det regjeringen har omtalt som en historisk klimaavtale fra ikke får noen konsekvenser for norsk klimapolitikk. Tvert imot sies det vel at dersom alle hadde gjort som Norge, ville det vært det vært bra. Hvis statsråden ønsker å gå tilbake på det og likevel si at dette er en avtale som har konsekvenser for norsk klimapolitikk, hvilke konsekvenser har den? Jeg får vel først takke representanten for en hyggelig julegave i form av den enigheten som våre partier kom fram til i budsjettenigheten. Det er en økning i forliket på 3,4 mrd. kr på mitt felt, og det skal vi klare å sette sette godt ut i bruk i året som kommer. Så tror jeg representanten misforsto meg. Mitt hovedpoeng har vært å si at vi har et system som vi er tett tilknyttet og bør være tilknyttet også i framtiden, som skal bidra til omstilling bort fra fossil energi og over til fornybar energi – og i og for seg utslippsfri energi, som tross alt er det som er hovedpoenget. Det systemet virker. Det har vært med på å fase ut utslipp i Europa siden 2005, og det kommer til å bidra også i den betydelige omstillingen som Norge og alle sektorer i Norge må gjennom i årene framover. takker for svaret og er vel glad for at jeg misforsto, som statsråden sier. I avtalen fra Dubai står det at vi skal omstille oss bort fra fossil energi. Norge er i dag en av de virkelig store eksportørene av fossil energi i verden. Hvilke konkrete tiltak mener statsråden vi må få på plass for nettopp å omstille oss bort fra produksjonen av fossil energi i Norge i årene framover? [12:32:48]: For det første er det bare å se på produksjonsframskrivingene til Oljedirektoratet. Basisscenarioet ligger an til at Norge skal produsere ca. 70 pst. mindre olje og gass i 2050 enn vi gjør i dag. Så det er en omstilling bort fra olje og gass som skal skje i Norge i årene framover. Da er den store utfordringen for oss at vi må bygge nye jobber og nye næringsmuligheter. Det er et av de store arbeidene denne regjeringen har satt i gang både på havvind, på karbonfangst og lagring og på hydrogen, og hvor vi i tillegg har tatt et betydelig ansvar for å utvik le et nært samarbeid med våre naboland, f.eks. med Tyskland på hydrogenområdet, hydrogenområdet, som representerer en spennende ny næringsmulighet for Norge. Det er krevende i den verdenen vi lever i nå, med høy inflasjon, høye renter og krevende verdikjeder, men det er jeg helt overbevist om at næringspolitikken til denne regjeringen kommer til å bidra mot. Sofie Marhaug [12:33:58]: I dag kom det et godt forslag fra Miljødirektoratet om å stanse all hyttebygging i villreinens leveområder. Det er klokt fordi det er en rødlistet art, og Norge har et særlig ansvar. Dette er en del av det representative vernet vi snakker om når vi snakker om naturavtalen. Vi må ta vare på villreinen, og det haster. vi også å stoppe planlagt hytteutbygging av naturhensyn som sådan. Det er noe av det som spiser mest areal i framtidige planer. I Rødts alternative budsjett har vi satt av ganske mye penger til planvask for å hjelpe kommunene med å rydde opp og droppe hytteprosjekter. Mitt spørsmål er todelt: Hva vil regjeringen gjøre for å hjelpe kommuner med planvask, og er statsråden enig i Miljødirektoratets forslag?

vi ser. Det er summen av alle tiltak som kommer til å bli viktig. Når vi får faganbefalinger fra f.eks. Miljødirektoratet, går vi grundig igjennom dem, vurderer dem og ser dem i en helhet, sammen med

Sakene nr. 1–4 2023 slipp fra arealbruk, arealbruksendringer og skog. Så vidt jeg kan se, er det ingen tiltak for dette i statsbudsjettet. Hva vil regjeringen gjøre, og når vil de komme med en plan for hvordan vi skal nå

arvet vi i hvert fall ikke noe godt styringssystem, og på naturområdet arvet vi ikke noe styringssystem i det hele tatt. I klimameldingen som kommer, i grønn bok og ikke minst i naturmeldingen vi skal legge fram, skal vi bygge videre på styringssystemene gjøre dem i stand til å sørge for at vi faktisk når de målsettingene vi setter oss. I tillegg skal vi på naturområdet sørge for å få på plass de verktøyene som kommuner, fylkeskommuner, statsforvaltere og staten trenger for å kunne snu den trenden vi har sett over altfor lang tid, og gå mot det som er det langsiktige målet: å bli en naturpositiv økonomi. Det er et mål som denne regjeringen tar på stort alvor, og noe som jeg gleder meg til å legge fram for Stortinget neste år. Une Bastholm Klimasats – av alle ting som er litt vanskelig å forstå ved regjeringens klimapolitikk, er Klimasats det enorme mysteriet. Den nedsablingen av Klimasats-ordningen som skjer i regjeringens forslag hvert år, er uforståelig for veldig mange i samfunnet,

utløsende effekt. Hurdalsplattformen stadfester at denne ordningen skal styrkes. Den har bidratt til 2 036 prosjekter siden 2016. Sannsynligvis skal den ha ganske mye av æren for det lille vi har av utslippsreduksjoner i Norge. Det går til alt fra sirkulære skolebygg

[12:39:19]: La meg først si at Klimasats har vært en god ordning, og jeg er veldig glad for det spørsmålet representanten stiller. Det kan ikke være slik at norske kommuner bare kan drive med klimatiltak hvis det finnes særskilte støtteordninger for det. Klima- og naturomstillingen vi skal igjennom de neste 27 årene for å bli et lavutslippssam funn i 2050, kommer til å være en kjerneoppgave i all offentlig forvaltning framover. Vi må gå fra en mentalitet hvor vi har hatt særskilte tilskuddsordninger – enten det er for kommuner, fylkeskommuner, stat eller næringsliv – til at klima- og naturarbeidet blir en integrert del av alt man driver med. Da mener jeg at det viktigste tiltaket denne regjeringen har levert for å sette kommuner i stand til å jobbe med klima og natur på en strukturert, helhetlig og langsiktig måte, er gode kommunerammer. Det kommer til å bli det viktigste tiltaket for det arbeidet som må skje framover i tid.

Eit godt klimatiltak er å verna om natur og klima gjennom skogvern og strengare bruk av område med myr. Dette gjev god effekt. Dei neste åra står me overfor mange konfliktfylte val, val som vil koma til å krevja politisk samhandling. Me har forplikta oss til å kutta i globale menneskeskapte utslepp. Me har forplikta oss til å ta ansvar for framtidige generasjonar. Noreg må altså vera med og bidra til å kutta i våre utslepp, me må vere ærlege på at Noreg vil bli eit samfunn i endring. Endring kan føra til bekymringar, men også til ei enorm utvikling. Noreg er god på omstilling, og vi har eit av dei beste verkemiddelapparata for å få til innovasjon. Næringslivet er dei fremste til å gjennomføra omstilling, og næringslivet ligg ute i kommunane der folka våre bur og lever. Og gjennom dette budsjettet skapar og beheld me arbeidsplassar i heile landet. Fagforeiningane har bidrege og skal vera med og bidra stort til dette arbeidet – og eg seier: Sjå til Vestlandet og kva dei har fått til. Der går omstillinga så det susar. vårt blir det lagt fram ei storstilt satsing på grøn industri, enøk og energiomstilling frå fossilt til fornybart. Me gjer det med utgangspunkt i den kunnskapen me har frå olje- og gassindustrien. ein kompetanse som kan gjera oss verdsleiande. I Noreg skal det grøne skiftet skje på ein sånn måte at me skal ha tryggleik i kvardagen, levande grender og bygder med aktiv industri, samtidig som me skal ha eit godt velferdstilbod til barna og barnebarna

[12:43:59]: Jeg vil hen- lede oppmerksomheten på en sak som i forbindelse med statsbudsjettet kan virke bitte liten, men som for dem det gjelder, har stor betydning. Stengselsfisket i Tanaelva har vært elvesamenes basisnæring, sammen med samisk utmarksnæring, i århundrer. Tanaelva er grenseelv mellom Finland og Norge, med ulike regler på hver side av elva, med de utfordringer dette medfører. På den ene siden ligger Nourgam, Finlands og EUs nordligste bygd, på den andre ligger Båteng, en norsk elvesamisk bygd med stolte tradisjoner, kunnskap og spisskompetanse på samisk kultur, språk og næring. Årets fangst av pukkellaks i Tanaelva ble en total fiasko. Det ble det kun tatt ut 7 666 pukkellaks – til tross for myndighetenes laksestengsel – mens det totalt ble tatt ut ca. 230 000 pukkellaks i hele Finnmark. Det var Veterinærinstituttet, på oppdrag fra Miljødirektoratet, som drev fiskefellen i Tana i år. Hadde Veterinærinstituttet tilstrekkelig kompetanse på det samiske stengselsfisket, og burde de hatt langt tettere kommunikasjon med elvesamene i Tana, både før og under årets laksefiske? I august gikk Miljødirektoratet selv ut og meldte at fellen ikke fungerte optimalt, dette er bakgrunnen for Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkepartis forslag om at årets prosjekt må evalueres. Miljødirektoratet evaluerer faktisk dette prosjektet i disse dager, og den skal være klar i løpet av februar 2024. Det bør derfor være helt uproblematisk for alle alle partier å stemme for forslaget vårt i dag. Den 30 juni i år sendte regjeringen «Fiskeregler for Tanavassdraget 2024–2031: mer bærekraftig regulering av laksefisket» på høring, med høringsfrist 8. september i år. Jeg håper regjeringen virkelig lytter til innspillene fra de samiske miljøene og lokalsamfunnet denne gangen, for det samiske stengselsfisket er et kulturelt fiske som må læres fra generasjon til generasjon. Og som i resten av landet har også Tana sine demografiske utfordringer med en stadig aldrende befolkning. Uten gode språkbærere som også kan stengselsfiske, må jeg inn rømme at jeg er sterkt bekymret for stengselsfiskets framtid. Med de forslagene regjeringen har sendt på høring, er jeg redd for at det elvesamiske stengselsfisket

eit statsbudsjett frå regjeringspartia med tydeleg profil og rammer for å ta landet trygt gjennom mange utfordringar og kriser, og vidare er det eit godt resultat frå forhandlingar på Stortinget, som har gjeve ein forsterka profil på mange viktige kjernesaker for denne komiteen. komiteen. La oss heller ikkje gløyma nybrotsarbeidet med grøn bok, der ein for fyrste gong set tal på utsleppsreduksjon i samanheng med tiltak og nasjonal økonomi.

Vasskraftbransjen, representert med både storkraftog småkraftverk, har mange og heilt avgjerande planar for fornying og nybygging over heile landet. Ny vindkraft i kombinasjon med eit stort etterslep på kraftframføringa gjer tiltaket frå regjeringa om å styrkja energimyndigheitene veldig avgjerande. Å korta ned konsesjonsbehandlinga og sikra effektive prosessar i det offentlege er eitt av dei viktigaste tiltaka i statsbudsjettet. Det ligg eit betydeleg antal nye stillingar til tiltaket, fordelte på dei ulike forvaltningsnivåa. Det er viktig at ein raskt kjem i posisjon med rekruttering og det vidare arbeidet. Vidare vil eg trekkja fram styrkingane til både Enova og Bionova. Begge desse verkemiddelsentralane gjev oss eit stødig fokus på avgjerande klimaarbeid inn i 2024. Ei forsterka satsing på nullutsleppskøyretøy, reduksjon av klimagassutslepp frå dei store punktutsleppa frå industrien i Noreg og ikkje minst ein betre sirkulær bioøkonomi i landbruket dette i samanheng er med på å sikra gjennomføring av ei rekkje tiltak frå grøn bok, som me også har til handsaming her i dag. Avslutningsvis vil eg trekkja fram det fleire har vore inne på i debatten til no. Gjennom det året me har lagt bak oss, har me fått viktig og oppdatert kunnskap om straummarknaden og prissituasjonen i dei ulike prisområda. På veg inn i 2024 er det viktig for meg å seia at Senterpartiet, saman med Arbeidarpartiet, vil arbeida hardt for å sikra føreseielegheit i kraftomsetjinga gjennom å utfordra aktørane og leggja til rette for kraftavtalar for næringsliv og private hushald, som gjev tryggleik i kvardagsøkonomien. Det vil òg krevja nye og strukturelle grep i kraftomsetjinga, som må koma på plass i 2024.

Men det hastar å få lagt rammer for føreseielege kraftavtalar, som igjen vil tryggja arbeidsmarknaden, produksjonen og omstillingsevna i næringslivet. [12:50:13]: For tredje vinter på rad går Norge inn i en vinter med svært høye strømpriser, som svekker folks privatøkonomi og reduserer konkurransekraften og forutsigbarheten for næringslivet. Regjeringens handlingslammelse i energipolitikken gjør at vi risikerer å miste det som i rundt 100 år var et av Norges aller fremste konkurransefortrinn: ren, stabil og rimelig kraft. har foreslått en rekke tiltak for å bedre energi- og prissituasjonen som ville hjulpet på situasjonen vi står i dag, og vi foreslår også i vårt alternative budsjett en strømstøtte som vil gi en pris på 50 øre per kWh fram til prisene er mer normale. Sør-Norge er regionen som kjenner den manglende politiske styringen best på kroppen, med stor prissmitte og vedvarende høyere strømpriser enn resten av landet. Dette har vi fokusert på lenge, og det er bra å se at man nå ser ut til å kunne enes om en grundig evaluering, med tiltak som kan komme tilbake hit. kraftintensive industrien har drevet i regionen siden vannkraftens start i Norge og er nå verdensledende på sine felt, men høye strømpriser, svekket CO2-kompensasjon – som Fremskrittspartiet reverserer – og uforutsigbarhet gjør at altfor mange sitter og vurderer å flytte ut av landet. Dette vil koste veldig mye mer enn det det vil koste å ta tak i situasjonen nå. Det er fristende å spørre regjeringen om klimagevinsten av at ren norsk industri, drevet av fornybar vannkraft, i verste fall må flagge ut og flytte produksjonen til andre land, hvor energikildene hovedsakelig er kull, olje og gass. Det er tydelig fra denne salen i dag, fra regjeringen og flere andre partier, at klimapolitikken fremdeles ikke adresseres på energidelen av regnestykket. Regnestykkene går ikke opp, og det vil gjøre seg gjeldende i energipolitikken og energidiskusjonen framover har bevilget penger til å utrede kjernekraft, og vi ønsker å få på plass et oppdatert og objektivt faktagrunnlag for å kunne diskutere teknologien ordentlig. De siste ukers samrøre mellom NTNU-ledelsen, NHO og interesseorganisasjoner viser at behovet for uhildet oppdatert kunnskap er til stede, slik at vi kan fatte

Presidenten Det er krevende i krevende tider. Derfor er det ekstra viktig at regjeringen tar grep for å få kontroll på prisveksten, strømsituasjo nen og tryggheten for folks arbeidsplasser og lommebok. For er det noe hvermannsen er bekymret for nå, er det lommeboka, hus og hjem. Folk er også opptatt av tilgang på strøm, hva den koster, og forutsigbarheten. Vi vil trenge mer kraft framover. Derfor må vi sørge for tilstrekkelig tilgang på energi stabile og forutsigbare priser. Det er det som betyr noe for folk. Det er et stort behov for å bygge ut fornybar energi de neste årene, og det er nødvendig med energieffektivisering og energisparing. Dette gjelder uavhengig av om man lener seg på Statnett, NVE, DNV eller noen andres prognoser. I dag er rundt halvparten av Norges energibruk fra fossilt. Da kan vi ikke snakke om omstilling, det grønne skiftet og ren og billig kraft uten å snakke om betydningen av olje og gass. Petroleumsnæringen, som er Norges største og viktigste næring, besitter teknologi og kompetanse som trengs for å levere på energimiksen i Norge og i Europa de neste tiårene. Det betyr at petroleumsnæringen også er viktig for lommeboka, hus og hjem. Flere er for å sette sluttdato for næringen. Ved å avvikle næringen og ikke utvikle den vil Norges største industri legges ned, 400 mrd. kr forsvinner svosj fra budsjettene, og 200 000 arbeidsplasser ryker. Rødt har fremmet et Dokument 8-forslag om å sette sluttdato, men vil samtidig gjerne være partiet for industrien – være på lag med industriarbeideren. Da er man på kollisjonskurs med industrien i alle spørsmålene som er viktige for bransjen. En slik energipolitikk er ikke å stå på arbeidernes side. Arbeiderpartiet vil skape trygghet og ro for disse arbeidsplassene og mener at det er avgjørende at rammevilkårene for aktivitet på sokkelen er stabile og forutsigbare over tid. Dette er en næring som bidrar med enorme inntekter, verdiskaping og arbeidsplasser, samtidig som næringen skal spille en nøkkelrolle i omstillingen. Arbeiderpartiets strategi for energiomstillingen er å kutte utslipp og skape jobber. Framtidens arbeidsplasser tilhører landene som produserer det verden trenger. Og Arbeiderpartiet skal sørge for at det landet er og blir Norge.

går føre seg eit omfattande arbeid for på sikt å gjera naturgass om til blått hydrogen i eit stort omfang, med fangst og lagring av CO2. Karbonfangst og -lagring er eit viktig steg i overgangsfasen for EU for å leggja til rette for ein langsiktig, berekraftig og global hydrogenøkonomi.

Men bruk av hydrogen som eit maritimt drivstoff er også i rask utvikling, med ei rekkje pilot- og demonstrasjonsprosjekt ulike stader langs kysten vår. Der batteri ikkje strekk til eller ikkje kan ladast, vil hydrogen kunna verta eit viktig alternativ.

Totalt kan det brukast over 5 000 TWh for å avkarbonisera verdas maritime næring og erstatte fossilt drivstoff med f.eks. blått hydrogen. For å leggja til rette for dei voluma med hydrogen som vert etterspurde frå Europa i energiomstillinga, vil det vera nødvendig å ta i bruk naturgass til blått hydrogen. Det viser m.a. EU sin eigen hydrogenstrategi frå 2020, og ikkje minst avtala mellom Equinor og Tyskland, som vi såg frå media i går. Dette må det takast omsyn til i støtteordningar, reguleringar, lovverk og arbeid med standardar, både her i Noreg og i Europa. Fleire etatar peikar på at me går mot ein meir anstrengd kraftbalanse her i Noreg i åra som kjem, og mogleg kraftunderskot om nokre år.

(Sp) [12:59:15]: Vi som na- sjon henger så vidt med i kampen mot klimaklokka. Strømprisene fortsetter å holde seg høye, og vi går mot et kraftunderskudd i framtiden. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå kan legge fram et budsjett som tar disse utfordringene på største alvor. For andre år på rad styrker vi energimyndighetene, og denne gangen med hele 135 mill. kr, noe som kan gi 80 nye stillinger i OED, NVE og RME. Dette gjør at flere søknader kan behandles samtidig, digitaliseringen vil øke, og utviklingen av havvind vil gå mye fortere. Et annet framtidsrettet satsingsområde er energieffektivisering. Vi har store mål knyttet til elektrifisering og reduksjon av CO2-utslipp. For å nå disse målene trengs det bl.a. en mer energieffektiv bruk av kraften vår. Enovas bevilgninger økes med 190 mill. kr i 2024, noe som vil styrke deres innsats på energieffektivisering ved at de kan gi mer støtte til bl.a. energirådgivere og smart strømstyring. Dette bidrar til mindre strømforbruk og dermed mindre utslipp. utslipp. Satsing på energieffektivisering og grønn energiproduksjon både til lands og til havs er viktige grep i klimakampen, men for klimaet er det ikke nok at vi kun bruker strømmen vår mer effektivt, vi må ha måter å håndtere utslippene våre på. Derfor foreslås det bevilget 2,6 mrd. kr i tilskudd til bygging av Langskip. Sånne fullskala prosjekt for karbonfangst og -lagring er avgjørende for at vi i Norge skal kunne bli et nullutslippssamfunn i 2050. For å redusere utslipp ytterligere vil vi, sammen med SV, videreføre støtten til Maritime Cleantech. De gode nullutslippsløsningene og alternativene må modnes fram sammen med næringslivet, og her gjør Maritime Cleantech en avgjørende innsats. Tiltak som de to jeg nå har nevnt, viser at Norge går foran i avkarbonisering av industri, og som en teknologi- og energinasjon er vi internasjonale pådrivere for det grønne skiftet. Dialog med næringslivet er nøkkelen til løsningenes låste dør. Derfor holder vi CO2-kompensasjonen på et høyt nivå og fortsetter dialogen med næringslivet for å komme fram til langsiktige og bærekraftige løsninger. Forutsatt at det blir enighet mellom partene, styrkes ordningen med ytterligere 500 mill. kr til neste år, og her er det betimelig å takke SV for at de var med på å gjøre et bra budsjett enda bedre. Jeg vil avslutte der jeg startet, med å si at budsjettet vi legger fram, viser at energiproblemet, som berører innbyggere og næringsliv, og klimautfordringene, som berører hele planeten vår, har høyeste prioritet. Mort

(A) [13:02:14]: Regjeringen har sammen med SV lagt på bordet et budsjett som ivaretar omfordeling og styrker ordninger for folk flest i en krevende tid. Men for at vi skal kunne fordele og omfordele, må det inntekter til, og det må vi ikke glemme. I statsbudsjettet for 2024 bruker vi mer mer enn 400 mrd. kr mer enn det vi egentlig har dekning for, dersom det ikke var for en næring som over tid har vært en velsignelse for landet. Og ja, det er olje- og gassnæringen vi snakker om.

Å få et norsk statsbudsjett til å gå opp uten disse oljepengene ville vel være det vi omtaler som krevende. Dette er fakta de som vil ha en snarlig utfasing, slutt på leteaktiviteten og slutt på tildeling av nye produksjonslisenser på norsk sokkel, må ta inn over seg, for pengene som denne næringen har generert, og vil generere, brukes av alle partier, og de brukes til mange gode formål. Samtidig som pengene brukes, ser vi i flere av merknadene i det budsjettet vi behandler nå i dag, at olje- og gassnæringen bør senke produksjonen, at leting etter mer olje og gass skal stoppes, og at utvinningstillatelser ikke lenger skal gis. Da er det noe som ikke går opp. Norge er blitt Europas viktigste energileverandør. Uten norsk gass og olje ville det blitt mørkt og kaldt på store deler av det europeiske kontinentet. Derfor er det så viktig at Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen har vært glassklar på at næringen ikke skal avvikles, men utvikles det er bra for Europa, og det er bra for Norge. Dersom vi i Norge skulle kutte kraftig i olje- og gassleveransene, ville denne varen bli kjøpt fra andre land, land som har svakere miljøkrav og større utslipp i sin produksjon. Derfor er det både fornuftig og klokt at vi nå sørger for at Norge blir stående som en solid og tillitvekkende energileverandør til et Europa som også skal omstille seg, men som trenger norsk olje og gass i mange år til for å klare omstillingen. Avtalen om langsiktig gassleveranse som nå er inngått med Tyskland, er ett eksempel, og det er bare å gratulere Ørjan Kvelvane og Equinor med godt utført arbeid. Som sagt: Dette er et budsjettforslag som ivaretar fordeling, sikkerhet, natur og miljø på en god måte inn i 2024 og i årene som kommer. [13:05:08]: Både skogbranner i Europa, rekordtemperaturer og ekstremværet Hans har vist hvilke alvorlige konsekvenser klima- og naturendringene får. 2030 nærmer seg med stormskritt, og akkurat nå mangler Norge en troverdig klima- og energiplan som viser hvordan vi kan nå klimamålene samtidig som vi ivaretar arbeidsplasser og konkurranseevnen til norsk næringsliv. Høyre har i vårt alternative budsjett foreslått en større klimapakke, med viktige tiltak for omstilling av tungtransporten, flere utslippsfrie anleggsplasser og en større hydrogensatsing. Vi foreslo også 1,5 mrd. kr til å etablere et punktutslippsprogram for industrien, jeg er glad for at SV lot seg inspirere og klarte å presse regjeringspartiene i budsjettforhandlingene. Dette alene er likevel ikke nok. Skal vi nå klimamålene, trenger vi mer fornybar kraft, mer nett og kortere konsesjonsprosesser. Det er ikke mulig å kalle seg et miljøparti om man aktivt kjemper mot nærmest enhver utbygging av mer fornybar energi. Vi trenger også en god næringspolitikk med forutsigbare rammevilkår, og da trenger vi ikke kraftige skatteøkninger over natten og endringer i bl.a. CO2-kompensasjonsordningen uten at man har hatt en dialog med industrien. Det hjelper lite å tilby bedrifter garantilån og noe mer støtte gjennom Enova med den ene hånden, når regjeringen tar inn langt mer i skatter og avgifter med den andre hånden. Det rammer vekstkraften til bredden av norske bedrifter, og det er de samme bedriftene som skal kutte sine utslipp og omstille seg i årene framover. framover. Grønn bok forutsetter at vi har nok nett og nok kraft, som vi vet at vi ikke har. Kuttene som skal skje framover, er i all hovedsak tiltak som ble lansert i Solberg-regjeringens klimaplan. Det er få nye utslippskutt som er tallfestet eller finansiert. Statsråden skryter bl.a. av at nye tiltak i ikke-kvotepliktig sektor kutter rundt 6 millioner tonn, men unnlater å nevne at andre tiltak som han foreslår for å kompensere for økt CO2-avgift, ender med å øke utslippene med nesten 5 millioner tonn. Heldigvis har en samlet opposisjon fått gjennomslag for at regjeringen skal legge fram en ny klimaplan for behandling på Stortinget neste år. Det er lov å håpe at den vil vise et betydelig mindre utslippsgap enn det Norge styrer mot nå. mot nå. Den globale naturavtalen feiret ett år i forrige uke. Den fortjener en god oppdragelse her hjemme. Høyre har derfor foreslått å reversere flere av kuttene regjeringen ville ha på naturrestaurering og skogvern, og vi har nok en gang etterspurt tiltak for å få en mer sirkulær økonomi. I dag har vi et skatte- og avgiftssystem og et regelverk som står i veien for mer sirkulære verdikjeder innen elektronikk, plast, tekstiler og byggematerialer, og vi kaster verdifulle ressurser hvert eneste år, samtidig som vi er mer avhengig av import av mineraler og metaller. Skal vi klare omstillingen til et nullutslippssamfunn, må vi også endre måten vi forbruker materialer på, og jeg håper at 2024 blir et år med litt færre ord og mer handling fra regjeringen. Mani Hussaini (A) [13:08:22]: Arbeiderpartiet og Senterpartiet [13:08:22]: Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering har satt i gang et etterlengtet arbeid for bedre å ta vare på naturen vår. Budsjettenigheten med SV bare forsterker dette arbeidet. I tillegg til å ha en klimakrise har vi også en naturkrise. Den er underkommunisert, men det gjør den ikke mindre viktig. For noen er naturpolitikk bare å beskrive hvor fælt alt er, men for oss er det å levere konkret politikk som hjelper naturen, og etter bare to år i regjering har vi en lang merittliste.

Regjeringen foreslår en ny tilskuddsordning i statsbudsjettet for neste år for planlegging og gjennomføring av naturrestaurering. Regjeringen utvikler en helt ny metode for å telle natur gjennom et naturregnskap. Sammen med SV er vi enige om å legge fram et forslag om forbud mot nedbygging av myr. Vi la fram vår andre klimastatus og -plan, altså grønn bok, den 6. oktober. Den viser framdriften i klimaarbeidet og at vi er i rute når det gjelder å kutte våre utslipp med 55 pst. innen 2030. Regjeringen har nylig besluttet å endre veinormalene, de legger til rette for mindre nedbygging av natur, og i arbeidet med ny nasjonal transportplan er det lagt vekt på å ta vare på og utnytte eksisterende infrastruktur og transporttilbud bedre, heller enn å bygge nytt. Vi har startet arbeidet med en ny havmiljølov, som vil utvide vår verktøykasse kraftig for bevaring av marin natur til havs. Vi er i gang med å skrive en stortingsmelding om villrein i Norge for å bedre situasjonen, sånn at vi får villreinen ut av Norsk rødliste for arter. I 2023 styrket vi innsatsen mot pukkellaks betydelig, og i 2024 vil vi planlegge tiltak for neste innrykk av pukkellaks, som skjer i 2025. i 2025. Vi varsler også et nasjonalparkløft, som skal styrke forvaltningen av nasjonalparkene. I forhandlingene av naturavtalen i Montreal spilte Norge, med vår regjering i spissen, en sentral rolle. Vi var pådrivere for en ambisiøs avtale med konkrete mål og fikk gjennomslag for at 190 land forpliktet seg til å verne 30 pst. land og hav innen 2030. Norge er i rute for å gjennomføre forpliktelsene her hjemme, og snart kommer en stortingsmelding om hvordan vi konkret skal nå målene fra naturavtalen. Norge er på rett kurs i naturpolitikken.

[13:11:34]: Først må jeg kom- mentere påstanden fra Lagesen om at Rødt er for en sluttdato for olje. Det stemmer ikke. Vi har derimot fremmet et representantforslag som baserer seg på klimautvalgets rapport, der vi bl.a. ber om å få en omstillingsplan og å slutte å lete etter egentlig ganske lei av den typen intellektuell latskap som det representanten Lagesen utviser når hun gjentar noe som ikke Hun kunne brukt tiden sin på å lese Rødts alternative budsjett og å stille spørsmål om Rødts alternative budsjett. I stedet har hun valgt å dikte opp denne stråmannen. Så til det jeg egentlig hadde tenkt å snakke om, nemlig det representantforslaget som vi behandler sammen med budsjettet, Rødts forslag om å si nei til elektrifisering av Melkøya: Bakgrunnen for det er at jeg trodde vi hadde et flertall i denne salen for heller å satse på karbonfangst og -lagring. Budsjettdebatten er også tiden for å gå gjennom anmodningsvedtak, og det er et anmodningsvedtak som vi mener ikke har blitt fulgt opp, nemlig forslaget om å gjøre en vurdering av karbonfangst og -lagring. Jeg opplever at Høyre ikke er et parti det går an å stole på i denne typen saker. De var med på det anmodningsforslaget, men støtter nå regjeringens forslag om å elektrifisere Melkøya. Det er i dag 800 dager siden Høyesterett felte sin dom over Fosen-utbyggingen. Menneskerettighetsbruddet på Fosen er fortsatt ikke løst, selv om man har kommet til en enighet med reindriften på Sør-Fosen. Nord-Fosen er ikke løst. Og det regjeringen gjør med elektrifiseringen av Melkøya, som egentlig er et mye større problem enn en del framskrivinger om for de er jo avhengig av mange politiske beslutninger, er at man legger opp til nye menneskerettighetsbrudd med kraftutbygging i Finnmark, ikke minst med nett som går tvers gjennom reinbeiteområder. Det kommer til å få konsekvenser. Det tyder på at man ikke har lært noe av Fosen-dommen, og det er egentlig veldig alvorlig.

skryter av den økte satsingen på skogvern og av det vedtaket som SV fikk igjennom i fjor høst i forbindelse med budsjettforhandlingene, nemlig at det nå skal bli forbudt ikke bare å nydyrke myr, men også å bygge ned myr. Til dette siste forventer vi at regjeringen så snart som mulig sender det framlagte lovforslaget fra Miljødirektoratet på høring, sånn at forbudet mot å bygge ned myr kan tre i kraft så raskt som mulig. Det er viktig både for å oppfylle naturavtalen, ta vare på naturmangfoldet og for å få forhindret store utslipp av klimagasser. Så vil jeg over til et annet tema. I juni

Dette gjør at det neste år, ifølge Norsk olje og gass, nå kalt Offshore Norge, skal investeres rekordmye på norsk sokkel – 240 mrd. kr. Mange av de prosjektene som settes i gang – om ikke alle – kommer som en følge av den oljeskattepakken, og mange av prosjektene ble også godkjent tidligere i år av regjeringen, deriblant prosjektet Irpa. Irpa ble omsøkt i fjor av Equinor og var da anslått å ha kostnader på rett under 15 mrd. kr. Hvorfor nevner jeg 15 mrd. kr? Jo, fordi det er grensen for når saker skal behandles i Stortinget og underlegges en bredere demokratisk behandling. Da Irpa ble godkjent av regjeringen tidligere i år, var

av Stortinget, og saken burde sånn sett vært lagt fram for Stortinget. Statsrådens unnskyldning er at det er sånn man har gjort det også har brukt de kostnadsanslagene som forelå. Så jeg ønsker å få et svar på: Hvor gamle kan kostnadsanslagene være før statsråden oppdaterer dem og sørger for at ting som skal behandles i Stortinget, blir behandlet i Stortinget?

Jeg synes det er påfal- lende at både regjeringen og flere andre partier i denne debatten – til tross for enigheten fra Dubai og COP28 om omstilling fra olje og gass – snakker som om vi skal fortsette akkurat som før. det er klart at når denne beslutningen kom i år, vil den forsterkes i årene framover. Det er klart at store olje- og gassproduserende land som Norge kommer til å måtte Jeg er også helt sikker på at forbruket av olje og gass, særlig av olje, kommer til å reduseres raskere enn både selskapenes og andres forventninger er nå, også med de prisreduksjonene det kommer til å innebære. Det er ikke et valg vi har om vi vil omstille oss. Dette handler om om vi skal forberede oss, og starte med det nå, eller om dette skal komme overraskende. Så til det representantforslaget vi også behandler, om Melkøya: Først vil jeg si at Venstre kommer til å stemme for løst forslag, nr. 3, fra Fremskrittspartiet. Dette er et viktig spørsmål. Det er klart at det regjeringen legger opp til med kraft fra land, er en utbygging med kraftlinjer og vindkraft i Finnmark som kommer til å ha konflikt på konflikt på konflikt. Det vil komme i konflikt med reindriftsnæringen – helt uavhengig av det regjeringen nå foreslår, at de skal kompensere dette med å gå ytterligere løs på naturen, og at det nå er jerv og gaupe det skal bli mindre av. Gaupe har vi for øvrig redusert bestandene av i Troms og Finnmark for få år siden. Dette vil jo ikke kunne bøte på den utbyggingen det legges opp til. Det er vel ingen som fortsatt tror at den utbyggingen man nå snakker om, som er nødvendig for å ta unna det kraftbehovet som vil være på Melkøya, er mulig å få til innen 2030. Da er det som representanten fra Fremskrittspartiet og andre sier, at da kan vi jo fortsette med utslippene fra Det finnes ikke troverdig at utslippene kan tas ned før i 2030. Da er det uforståelig for meg at vi ikke fortsatt har et flertall i Stortinget, også burde inkludere Høyre, for å få en fullverdig utredning av karbonfangst og lagring fra et gasskraftverk på Melkøya. Det ville kommet like raskt eller raskere, det ville ikke kostet mer samfunnsøkonomisk, og vi ville unngått de konfliktene vi nå legger opp til. Skulle man få mer fornybar energi, ville det faktisk kunne gå til noe nyttig, og ikke bare til å dekke opp de enorme behovene som Equinor har.

heile innstillinga om energi og miljø utan å koma inn på rovvilt, men det tok seg inn på slutten her. Me fekk tøtsja innom det, og det er viktig for Senterpartiet òg å få sagt nokre ord om det temaet. Me har lese i media i dag at regjeringa legg opp til ei tiltakspakke som tek inn over seg både den situasjonen reindrifta no står i, og korleis ein skal handtera ei vidare kraftutbygging og linjeutbygging òg i nord.

Det å då skulla leggja meir fornybar energi til byrda for dei som driv i denne utmarksnæringa, gjer at ein kanskje må letta noko i den andre enden. Difor heng dette saman med det rovvilttrykket som er, og som har vore for høgt, og som denne regjeringa har stramma inn og fått ei meir

Eg skjøner at det blir ein diskusjon når ein innfører eit kvoteprisgolv, og når ein òg hevar det i statsbudsjettet året etter. Difor er eg veldig glad for at regjeringa, òg i dialogen med SV, har teke initiativ til å prøva å skapa eit litt meir føreseieleg system, som også kan stå seg i framtida.

sluttfasen av norsk petroleumsvirksomhet, og at denne legges frem for Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2025.» Det vil si i løpet av 2024. «2. Stortinget ber regjeringen om ikke å gi ytterligere tillatelser til leting, utvinning (PUD), eller anlegg og drift (PAD) etter petroleumsloven, inntil en strategi sluttfasen av norsk petroleumsvirksomhet er behandlet av Stortinget.» Dette er ensbetydende med en sluttdato, så innlegget mitt står seg godt. Et spørsmål tilbake til Rødt: Hvordan skal industri og arbeidsfolk forholde seg til en slik politikk? Jeg vil understreke at jeg har lest Rødts budsjett godt nok, og har koblet Dokument 8-forslaget og budsjettforslaget sammen. Men det er jo slik at politikk henger sammen, og man må jo da kunne referere til et Dokument 8-forslag. Helt til slutt: Jeg tror det er viktig å understreke at uavhengig av Melkøya trenger landet og Finnmark mer kraft og mer nett. Noe annet ville bety en direkte avfolking av distriktene. Mani

Mange var veldig opptatt av det som handlet om utfasing av oljen. Det ble nærmest framstilt som at det var det eneste som ble diskutert, og etter hvert formulert og vedtatt. Men det som gikk under radaren, og som jeg og mange av oss er veldig opptatt av, er det andre som ble vedtatt av alle COP-nasjonene, nemlig at vi skal tredoble produksjonen av fornybar energi innen 2030.

På toppen av dette ligg det òg eit direkte kutt i jordbruksoverføringane på 1,25 mrd.

Det som vert omtalt som ein meir ambisiøs klimapolitikk av Høgre, passar gjerne på glansa papir i nettopp partiet Høgre, men ikkje i realiteten. Presidenten

(SV) [13:30:35]: Igjen varmer det hjertet å høre representanter fra regjeringspartiene skryte av SVs gjennomslag. Representanten Myrvold har helt rett i at Bionova ikke hadde vært mulig å opprette med men det hadde heller ikke vært mulig å opprette uten SV, som fikk dette gjennom i budsjettforhandlingene med regjeringen for en tid siden. Så skal jeg komme med en stemmeforklaring. Vi i SV kommer til å stemme imot Fremskrittspartiets løse forslag i dag. Grunnen til det er at Fremskrittspartiet ikke stiller noe krav om at utslippene fra Melkøya skal bort, slik at det Fremskrittspartiet åpner for i sitt løse forslag, er bygging av et urenset gasskraftverk.

Det lover dårlig for behandlingen både av klimameldingen og av vårt representantforslag, der vi fremmer forslag og anbefalinger fra klimautvalget, at Arbeiderpartiet allerede har begynt å karikere forslagene og kalle dem for ting de ikke er. Vi foreslår ikke en sluttdato, vi foreslår en plan for den omstillingen som jeg trodde regjeringen også var positiv til, og som regjeringen har snakket varmt om i Dubai. Men når regjeringen kommer tilbake til Norge, er det en annen tone fra regjeringspartiene. Så kort om småkraft: Rødt mener at vi er nødt til å prioritere. Småkraft er stykkevis og delt nedbygging av naturen. NTNU-forskere – ikke kjernekraftforskere, men vannkraftforskere – sier at det er mye bedre for miljøet å utvide og oppgradere de eksisterende store vannkraftverkene enn å bygge ned stykkevis og delt, så det er også et miljøspørsmål.

hvert eneste år. Både CO2-prising og kvotesystemet strammes til. Det er klart at den industrien må tilpasse seg det, for hvis de ikke klarer å tilpasse seg det, blir kostnadene så store at de ikke kan drive lønnsomt lenger. Vi ønsker altså å legge til rette for at de kan utvikle denne viktige industrien med den viktige energileveransen, ikke minst for Europa. Det er også slik at vi i dag ikke bare har lagt fram en tiltakspakke for jerv og gaupe når vi tenker på reindrift, men er det noen som er opptatt av reindrift, burde de være bekymret for rovdyrtrykket og betydningen det har for reindriften. Det er ingen tvil om at det kanskje er den enkeltstående største belastningen på reindriften i dag. Det handler nettopp om forholdet til rovdyrtrykk veldig mange av stedene hvor det er avsatt reinbeiteområder. Selv om man velger en CCS-løsning for Melkøya, vil ikke det gi ny kraft til Finnmark. Det vil ikke utløse nye muligheter. Det vil ikke utløse næringslivsinvesteringer, industriinvesteringer i Kirkenes, Varanger eller Berlevåg.

Til slutt vil jeg bare svare på spørsmål direkte fra representanten Haltbrekken om Irpa. I tråd med langvarig praksis, og det framgår også av veilederen for PUD-en og PAD-en, skal alle beløp i utbyggingsplaner oppgis i kroneverdi for året PUD leveres myndighetene. Det er det som er utgangspunktet for den behandlingen, og vi har heller ikke fått noen andre instrukser fra Stortinget om akkurat det. Så det følger tradisjonene og regelverket som gjelder der. Helt til slutt vil jeg ønske alle sammen en riktig god jul, og jeg håper dere får en fredfull og fin tid!

(H) [13:35:26]: Repre- sentanten Myrvold håpet kanskje at jeg, siden jeg forlot salen i et par minutter, ikke fikk med meg hva han sa – men jeg hadde ham altså på øret og løp inn igjen for å svare på påstandene hans om Høyres klimaplan. er det ganske tydelig at vi lanserte en større klimapakke enn den regjeringen la fram. Vi er ikke for å ha et splittet Bionova, og det er fordi vi faktisk ønsker å ha kompetansemiljøene på sirkulærøkonomi, bioøkonomi og klima- og teknologiutvikling samordnet. Vi foreslo for et år siden at regjeringen skulle kartlegge hva som var barrierene for at sirkulærøkonomi faktisk var et tverrgående tema i virkemiddelapparatet, for det er tilbakemeldinger fra biogassbransjen og andre aktører om at dette ikke ivaretas. Vi venter fortsatt på at regjeringen skal følge opp det, nettopp fordi sirkulærøkonomi eller bioøkonomi av klimabestillingen, men i kjernen av hvordan vi skal få ned utslippene våre og bruke materialer og bioressursene våre på en mer effektiv måte. Jeg vil minne representanten på at det som lå i grønn bok fra regjeringen, ikke var mer penger til omstilling av tungtransporten – det måtte SV kjempe inn. Det var kutt i pilotprosjekter på fossilfrie anleggsplasser, det var ikke noe mer til biogass, det var ingenting til omstilling i industrien – der Høyre foreslo 1,5 mrd. kr til et punktutslippsprogram, nettopp fordi det er nødvendig for å få ned utslippene våre fram mot 2030. Jeg opplever at den pakken som ligger i Høyres alternative budsjett,

at regjeringen blir inspirert av de grepene i de ulike sektorene, slik at vi i klimaplanen vi får til neste år, får en mer troverdig plan for hvordan vi skal nå klimamålene – som regjeringen har oppjustert på vegne av Norge under Parisavtalen.

Det er utbygging og nedbygging som truer reindriften, ikke rovvilttrykket. Her holdes bestandene lave

en situasjon hvor man skal ha stor utbygging med masse konflikter i reindriftsområder, og så avleder de den diskusjonen med en diskusjon om rovdyr. Dette er med er med på å gå mer løs på natur. Dette er regjeringen som er mest rovdyrfiendtlig; det er vel den mest rovdyrfiendtlige regjeringen vi har hatt siden Miljøverndepartementet ble opprettet på begynnelsen av 1970-tallet. Dette er en sidedebatt uten sidestykke. Det vi trenger å gjøre, er nettopp å se på alternativer til den utbyggingen. Det har vi med karbonfangst og lagring. Da vil også ny fornybar energi kunne brukes til noe fornuftig, og ikke bare for Equinor. Amundsen (FrP) [13:39:15]: Ettersom denne debatten også dreier seg om et representantforslag som handler om Melkøya, tenker jeg det var naturlig for meg som representant fra nord å tegne meg. presidenten antakeligvis er godt kjent med, medførte regjeringens offentliggjøring av planene om elektrifisering av Melkøya med kraft fra land et veritabelt distriktsopprør i nord, en sterk reaksjon fra en befolkning som følte seg ført bak lyset. Jeg vil

Det som skjer nå, med Senterpartiets hjelp, er til hinder for utviklingen av distriktene i nord. Det er en tragedie. Derfor er det veldig flott at vi dermed også har til behandling et forslag som faktisk ikke er spesielt ytterliggående, og som også åpner for elektrifisering av Melkøya, men som forutsetter at det i så fall skjer på annet vis enn gjennom kraft fra land. I løpet av valgkampen kom det lovnader, både fra regjeringspartiene og fra partiet Høyre, hvor man langt på vei – på min utfordring

på hvor stort gjennomslag de nordnorske representantene har i henholdsvis Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre, hvor mye gjennomslag distriktsrepresentanter fra nord egentlig har i disse partiene. Vi får det klargjort – for all offentlighet – og det imøteser jeg. Jeg tror det blir greit å få den avklaringen, for det er ikke sånn at man kan drive én politikk i Nord-Norge og stå for et sakskompleks med et annet utgangspunkt enn det man gjør i denne sal. Man står for samme politikk i Nord-Norge som man gjør i Stortinget, hvis man skal representere et parti. Så jeg imøteser imøteser den avklaringen vi får ved votering i dag.

Noen ting er jeg nødt til å kommentere. Høyre sier at de legger fram en mer troverdig plan for klimapolitikken. Da har jeg lyst til å si at grønn bok av våre fagfolk beregnet til – så lenge vi gjennomfører de tingene vi har sagt at vi skal gjennomføre – å oppfylle de forpliktelsene som Norge har tatt på seg etter Parisavtalen. Så skal vi selvfølgelig gjøre de tingene i årene framover, men det er en troverdig plan. Det er den første planen vi har hatt som faktisk viser hvordan vi også skal oppfylle 50 pst. reduksjon i ikke-kvotepliktig sektor. Den skal vi bygge videre på, vi skal styrke den, og vi skal oppdatere beregningene hvert eneste år. Det er det denne regjeringen har laget som styringssystem for klimapolitikken, og det bidrar til den troverdigheten vi trenger. Jeg synes det er litt spesielt at Venstre framstiller tiltakene knyttet til rovdyr i den helhetlige tiltakspakken som regjeringen har lagt fram, som noe det ikke er. Vi har fått tydelige tilbakemeldinger knyttet til det rovdyrtrykket som oppleves å være der, i de nordligste landsdelene, og det har vi vært opptatt av å ta på alvor og faktisk følge opp. Så er det ikke riktig, som det nesten blir framstilt, at vi med det automatisk har vedtatt å redusere bestandsmålene. Det har vi ikke, men vi har sagt at vi skal ha en kunnskapsbasert politikk, at vi skal se på dette sammen med at vi raskt skal identifisere tiltak som kan dempe det rovdyrtrykket som næringen varsler at det er. Det synes jeg er en klok måte å jobbe sammen på – og ikke mot hverandre – og en måte som kommer til å skape tillit på en annen måte enn det som har vært der tidligere.

Den løsningen som det her pekes på, med å bare si nei, er en løsning som ikke gjør noen ting for å legge til rette for at de tusenvis av megawattene faktisk kan bli omsatt til næringsutvikling, at de faktisk kan få plass i nettet, og at en faktisk kan få den kraften en trenger. Der har regjeringen valgt en helt annen og mye mer offensiv tilnærming. En har turt å gå inn i en vanskelig sak og funnet en helhetlig og balansert løsning som bidrar til at et av de viktigste industrianleggene i nord kan videreutvikles, og som samtidig bidrar til å skape nye og grønne industrimuligheter i de nordligste landsdelene.

vedrørende rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter, rammeområde 20 Stortin- get, finansadministrasjon mv., rammeområde 22 Utbytte mv., samt garantier under Finansdepartementet,

2023 Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski om å regulere banknæringen til forbrukernes beste (Innst. 156 S (2023–2024),

Etter ynske frå finanskomi- teen vil presidenten ordna debatten slik: 3 minutt til kvar partigruppe og 3 minutt til medlemer av regjeringa. Vidare vil det – innanfor den fordelte taletida – verta gjeve anledning til replikkar med svar etter innlegg frå medlemer av regjeringa, og dei som måtte teikna seg på talarlista utover den fordelte taletida, får òg ei taletid på inntil 3 minutt.

5): Innst. 5 S for 2023–2024 er kanskje ikke den mest spennende budsjettinnstillingen som behandles i Stortinget nå i desember, men viktig er den. Den behandler bl.a. de såkalte 90-postene. til å trekke fram en av 90-postene som behandles i denne innstillingen. I budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er det foreslått å øke Husbankens låneramme med 5 mrd. kr. Dette er en historisk styrking av Husbanken, et av våre viktigste verktøy i boligpolitikken. I økningen de tre partiene er enige om, skal det prioriteres 1 mrd. kr i økte utlån til studentboliger, 1 mrd. kr til startlån og 1 mrd. kr til kommunale utleieboliger, og 2 mrd. kr forvaltes innen for prioriteringsrekkefølgen. Det er bra for dem som trenger hjelp til å komme seg inn på boligmarkedet, og ikke minst også en viktig håndsrekning til en byggebransje som nå står i en krevende situasjon. situasjon. Vi behandler også to Dokument 8-forslag i dag, Dokument 8:9 S og Dokument 8:6 S, som begge omhandler banknæringen. For Arbeiderpartiet og Senterpartiet er det et klart mål at at vi skal ha god konkurranse i banknæringen, og at folk bør benytte seg av konkurransen og bytte bank hvis de kan få bedre betingelser. Derfor har vi i budsjettforliket med SV blitt enige om flere grep som skal styrke forbrukernes posisjon i finansmarkedene og åpenhet knyttet til bankenes vurderinger av renter og prisfastsetting. Dette står ikke i strid med målet om at vi bør ha solide og lønnsomme banker. Det er viktig for å sikre næringslivet nok kapital til å investere i arbeidsplasser. Det er viktig at bankene er solide i møte med urolige tider. Nå er det urolige tider, og bankene kan være sårbare for tap på utlån i tiden framover, som flertallet skriver i sine merknader. merknader. Med det, siden dette muligens er siste gang jeg er på talerstolen før jul, vil jeg benytte anledningen til å ønske alle finanskomiteens medlemmer, finansministeren og sekretariatet i finanskomiteen en riktig god jul og et godt nytt år, og takke for samarbeidet i året som har vært.

Jeg viser til prioriteringene i Høyres alternative statsbudsjett, som ble tatt opp under finansdebatten 4. desember. I motsetning til regjeringspartiene og deres budsjettpartner SV holder vi igjen pengebruken og veksten i offentlig sektor for å ikke legge unødvendig press på renten. Liten drahjelp i finanspolitikken betyr færre verktøy for å stagge prisvekst. Nylig måtte Norges Bank sette opp styringsrenten igjen, noe som betyr at regningen for regjeringens politikk betales av vanlige folk gjennom høyere rente. rente. I Politisk kvarter i dag ble det sagt noe sånt som at jo større staten er, jo friere er folk. Med de høyeste offentlige utgiftene av 27 OECD-land må jo nordmenn være verdens frieste. Og friere ser vi ut til å bli, all den tid regjeringen ikke ikke legger opp til noen reformer for å omstille offentlig sektor og bedre vekstevnen. Regjeringens frihetsreform gjør at stat fortrenger privat, og økte skatter frigjør dem fra overskudd og kapital. Tidligere urørte engangsposter tømmes, som avsetninger for mulige tap under koronapandemien hos Eksportfinans, og engangsposter brukes til å finansiere oppstart av varig økte utgifter, som dermed mangler finansiering neste år. Dette mener Høyre er uansvarlig.

Medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV viser til budsjettforliket, der det er enighet om flere grep rettet mot finansnæringen. Noen av disse var foreslått i representantforslaget 6 S, og jeg vil dermed anta at de går ut av voteringen. Jeg vil nå gjøre rede for Høyres merknader til begge forslagene. Forslagene i 9 S framstilles noe misvisende som en redningspakke for norske bankkunder. I realiteten handler det om å innføre statlig prisregulering, innføre en ny, midlertidig finansskatt på ekstraordinært overskudd, samtidig som den bestående finansskatten skal trappes opp, overstyring av DNB samt å opprette en ny statlig bank. Det er tvilsomt om disse forslagene kommer bankkundene til gode. Nok en skatt på ekstraordinært overskudd gir et signal til flere næringer om at det alltid vil være en risiko for at deres inntekter og overskudd kan bli inndratt. Dette øker ikke bare politisk risiko for investeringer, men påvirker også insentivet til å tilby konkurransedyktige produkter og tjenester. Usikkerhet i markedet og økt politisk risiko har også vært kritikken mot nettopp slike engangsskatter tidligere. Det at staten blir rikere, gir ikke bedre betingelser til kundene. Høyere skatter kan derimot forplante seg og gi høyere priser eller dårligere tjenester. Forslagsstillerne ønsker både å hindre overskudd og å forlate dagens vellykkede styringsprinsipper for forvaltning av statlig eierskap, gjennom både prisregulering av DNB og statlig prisregulering av de andre bankene, gjennom krav om likevekting av bankenes innskudds- og utlånsrenter. utlånsrenter. Statlig styrte renter vil begrense bankenes tilbud og evne til produktutvikling. I tillegg vil det å opprette en statlig bank fortrenge dagens banktilbud og gi en monopollignende situasjon for utlån i privatmarkedet, som svekker konkurransen og reduserer dagens bankers evne til å drive normal innskudds- og utlånsaktivitet, noe som går ut over deres evne til å tåle framtidige tap og fortsatt drive med utlån til f.eks. næringsliv og oppstart av nye arbeidsplasser. Selv om lavere statlig styrt rente kan virke forlokkende, vil det på sikt gi helt uante konsekvenser for norsk økonomi og den enkelte. Avslutningsvis vil jeg si at bank og finansnæringen er i en særstilling som næring, for vi er avhengige av vel regulerte banker som blodomløpet i økonomien, ut til husholdningene og næringslivet. Derfor er det helt riktig å diskutere både bankenes rolle og reguleringer, men da i et helhetlig og mer langsiktig perspektiv. Hele komiteen samlet seg derfor i Innst. 156 S for 2023–2024 om at regjeringen skal gjøre rede for konkurransesituasjonen og prisene på banktjenester i finansmarkedsmeldingen, og vurdere tiltak som kan styrke konkurransen og bidra til rimelige tjenester. Som saksordfører anbefaler

Innst. 5 S er der finanskomiteen behandler bevilgninger under de rammeområdene vi er ansvarlige for. Det er en innstilling som, som komitélederen også nevnte, ofte får ufortjent lite oppmerksomhet, til tross for at etatene som er underlagt Finansdepartementet, alle har særdeles viktige samfunnsfunksjoner. Jeg har ikke grunnlag for å si om bevilgningene som foreslås til de ulike etatene, er på riktig nivå. Jeg har heller ikke grunnlag for å påstå at etater som ligger under departementet, gjennomgående har strammere budsjettrammer enn andre. Men det er ikke vanskelig å forestille seg at det kan sitte litt lenger inne for en finansminister å øke bevilgningene innenfor egne rammeområder i en situasjon der alle fagdepartementene i budsjettkonferansene blir bedt om å kutte fordi den økonomiske situasjonen i landet krever et stramt budsjett. i den forbindelse lyst til å knytte en kommentar til merknaden fra Rødt vedrørende skatteetaten. Der pekes det på mulige konsekvenser for kontrollvirksomheten og skatteinngangen av at skatteetaten gjennom flere år fikk betydelige ABE-kutt under Solberg-regjeringen. Budsjettkutt er én ting, men som folkevalgte har vi også et ansvar for at det følger ressurser med når vi vedtar nye reformer eller nye skatteregimer. Vi har det siste året vedtatt flere viktige skatteregimer. For at disse skal fungere godt både for staten og for næringslivet, må det være ressurser i skatteetaten til veiledning og kontroll. Både grunnrenteskatt på havbruk, grunnrenteskatt på vindkraft med løpende utbetaling av negativ grunnrente og den nye suppleringsskatten på underbeskattet inntekt i konsern må håndteres av kompetente fagmiljøer med tilstrekkelige ressurser for at de skal virke de skal virke som forutsatt. Jeg håper derfor at finansministeren tar en ekstra utsjekk i forbindelse med budsjettarbeidet for 2025 for å påse at det følger tilstrekkelige ressurser med til de nye oppgavene.

Selv om ordretørken mange steder anses som midlertidig, frykter næringen å miste verdifull arbeidskraft som ikke kommer tilbake når ordrebøkene fylles opp igjen.

En så stor satsing på Husbanken vil raskt kunne gi mer byggeaktivitet i hele Norge og bidra til å holde hjulene i gang i en av våre viktigste næringer i en krevende tid. Samtidig vil flere nybygg og renovasjon av eldre boligmasse øke tilgangen på boliger og bidra til å holde prisene nede. Så til representantforslagene om bankene: Det siste året har økt inflasjon og økte renter gjort økonomien vanskeligere for mange. Rentekostnadene er den største bokostnaden for dem som eier sin egen bolig, og den eneste bokostnaden som boligeiere i noen grad kan påvirke selv, gjennom å velge billigste alternativ. For at kundene skal kunne ta gode valg, må finansmarkedet være transparent og sikre best mulig informasjon til forbrukerne, slik at de har en best mulig forhandlingsposisjon i møte med bankene. Gjennom budsjettforliket med Sosialistisk Venstreparti tok Senterpartiet og Arbeiderpartiet flere grep for å bedre konkurransen i bankmarkedet ved å styrke forbrukernes forhandlingsposisjon samt å sikre en større grad av åpenhet rundt bankenes vurderinger, bl.a. knyttet til renter, prisfastsettelser og hvor i landet de tilbyr lån. Senterpartiet støtter tiltak som kan bedre konkurransen i bankmarkedet og bidra til rimeligere tjenester, og vi inngår i flertallsinnstillingen i begge sakene. Mindre banker har en viktig rolle i finansieringen av boliger i distriktene, siden det i mange områder ikke er andre banker som tilbyr lån. Siden de små bankene har strengere krav til kapitaldekning, blir rentekostnadene for disse kundene høyere enn for dem som bor i mer sentrale strøk. Det er et viktig prinsipp at lik risiko skal reguleres likt. Jeg er derfor glad for pakken med tiltak som finansministeren la fram i forrige uke, som vil gi bedre rammevilkår for små og mellomstore banker i hele landet i årene framover. [13:59:05]: Nå har repre- sentantene fra både Senterpartiet og Arbeiderpartiet snakket godt om økningen til Husbanken, som SV har fått gjennomslag for i budsjettforliket. Det er bra. I Innst. 5 S har SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet flere merknader sammen hvor vi gjennomgår ulike anmodningsvedtak innenfor Finansdepartementets fagområde, der vi mener oppfølgingen og gjennomføringen ikke har vært tilstrekkelig. Dette er bl.a. innenfor land-for-land-rapportering, økt elbilandel i varebilmarkedet og innføring av turistskatt. Jeg skal konsentrere meg om de to representantforslagene som omhandler konkurransesituasjonen i banknæringen og bankregulering. Jeg vil takke saksordfører for arbeidet med innstillingene, og jeg er veldig glad for at komiteen har samlet seg bak et vedtak om at regjeringen i vårens finansmarkedsmelding skal gjøre rede for konkurransesituasjonen og prisene på banktjenester i Norge og vurdere tiltak som kan styrke konkurransen og bidra til rimeligere tjenester for forbrukerne. Det er ingen tvil om at det er dyrt å være bankkunde i Norge i dag. Bankmarkedet er ingen arena for fri prisdannelse, sånn situasjonen er i dag. Markedet er dominert av noen få, store aktører, og Norge har en høyere markedskonsentrasjon enn land som Sverige og Danmark. Bankene har en privilegert rolle som pengeutsteder Prisen på penger er i stor grad regulert gjennom styringsrenten. Mengden av utlån er regulert gjennom boliglånsforskriften og kapitalkrav til bankene. Det er asymmetrisk informasjon mellom bankene og kundene om prisene. I sum utøver bankene stor markedsmakt på grunn av en privilegert stilling i norsk økonomi, en konsentrert markedsstruktur og et informasjonsovertak på forbrukeren. I 2023 har bankene også hatt rekordstore overskudd. Bankene har generelt satt opp utlånsrentene på nye lån så raskt de kan, mens innskuddsrentene har blitt hengende etter. I realiteten ser man her store overføringer av verdier fra kundene til bankene i en tid der mange sliter økonomisk. Det er en form for renprofitt i banknæringen. I dag gir reguleringen av banknæringen store fordeler for bankene, og den bør i mye større grad reguleres med tanke på forbrukerne. Derfor har SV fått noen viktige gjennomslag i budsjettforhandlingene med regjeringen, som tar oss noen viktige skritt videre. Innen 1. juli neste år kommer det krav til at bankene skal rapportere gjennomsnittlige renter på boliglån og offentliggjøre data som danner grunnlag for beslutninger om pris og tildeling av lån på finansportalen.no. Bankene må på samme sted offentliggjøre hvilke geografiske områder de tilbyr lån i. Så skal regjeringen i arbeidet med ny finanstilsynslov vurdere om tilsynet med forbrukernes rettigheter i finansmarkedet bør samles i Finanstilsynet, sånn det er i andre land. Åpenhet og transparens om bankenes produkter og prissetting er et viktig første skritt, men vi er ikke ferdige. Det trengs fortsatt bedre regulering av bankmarkedet, f.eks. gjennom innføring av en maksimal rentedifferanse mellom innskudds- og lånerenter.

mens inntektene fra finansskatten er om lag halvparten av det. Resten sitter altså bankene igjen med. Penger gir også makt – lobbymakt. Her har pengeog lobbykreftene vunnet fram, flertallet er redd for å redusere en eksisterende skatterabatt som bransjen i realiteten verken fortjener eller har behov for. Med det tar jeg opp SVs forslag.

Det er veldig positivt for norsk økonomi, og det gjør bankene i stand til å opprettholde lån også i perioder med svakere økonomi. Bankene er underlagt et veldig strengt regelverk med krav til kapital og soliditet, som gjør dem godt rustet til å møte usikre økonomiske tider. Komiteen og Stortinget framhever også viktigheten av å ha solide og trygge banker. Vi har det siste året sett at bankene har økt sin lønnsomhet. Det er ikke uvanlig i perioder med økte renter. Vi ser også at banker i andre europeiske land har hatt økte netto renteinntekter det siste året. Samtidig kan bankene være mer utsatt for utlånstap framover. Som komiteen viser til, har renteøkningene påvirket både privatpersoner og bedrifters økonomi, men heldigvis har vi hatt en tydelig regulering over tid som gjør at norske bankkunder i stor grad er godt rustet for dette. Vi har et fritt bankmarked i Norge. Bankenes priser er avhengig av drifts- og finansieringskostnader og konkurransen i markedet. Det er viktig at bankene har stabile og forutsigbare rammebetingelser. Uforutsigbarhet i reguleringen fører til økte kostnader for bankene og dermed høyere priser til kundene, noe vi ikke ønsker. Onsdag 13. desember la jeg som finansminister fram en tiltakspakke for å bidra til forutsigbarhet og bedre rammebetingelser for små og mellomstore banker de neste årene. Blant tiltakene i pakken er lavere krav til ren kjernekapital i pilar 2-kravene fra 31. desember i år, og at vi tar sikte på å redusere kapitaldekningskrav for landbrukseiendom neste vår. Ikke minst planlegger regjeringen for at den nye standardmetoden, som kan gi små og mellomstore banker betydelige lettelser, skal innføres i Norge allerede 1. januar 2025. For regjeringen er det viktig med et mangfold av banker for å sikre konkurranse og konkurransedyktige banktjenester for folk og næringsliv i hele Norge. Bankkundene er vinnerne når små og mellomstore banker nå kan få bedre rammevilkår. Dette kan også bidra til en mer effektiv konkurranse i bankmarkedet, noe alle bankkunder er tjent med. I dagens situasjon med høye renter er det enda viktigere enn tidligere at det er god konkurranse i bankmarkedet, som sikrer den enkelte kunde best mulig For å sikre god konkurranse er det viktig at forbrukerne er aktive kunder og reforhandler avtaler eller bytter bank. Vi har bedt næringen om å foreslå tiltak for at bankbytteløsningene kan bli enda bedre. Regjeringen vil styrke krav til innrapportering til Finansportalen. Bedre tilgang på informasjon vil gjøre forbrukerne bedre i stand til å vurdere ulike låne- og spareprodukter. Vi skal også utrede hvordan Finanstilsynet kan styrke forbrukernes posisjon i finansmarkedet.

[14:07:20]: Det er in- gen som er imot solide banker. Det trenger vi hvis finanssystemet ikke skal kollapse i en finanskrise, som jo først og fremst går ut over vanlige arbeidsfolk, som vi dessverre har sett mange eksempler på spesielt i andre land rundt om i verden. Men det er forskjell på solide banker og veldig solide banker, og jeg mener at det siste året har norsk finansnæring flyttet seg mellom de to kategoriene, vi har hatt god og streng regulering av både egenkapitalkrav og marginer i norsk finansnæring. For ett år siden var de solide nok. Når man har økt overskuddet sitt med 30 pst. på ett år – når man har flere hundre milliarder på nullrentekontoer selv om Norges Banks rente, som kjent, ikke lenger er i nærheten av null – mener jeg at det er grunn til å se nærmere på finansnæringen med et kritisk blikk, og jeg skulle ønske at flertallet i Stortinget også var enig i det,

som DNB. Sånn Rødt ser det, bør et statlig eierskap brukes til folks beste, og vi etterlyser at man også bruker eierskapet i DNB til det, og at man utvider Husbanken til å kunne ha et formål som går utover det som Husbanken har i dag. Hensikten med alt dette er å hindre at folks kjøpekraft og økonomiske trygghet

veldig ofte også fører til økte overskudd i finansnæringen – det er ikke noe nytt i Norge eller internasjonalt – bør vi også se på om det er muligheter for at vi kan hindre nettopp det, at den økonomiske krisen som folk flest i Norge nå går igjennom, ikke blir forsterket av en finansnæring som smører ekstra på toppen og ender opp som de store vinnerne i en krise der det store flertallet er de store taperne. Det vil jeg også frykte at skaper misnøye både med finansmarkedene og kanskje også med norske politikere, hvis ikke vi tør å stille de spørsmålene og gå finansnæringen nærmere etter i sømmene. Det er det som er mye av kjerneinnholdet i forslagene som Rødt

Det er beklagelig at en helt ny form for internasjonal beskatning må behandles såpass raskt i Stortinget. Det gjør at andre gangs behandling ikke kan skje før like over nyttår, og at det har vært begrenset med tid til høringsprosesser. Når det er sagt, er det bred enighet om hovedprinsippene som danner grunnlaget for lovforslaget. I perioden 2013–2015 gjennomførte OECD og G20landene et prosjekt som hadde som formål å unngå uthuling av skattegrunnlaget og overskuddsflytting. Det ledet fram til etableringen av Inclusive Framework i 2016, som i dag består av 140 medlemsland. Det er oppnådd en historisk enighet mellom disse 140 landene om felles internasjonale regler som har som formål å etablere en effektiv selskapsskatt på minimum 15 selvfølgelig fremdeles fritt til å sette selskapsskatten på det nivået de måtte ønske, men reglene som er etablert, vil bidra til at den effektive skattesatsen blir på minimum 15 pst., og at det dermed blir lite interessant å sette satsen lavere enn dette nivået. Det framforhandlede regelverket består av to pilarer: Pilar 1 gjelder fordeling av beskatningsrett mellom land. Det betyr at store internasjonale konsern skal skattlegges for en del av sitt globale overskudd i marked de har inntekt i, uavhengig av fysisk tilstedeværelse. Regelverket for pilar 1 er ikke ferdig ennå og er ikke omfattet av dette lovforslaget. Pilar 2 omfatter regler for skatteinkludering og danner grunnlaget for suppleringsskatteloven slik den framgår av denne proposisjonen. Det andre elementet i pilar 2 er skattefordelingsregelen. Der har medlemslandene i Inclusive Framework behov for mer tid før det er aktuelt å implementere reglene for skattefordeling. Lovforslaget vi skal vedta i dag, er et resultat av et omfattende internasjonalt arbeid, som har vært godt forankret både i tidligere og nåværende regjering. viktig at så mange land som mulig implementerer reglene, og så langt har EU vedtatt at suppleringsskatten skal innføres med virkning fra 2024. Det er grunn til å ha respekt for at dette er et omfattende og komplisert regelverk, og at regler og forskrifter utformes så enkelt og oversiktlig som mulig, og med minst mulig byråkrati, både for skatteetaten og for bedriftene. En god dialog med de bedriftene som blir berørt av skatten, er derfor særdeles viktig. flertall i komiteen mener samtidig at det er behov for en tett oppfølging av implementeringen av suppleringsskatteloven, og for at det gis en status for dette arbeidet i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2025. Jeg vil ta opp det forslaget som Høyre står bak.

blant dem det at forskjellene øker mellom folk og mellom land. Men det vi har i dag, er i så måte en gladsak fordi det har blitt en enighet i OECD- og G20-landene om å forsøke å innføre et minimumsnivå på beskatning, slik at de aller største konsernene også skal bidra tilbake til de samfunnene de har inntekter fra.

for at konsernene også skal bidra på en rettferdig måte tilbake til de samfunnene de er en del av. Vi er også veldig motivert for å ta del i den andre delen av dette arbeidet, som skal følges opp, om hvordan beskatningen skal fordeles mellom land, som er omtalt som pilar 1. Den vil både regjeringen og Stortinget komme tilbake til når det foreligger en bredere enighet der også. Til det vi behandler i dag, vil jeg påpeke at det jo, som saksordføreren nevnte, er en bred enighet der alle partiene representert i finanskomiteen stiller seg bak, med unntak av argumentasjon er litt interessant, for den står egentlig litt på to bein og er kanskje litt usikker på hvilket den skal lande ned på. På den ene siden sier Fremskrittspartiet at de er positive til noen felles regler, men på andre siden trekker de i tvil det som gjør at det blir felles kjøreregler, det er om man skal ha et felles minimumsnivå. De bruker også begrepet skattemoralisme som en for klaring på hvorfor de har noen kritiske innvendinger til denne viktige enigheten. Det Det er vi uenige i, for skal verdensøkonomien fungere og skal flere land ha organiserte samfunn med bedre velferd for innbyggerne, er dette et veldig viktig grep. I så måte I så måte er det en gladsak å behandle på Stortinget i dag, som vi er glade for at det har blitt enighet om blant så mange land, også Norge.

Jeg kan slutte meg til forrige taler, som er veldig glad for at vi nå gjennom suppleringsskatt på underbeskattet inntekt i konsern har fått et historisk gjennombrudd i internasjonalt skattesamarbeid. Det at 140 land er enige om regler for å hindre overskuddsflytting og uthuling av nasjonale skattegrunnlag, er historisk. For første gang får vi et effektivt virkemiddel for å hindre at store overskudd flyttes ut av Norge til land med lavt skattenivå. Gjennom å vedta loven om global minimumsbeskatning blir Norge en aktiv medspiller i den globale kampen mot skadelig skatteplanlegging. For skatteplanlegging er ikke forbudt. Problemet oppstår når skatteplanleggingen blir aggressiv og systematisk utnytter hull i de forskjellige landenes skattesystemer. De nye reglene vil gjøre det mindre lønnsomt for internasjonale selskap å flytte overskudd, og sikre at de største konsernene betaler riktig skatt uansett hvor i verden de flytter overskuddet. Som saksordføreren har redegjort for, utløses suppleringsskatten når den effektive skattesatsen er lavere enn minimumsskattesatsen på 15 pst. Utfordringen med et modellregelverk som skal gjelde for 140 land, er at det kan ha utilsiktede konsekvenser i enkelte situasjoner og for enkelte skatteregimer. For komiteen har det vært viktig å unngå uheldige utslag for norske selskap som forholder seg til norske skatteregler, men som likevel står i fare for å treffes av suppleringsskatten. Fra norsk side blir det viktig at man unngår at en bokstavtro tolkning av modellregelverket i noen tilfeller kan gi en svært lav beregnet effektiv skattesats som følge av at skatteverdien av fradrag utbetales til skattyter, slik som f.eks. kan være tilfellet i grunnrenteskattene og særlig i særskatten for petroleumsvirksomhet. Det litt spesielle med dette regelverket er at hvis Norge lar være å innkreve denne skatten, vil et annet land kunne gjøre det, og da er man like langt. Det Det har vært kort tid til å behandle forslaget, og det er flere forhold som departementet varsler at de skal arbeide videre med. Senterpartiet er opptatt av at de nødvendige presiseringer og tilpasninger gjøres på en måte som ivaretar intensjonen i loven og ikke påfører bedriftene eller staten uforholdsmessige merbelastninger.

(FrP) [14:20:18]: Dette lovfor- slaget reiser egentlig en del interessante prinsipielle problemstillinger, som Sandtrøen var inne på. Skal det være tillatt for ulike land å konkurrere på skattenivå? bør det være det, og det er grunn til å minne om at vi internt i Europa har ulike nivåer på selskapsskatten allerede i dag. Det er en grunn til det, og det er at enkelte land tenker at hvis vi senker skattetrykket, spesielt for bedriftene, kan vi tiltrekke oss ny aktivitet. Det er vanskelig å se for seg at internasjonale regler skal legge hindringer i veien for det, og da snakker vi altså om europeiske land som også har et godt utbygd velferdssystem, og vi snakker ikke nødvendigvis om de mest ekstreme skatteparadisene. det er noen interessante prinsipielle diskusjoner som man kan ha rundt det som er foreslått av lovendringer. Men det som er vårt viktigste ankepunkt, er at det er helt uforsvarlig å behandle et så komplisert lovforslag på så kort Jeg tenker at det er nok å bare henvise til høringsuttalelsen fra NHO, som er gjengitt i innstillingen. De er jo for disse internasjonale reglene, men de påpeker også at det er en veldig uforsvarlig prosess rundt denne nye loven. Man tar seg altså ikke tid til å ha ordinære høringer eller til at finanskomiteen og Stortinget skal få anledning til å stille spørsmål til finansministeren. Det NHO påpeker, er at det nå innføres regler basert på et internasjonalt modellregelverk som ikke er ferdigstilt, og det er så mange spørsmål som kan stilles ved den videre utformingen av dette internasjonale regelverket. Mange av de spørsmålene er drøftet i proposisjonen, uten at det er noen entydige svar. Hvilke konsekvenser kan dette få for norske konsern som blir omfattet av disse reglene? Det kan gi en rekke utilsiktede effekter som gjør at de faktisk kommer i en skatteposisjon, selv om vi har et høyere nivå på selskapsskatten i dag enn det som er lagt til grunn her. Derfor er vårt forslag rett og slett å utsette behandlingen av denne saken. Vi trenger mer tid, og vi trenger å kunne stille spørsmål til Finansdepartementet for å få svar på en del av de ubesvarte spørsmålene som allerede er reist i proposisjonen. Det er heller ingen konkret vurdering av hvor omfattende og ressurskrevende dette blir, både for dem som omfattes av regelverket, og for dem som skal håndheve det.

[14:23:39]: Den globale minimumsskatten som Norge med dette vedtaket formelt slutter seg til, vil være med på å hindre uthulingen av skattesystemet vårt gjennom skattetilpasning og skadelig skattekonkurranse når overskudd blir flyttet fra land med høy skatt til land med lav skatt. Det er et viktig skritt framover i kampen mot skatteparadis. 13 mrd. kr er så mye penger som man anslår at Norge taper i skatteinntekter på grunn av multinasjonale selskapers flytting av overskudd, men – i enda større grad enn det er de fattige landene som rammes aller hardest av dette. Derfor er reglene om en global minimumsskatt et skritt i riktig retning, men dessverre er det fortsatt ikke nok til å sørge for at store multinasjonale selskaper betaler en rettferdig andel av de store overskuddene sine. Skatten skal kun gjelde for selskaper som har en inntekt over 750 mill. euro, noe som tilsvarer ca. 8,5 mrd. kr. Der snakker vi bunnfradrag av dimensjoner, og denne grensen må ned. Multinasjonale selskaper som tjener 5 mrd. kr, har også råd til å betale skatt i landene som de opererer i. Den globale minimumsskatten skulle opprinnelig være på 21 pst., men det er en sats på 15 pst. vi innfører i dag. Det er for lavt, og det skyldes et samlet lobbypress fra de mektige globale næringsinteressene. De samme lobbykreftene har lykkes med å få på plass flere unntak som uthuler skatten og ikke burde vært med. Dette gjelder særlig det såkalte substansbaserte inntektsfradraget og safe harbour-regelene. Disse unntakene gjør at den faktiske skatten som selskapene må betale, kan bli enda mindre enn 15 pst., og det er unntak som bl.a. vil kunne gi insentiver til å flytte flytte økonomisk virksomhet til skatteparadis, og som vil gi betydelige skattetap. Avslutningsvis: I framtiden må det internasjonale skattesamarbeidet skje i regi av FN istedenfor i OECD. Nå pågår det et historisk viktig arbeid for en skattekonvensjon i FN, som inkluderer både rike land og utviklingsland. Det er sistnevnte som taper aller mest på at store internasjonale konsern driver med aggressiv skatteplanlegging og lobber for lavest mulig skattenivåer. Derfor må framtidige skattesamarbeid også inkludere utviklingsland og skje i regi av FN. Her burde Norge tatt en lederrolle i langt større grad framfor å sette seg på tilskuerbenken. [14:26:32]: Dette er en veldig viktig sak. Jeg er helt enig med representanten Sandtrøen fra

får et stort gjennomslag. Det er et stort gjennomslag at ca. 140 land er enige om at man skal ha en global minimumsbeskatning. Dette er et veldig målrettet tiltak for å unngå skatteparadiser, og for et velferdsland som Norge, som bygger på at alle skal bidra for at man skal ha universelle og gode velferdsordninger, er dette midt i hjertet. Jeg har respekt for at det er ulike syn. Jeg leser Fremskrittspartiets merknad hvor man snakker om skattemoralisme.

andre land skal ha en minimumsbeskatning, at de store internasjonale konsernene som har store inntekter, skal bidra tilbake til fellesskapet, og at en ikke skal finne den typen skatteparadiser, som vi ofte omtaler det som muntlig. Jeg er glad for at det er så å si samlet storting som slutter seg til dette. Når jeg hører representanten Limi, opplever jeg at han ber om en utsettelse og egentlig er litt for i hjertet. Når jeg leser merknadene, er det ganske mye av en harang mot at man skal unngå den typen

skattegrunnlaget og overskuddsflytting. Dette er et arbeid som har pågått over lang tid, også under den forrige regjeringa. Suksessen til en sånn type regelverk er avhengig av både bred internasjonal oppslutning og gjennomføring av regelverket, og også at vi greier å utforme det sånn som flertallet i komiteen har påpekt i innstillinga, nemlig at det skal bli så enkelt og oversiktlig som mulig, og med så lite byråkrati

fra det som var felles tidligere. Jeg må komme tilbake til akkurat hvordan dette i praksis skal implementeres overfor norske selskaper. Det er viktig at det skal gjøres så enkelt og ubyråkratisk som mulig.

Vi tror over tid at det ikke kommer til å bidra til økte inntekter, annet enn at man unngår den typen internasjonal skattekonkurranse som undergraver skattegrunnlaget for alle. håper for så vidt heller ikke at det skal bli noe stort proveny fra dette. Poenget er å etablere et minimumsnivå internasjonalt for selskapsbeskatning,

har vært opptatt av, er at en har en god dialog med de berørte partene. Det gjelder både for å sikre at bedriftene får implementert dette på en fornuftig måte uten altfor mye byråkrati og ekstrakostnader, og også for at skatteetaten opplever at dette er et enkelt og oversiktlig regelverk, så

det være minst mulig byrde for de norske selskapene som blir omfattet av dette regelverket. Finansmi- nisteren sa at dette er en viktig sak, og det er jeg enig i – det er en viktig og veldig omfattende sak. Derfor er det komplett ubegripelig

mange, mange uavklarte forhold som påpekes i den saken vi behandler, og da er spørsmålet: Hvorfor må vi gjennom en sånn hastebehandling uten i tilstrekkelig grad å utrede konsekvensene for norske konserner som treffes av disse internasjonale reglene?

Det er stor enighet om at det er riktig at store multinasjonale selskaper skattlegges for inntekter i de landene hvor de skapes, men det er spørsmål om veien dit. Det som er vårt vårt ankepunkt nå, er denne hastebehandlingen, for vi mener at det er grunn til å merke seg noen av høringsuttalelsene, bl.a. fra NHO, som er veldig prinsipielle og «to the point», faktisk. Selv om de også er for dette regelverket, dreier det seg om selve prosessen. 40–50 land som kommer til å behandle dette før årsskiftet, men kan finansministeren garantere at denne behandlingen skjer tilsvarende Norges i 40–50 andre europeiske land?

alle andre lands nasjonalforsamlinger. Den makten har jeg heldigvis ikke. Men dette har vært et internasjonalt samarbeid som har pågått siden 2013, med rundt 140 land som har sluttet seg til det, og vi har fått opplyst at det er en ganske omfattende som nå skal innføre det allerede fra 1. januar 2024. Det gjør at det blir iverksatt, så det er et stort gjennombrudd. Så skal vi jobbe videre med nye gjennombrudd av den typen, f.eks. for store plattformselskaper og andre selskaper som opererer på tvers av også Fremskrittspartiet seg positivt til det i innstillingen. Man ser at det er behov for skattereguleringer, f.eks. på store, nettbaserte virksomheter som har enorme inntekter, også fra det norske markedet. Jeg er klar over at den norske finansministeren kanskje har begrenset mulighet til å påvirke skatteprosesser i andre enkeltland. Likevel er det interessant å få vite hvor mange land som kommer til å hastebehandle dette før årsskiftet, for det er på mange måter en en viktig premiss fra regjeringens side for at vi må fatte dette vedtaket før årsskiftet. Da gjenstår det å spørre finansministeren: Hvorfor hadde det ikke vært bedre å bruke litt lengre tid, med en ordinær høringsprosess, for i større grad å utrede konsekvensene for norske konserner som treffes av disse internasjonale reglene?

ned til det, består av ulike elementer. Ett element som er lite omtalt i herværende proposisjon, og som har vært lite omtalt i Norge, er Subject to Tax Rule. pilar 2, har vært en stor seier for utviklingsland, fordi den regelen representerer et potensial for større omfordeling av overskuddsinntektene, fra multinasjonale selskaper til lavinntektsland, enn de andre elementene av suppleringsskatten. Norge har fortsatt ikke signert Subject to Tax Rule-konvensjonen og har heller ikke gjort implementering av den til en prioritering, selv om det som sagt er en del av pilar 2. av pilar 2. Kan finansministeren si noe om hva som er bakgrunnen for at dette ikke har vært prioritert fra Norges side, og vil han prioritere dette framover, slik at også lavinntektsland får større goder av suppleringsskatten?

for saken): Under årets siste dag i stortingssalen før jul har jeg lyst til å takke finanskomiteens medlemmer for samarbeidet i året som har gått. Vi er representanter som er valgt inn på ulike program, vi kjemper for ulike løsninger, men alle legger ned et omfattende arbeid basert på programmene som de er valgt inn på. Proposisjonen redegjør for de siste justeringene av inneværende års budsjett. Det innebærer bl.a. en styrking av Forsvaret med 900 mill. kr for å opprettholde forsvarsevnen og Forsvarets aktivitet over hele landet. Vi øker bevilgningen til politiet med 734 mill. kr for å sikre bemannings- og aktivitetsnivået i politidistriktene. I tillegg fremmes det forslag om å øke bevilgningen til Nasjonal sikkerhetsmyndighet med 200 mill. kr for å kunne tilbakebetale lån som virksomheten har tatt opp i forbindelse med innflytting i nye lokaler. lokaler. Ved årets siste stortingsmøte er det naturlig å reflektere over året som har gått. Den 6. oktober 2022 la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Vi sto da overfor en situasjon som vi ikke har sett maken til på lang, lang tid. Det var brutt ut krig i Europa, energikrisen i Europa hadde slått ut for fullt, og prisene steg raskt over hele verden. Mens noen trodde at akselererende og ukontrollert prisvekst var noe som hørte fortiden til, var det nå en høyst reell fare. Det var uro og usikkerhet. Ingen visste med sikkerhet hvordan morgendagen ville bli, hvordan neste år kunne bli, hvor mange som risikerte å miste jobben og miste inntekten de selv og deres familie var avhengig av. Regjeringen var krystallklar. For å sitere pressemeldingen fra finansministeren ordrett: «Regjeringens svar er et ansvarlig og rettferdig budsjett, som skal fordele bedre og bidra til trygghet i en krevende tid.» Hva er situasjonen i norsk økonomi i dag? Har arbeidsledigheten økt, eller har folk rundt omkring i landet fått beholde arbeidet sitt og inntekten Arbeidsle digheten i Norge er heldigvis svært lav. Den er betydelig lavere enn i årene før pandemien. Antall folk i jobb er rekordhøyt. Det er nå om lag 130 000 flere personer i jobb enn det var for bare to år siden. 90 pst. av sysselsettingsveksten har kommet i privat sektor. Hver eneste person i Norge som kommer i jobb, er en enorm seier, en stor seier for oss som land og samfunn, men en enda større seier for den enkelte som faktisk kommer i jobb, for hans eller hennes livskvalitet, selvstendighet og selvtillit, for tryggheten og friheten til hans eller hennes familie. Investeringene i Norge er rekordhøye. Fastlandsbedriftenes investeringer har faktisk aldri blitt målt høyere enn i 2022, de har bare fortsatt å vokse i 2023. Ifølge Norges Banks regionale nettverk er det særlig oljeleverandører og industrien som vil trekke investeringene opp framover. I en svært krevende tid har regjeringen gjort tøffe og tydelige prioriteringer. Til tross for ekstrem internasjonal prisstigning, som også har slått hardt inn i Norge, har vi klart å styrke velferdsstaten. Vi har satset på fellesskapet i nasjonalstaten. Vi har fått til forbedringer i fellesgoder som de aller fleste har glede av, og mange er helt avhengig av. Vi har innført gratis SFO i 1. og 2. klasse, og fra neste år blir det til og med gratis deltidsplass for tredjeklassinger. Vi har halvert barnehageprisene i distriktene, og vi har fått dem betydelig redusert over hele landet. Vi har innført en strømstøtteordning som har vært livsviktig for mange. Vi har sikret gratis ferjer, vi halverer prisen på distriktsflyvninger, og vi er i ferd med å bygge ut bredbånd til alle hus i Norge. Vi har satset på tryggheten til de mange. Vi har tatt grep som på sikt vil redusere både de geografiske og de sosiale forskjellene i landet akkurat sånn regjeringen varslet for et år siden. Det er fortsatt krig i Europa. Vi har fortsatt betydelige prisstigninger internasjonalt, og prisene har også steget i Norge. Mange har en svært krevende tid. Mange sliter med å få endene til møtes. Men jeg er helt overbevist om at den eneste måten vi kan sikre at vi som fellesskap kommer trygt igjennom disse urolige tidene på, er at vi står sammen, at vi fortsatt satser på fellesskapet, fellesskapet i den norske nasjonalstaten, på tryggheten det gir å være en del av fellesskapet i Norge.

[14:44:17]: Saksordføreren har redegjort for hovedinnholdet i nysalderingen. Debatten om statsbudsjettet for 2023 hadde vi i hovedsak for ett år siden, delvis i forbindelse med RNB 2023. Arbeiderpartiet har ikke tenkt å dra den debatten opp igjen. Vi er dessuten allerede ferdig med debatten om budsjettet for 2024. Jeg vil bare – i likhet med foregående taler – kort minne om det som var bakteppet da vi vedtok budsjettet for 2023.

Knappe to uker etter startet Russlands brutale angrepskrig mot Ukraina. Den har fått store konsekvenser, først og fremst for ukrainerne selv, men også for vår egen trygghet, både sikkerhetspolitisk og økonomisk. Mange føler på en uro for seg og sitt. Flere har fått problemer med å få endene til å møtes. I oktober eksploderte Israel–Palestina-konflikten. Tider som dette stiller krav til trygg styring, omfordeling og solidaritet. Det vi i dag skal behandle, er endringer i budsjettet for 2023, endringer som allerede er vedtatt av Stortinget eller foreslått i proposisjoner fra regjeringa hittil i år. Så foreligger det noen forslag til ytterligere nødvendige endringer, dels fra regjeringa, dels som følge av behandlingen av proposisjonen i Stortinget. Høyre har i sine merknader til nysalderingen kritisert at noen av de forslagene som blir vedtatt her i dag, er endringer som er klart politiske, og som derfor ikke hører hjemme her. Jeg vil bare minne om at det ikke er første gangen vi har en mindretallsregjering som må forhandle i Stortinget. Det har Høyre selv for kort tid siden opplevd. Da økte også oljepengebruken, og penger ble i nysalderingen satt av til minst like klare politiske saker. Økt kapitaltilførsel til Nysnø ble varslet i forbindelse med Grønt industriløft. Forsvaret har i år hatt større utgifter enn planlagt. Regjeringa har valgt å ikke ikke kutte, men fortsette å trygge Norge. Den sikkerhetspolitiske situasjonen har også fått konsekvenser for politiet og politiets sikkerhetstjeneste. Alternativet til mer penger i nysalderingen er kutt i 2024. For tredje år på rad sikres frivilligheten full momskompensasjon. Det er en post som er avhengig av hvor mange som søker om hvor mye. Trygdeoppgjøret i 2023 var et svært godt oppgjør for landets pensjonister. Folketrygdens utgifter er regelstyrte. Ekstremværet Hans herjet deler av landet. Det kommer økte skjønnsmidler til kommunene i den forbindelse, for å nevne noe. I behandlingen av nysalderingen her i Stortinget har det kommet noen påplussinger fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Spesielt kan framheves internasjonal solidaritet i form av humanitær nødhjelp og fondet for tap og skade til støtte for sårbare utviklingsland som f.eks. er rammet av ekstremvær. Oppsummert ser det ut til at det er relativt bred støtte til den innstillinga flertallet legger fram. Samtlige partier foreslår å bruke mer oljepenger, Høyre og Kristelig Folkeparti litt mindre enn regjeringspartiene og SV, Fremskrittspartiet og Venstre til dels betydelig mer. Nå slipper jo de borgerlige opposisjonspartiene i dag å legge fram et felles forslag i nysalderingen, men om de måtte, ville nok pengebruken ha økt en god del også der i gården. Til slutt et par ord om tilleggsproposisjonen, der bevilgningen til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet foreslås økt med 200 mill. kr for å kunne tilbakebetale et lån som virksomheten har tatt opp uten nødvendig fullmakt. Alle partier unntatt Fremskrittspartiet støtter forslaget. La meg bare vise til det som står i tilleggsproposisjonen: «Regjeringen vurderer denne saken som alvorlig.» Det gjør også samtlige partier på Stortinget. I denne saken her i dag skal Stortinget etter innstilling fra finanskomiteen ta stilling til en bevilgning som gjør at lånet kan innfris uten at Stortinget legger føringer for den videre behandlingen. Den skal og vil skje i regi av de rette myndigheter, slik regjeringa viser til i sin

[14:49:12]: Da Høyre lagde sitt alter- native budsjett i fjor, var det finanspolitikken for inneværende år og utsiktene mot 2024 som var sentrale for oss. Det ble advart mot å øke presset i økonomien, også fra regjeringen. Vi la derfor vekt på å redusere oljepengebruken med 5,5 mrd. kr og skattene med 10,1 mrd. kr sammenlignet med regjeringens forslag. Men fra statsbudsjettet ble vedtatt til RNB ble lagt frem, endret regjeringens linje seg. Anslagene for prisvekst, lønnsvekst og flyktningankomster i statsbudsjettet var feil. Det måtte derfor til en økning i budsjettrammen på 57,5 mrd. kr. Budsjettet gikk fra å være nøytralt til å virke ekspansivt. Når det gjelder nysalderingen, er vi bekymret for omfanget av forslag fra regjeringen, spesielt dem som innebærer å bruke midler som egentlig er ment for 2024-budsjettet. Dette kan kamuflere den faktiske oljepengebruken og skjule overskridelser og manglende styring. Linjen om å holde igjen på utgiftene virker fortsatt å være forlatt av regjeringen. Det er også en annen alvorlig sak vi i dag behandler. Regjeringen ber om 200 mill. kr for å innfri et lån inngått mellom Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Norwegian Property. Lånet karakteriseres av Justisdepartementet som ulovlig, og i strid med Grunnloven. Likevel kommer Høyre til å stemme for å gi denne bevilgningen. Det er fordi vi vil at regjeringen skal ha mulighet til å innfri lånet, hvis det er dette som begrenser statens tap mest mulig. Vi vil likevel understreke på det sterkeste at dette er en alvorlig sak, og at det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål knyttet til den. Vår støtte i dag er ingen godkjennelse eller lovlighetskontroll av det Nasjonal sikkerhetsmyndighet har gjort. Vi vil også understreke at vi mener regjeringen skal begrense statens tap i størst mulig grad, og at ubrukte midler skal gå tilbake til statskassen.

Departementet og statsråden har et viktig ansvar etter økonomiregelverket for å gjennomføre kontroll med underliggende virksomheter og sikre seg at underliggende virksomheter har tilstrekkelig internkontroll, slik at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler. At Nasjonal sikkerhetsmyndighet har tatt opp et lån på 200 mill. kr med gråmarkedsbetingelser, og at dette verken fanges opp av departementets kontroll, virksomhetens internkontroll eller Riksrevisjonens revisjon, reiser store spørsmål og er bekymringsfullt. jeg synes svarene vi har fått fra Justisdepartementet i denne saken, gir grunnlag for å stille flere spørsmål heller enn å gi klarhet. For eksempel synes jeg det er oppsiktsvekkende at justisministeren, samtidig som hun ber om 200 mill. kr allerede nå, ikke kan svare tydeligere på hvilket beløp som er reelt forpliktet. Statsråden svarer videre at det er usikkert når det endelige beløpet vil være klart, og når en eventuell utbetaling kan skje. Vi støtter å gi bevilgningen fordi vi mener det er feil at skattebetalerne skal måtte betale renter på et lån som aldri skulle vært inngått i utgangspunktet, men det er lite tillitvekkende at statsråden ikke kan gi et klarere bilde av hva statens faktiske kostnader ved dette er. Samtidig hørte vi statsråden si den dagen sjefen for NSM gikk av, at hun ikke hadde vært kjent med dette lånet. Samtidig vet vi at Justisdepartementet ved tidligere anledninger ble advart av Kommunaldepartementet om risikoen ved at NSM inngikk en leieavtale med en privat aktør, det at NSM ikke fulgte reglene rundt inngåelsen av leieavtaler over 30 mill. kr. I dag er vi gjennom media gjort kjent med at Finansdepartementet 29. november i år klart gjorde Justisdepartementet oppmerksom på at de selv har et ansvar her, og at tettere oppfølging tidligere kunne avverget hele situasjonen. Det er derfor merkelig at vi nå, nesten en måned senere, fortsatt ikke kan få et klarere svar fra statsråden, og det er vanskelig å unngå at denne saken skaper et bilde av manglende kontroll og styring i Justisdepartementet. ikke statsråden til stede her i dag, da hun har blitt syk, og vi ønsker henne selvfølgelig god bedring. Det vil bli, kan jeg love, flere anledninger til å få svar fra statsråden når denne saken skal følges opp videre, bl.a. i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det er i hvert fall ingen tvil om at Høyre ser på saken med et stort alvor. Det er behov for å få klarhet i hendelsesforløpet, faktum, ansvaret og de faktiske økonomiske konsekvensene for staten.

[14:53:50]: Det gleder meg at vi de siste dager har hørt fra både finansminister og statsminister at neste år blir alt så meget bedre. Det kan tilsi en viss erkjennelse av at det nå er mange som har det ganske tøft på grunn av ulike forhold, men prisstigning og økte renter har gjort det veldig vanskelig for mange å håndtere privatøkonomien. Det er en utfordring. Derfor vil jeg vise til noen av de forslagene vi har fremmet i fagdepartementenes nysalderingsprosess for 2023, bl.a. 5 mill. kr ekstra til Matsentralen, som gjør en fantastisk innsats for å hjelpe alle dem som har behov for hjelp fordi egen inntekt ikke strekker til. Det har vært rekordutdeling av mat så langt i desember. Vi styrker også sykehusøkonomien med 2 mrd. kr, vi har foreslått å redusere bompengegjelden med 3 mrd. kr. Det er én spesiell sak vi skal behandle nå i forbindelse med nysalderingen, og det er ekstrabevilgningen på 200 mill. kr til NSM for å dekke dette ulovlige lånet. Fremskrittspartiet går imot denne bevilgningen fordi vi har ønsket en fullstendig gjennomgang av hele saken i Stortinget og har bedt justisministeren komme til Stortinget for å redegjøre.

Det er ingen helhetlig informasjon. Justisdepartementet har laget en tidslinje som ligger på deres nettsider, og vi ser at den oppdateres nesten daglig. Det er også informasjon som i hvert fall foreløpig er unntatt offentlighet, som vi ikke har fått tilgang på. Dette er en veldig alvorlig sak, som flere har vært inne på. Spørsmålet er om det er riktig av Stortinget bare å bevilge 200 mill. kr uten at vi kjenner hele saken, og uten at det er utredet hvilket handlingsrom vi har med hensyn til den private långiveren. Nå tar ikke Fremskrittspartiet til orde for at staten skal være en dårlig avtalepart, på ingen som helst måte, men det er et faktum at det her er inngått en låneavtale uten at den som har skrevet under på etatens vegne, har de nødvendige fullmakter. Det burde vært utredet hvilket handlingsrom vi har, og hvordan vi kan manøvrere i den situasjonen som har oppstått, før vi bevilger de nødvendige pengene. Vårt forslag er at vi rett og slett bare fryser denne avtalen inntil vi har fått den informasjonen Stortinget trenger, før man gjør en så stor bevilgning, som er helt ekstraordinær. Jeg tar opp vårt forslag, og så benytter jeg anledningen til å takke finanskomiteen, finansministeren og presidentskapet for godt samarbeid i året som snart er over, og ønske alle sammen en riktig god jul.

[14:57:50]: I dag er det én sak som tar oppmerksomheten vår når vi behandler nysalderingen av budsjettet for 2023, men før jeg går til den, vil jeg bruke litt tid på SV og regjeringspartienes enighet om nettopp nysalderingen. Her er det mye god politikk for miljø og for omfordeling. Disse sakene har vært behandlet i de ulike fagkomiteenes innstillinger, så la meg bare raskt oppsummere: SV har fått gjennomslag for mer penger til Matsentralen og til Husbanken. Vi har økt bevilgningene til organisasjoner som jobber for rettighetene til folk med funksjonsnedsettelser, og fått økt potten til aktivitetshjelpemidler – en pott som alltid går tom, og som gir lik mulighet for folk til å kunne være i aktivitet og leve et fritt liv. SV har fått gjennomslag for mer penger til humanitær nødhjelp til Gaza, Somalia og Sudan, og penger for å styrke Norges innsats for et mer rettferdig skattesystem internasjonalt I tillegg er det større omprioriteringer også på andre felter som regjeringen selv foreslår. Så til saken om Nasjonal sikkerhetsmyndighet: I likhet med tidligere talere vil jeg understreke sakens alvor. Låneavtalen inngått av NSM bryter med gjeldende lover og regelverk, herunder Grunnloven, økonomi- og bevilgningsregelverk og lov om Statens pensjonsfond utland. Saken reiser mange spørsmål ved Justisdepartementets økonomistyring og kontroll og oppfølging av underliggende etater. Fortsatt er mye uklart rundt hvordan dette kunne skje, og det er helt naturlig at kontrollog konstitusjonskomiteen går videre inn i saken. SV imøteser også en redegjørelse fra justisministeren i Stortinget så raskt som mulig. SV vil i dag stemme for bevilgningen på 200 mill. kr som regjeringen har bedt om, for å kunne innfri lånet så fort som mulig. vil jeg understreke på det sterkeste at SV med det ikke godkjenner eller sanksjonerer verken NSMs låneopptak og praksis eller Justisdepartementets kontroll og oppfølging av denne. Det er videre flere ubesvarte spørsmål knyttet til bevilgningen. Det er fortsatt uklart for finanskomiteen, til tross for at komiteen har stilt spørsmål som forsøksvis er besvart av Justisdepartementet, hvilket reelt beløp staten er forpliktet til å tilbakebetale. Det er også fortsatt usikkert når en kan gi avklaringer om endelig beløp, og når eventuell tilbakebetaling kan skje – dette til tross for at departementet har vurdert det, etter det jeg kan forstå, i nærmere en måned. Det sier seg selv at Stortinget skulle hatt denne informasjonen før en fatter bevilgningsvedtak, og det er ikke lett å forstå hvorfor vi ikke har fått klarere svar, og hvorfor det tar så lang tid å avklare dette. Finansdepartementet har i sitt brev til Justisdepartementet understreket Justisdepartementets ansvar for å sørge for at bevilgede midler disponeres i tråd med Stortingets vedtak og føringer samt statens regelverk. skulle bare mangle. SV forutsetter at det nå raskt avklares hvorvidt lånet eller deler av det skal tilbakebetales, og om et eventuelt gjenstående beløp tilbakeføres til statskassen. Finansdepartementet slår også fast i brev til Justisdepartementet at det påhviler sistnevnte et ansvar i saken, og at spørsmål og tettere oppfølging fra etatsstyrer på et tidligere tidspunkt kunne ha bidratt til å avdekke og eventuelt avverge regelbrudd i saken. Det er alvorlig, og det åpner for mange flere spørsmål videre. Viktig er det også nå at Justisdepartementet raskt forsikrer seg om at det ikke foreligger andre lignende saker i underliggende etater.

(R) [15:02:04]: Siste de- batt i år er også siste sjanse til å si noe om mange viktige ting. Den sjansen skal jeg stort sett la gå fra meg. Jeg vil slutte der jeg helt sikkert begynte året, med å snakke om de økonomiske forskjellene i Norge, som egentlig bare har blitt verre gjennom året for veldig mange enkeltpersoner, men også for store deler av samfunnet. Derfor har en av Rødts viktigste saker i behandlingen av nysalderingen vært også den siste sjansen til å gjøre mer for dem som har minst. Vårt hovedforslag har vært å øke sosialhjelpen i desember, noe som et et ganske stort flertall i Stortinget vedtok i fjor, og som vi mener det ikke er noen grunn til ikke å gjenta i år. Argumentene vi har møtt i debatten her i Stortinget, har stort sett handlet om at det er vanskelig å gjøre det på kort varsel, og at det blir for sent. Det er mildt sagt litt frustrerende når man føler at man både har tatt til orde for det og foreslått det først i form av et representantforslag tidligere i år og nå i form av forslag i salderingen. Men fortvil ikke, Rødt kommer nok til å fortsette å jobbe for både økt sosialhjelp og andre økonomiske tiltak for det store flertallet i Norge, som dessverre går julen i møte uten den økonomiske tryggheten som vi alle bør ha her til lands. Den andre store saken som debatteres her i dag, vil jeg gjerne også si noe om. Sånn jeg ser det, er Grunnloven på ingen måte uklar. Det står svart på hvitt i § 75 at «[d]et tilkommer Stortinget (…) å åpne lån på rikets kreditt» og «å bevilge de pengesummer som er nødvendige for å dekke statens utgifter». Statlige virksomheter kan ikke ta opp lån eller bruke penger på statens vegne uten Stortingets tillatelse, og det er liksom ganske viktige konsepter. Vi må som et minimum kunne forvente at statlige virksomheter og tjenester følger de

På samme måte er det en skandale at Justisdepartementet har latt noe så alvorlig som dette falle under radaren, hvis det som så langt har kommet fram i mediene om dette, stemmer. Nå er det vi i Stortinget som skal bevilge de pengesummene som trengs for å innfri dette ulovlige lånet og rydde opp sånn at tapet til staten blir så lite som mulig – og det gjør vi, men med en klar og tydelig forventning om at at det får konkrete følger. Ikke bare må det ryddes opp for å få klarhet i hva som faktisk har skjedd; det må også sikres at det ikke skjer igjen. Selv om lånet innfris, gjenstår det et mylder av spørsmål som Stortinget må få svar på. Nesten daglig kommer det fram nye opplysninger om nye departementer som har advart og frarådd, og nye dokumenter som viser at dette kunne vært avverget på et mye tidligere tidspunkt. Dette rotet vi har framfor oss, er både uklart og uoversiktlig. Det er forklaringer som spriker. Det er motstridende fakta og opplysninger som kommer fram. Hendelsesforløpet og de reelle faktaene må klarlegges og legges fram for Stortinget. Samtidig må Justis- og beredskapsdepartementets rolle og evne til økonomistyring ettergås i sømmene. Departementet og ikke minst statsråden har et tydelig ansvar etter økonomiregelverket for å gjennomføre kontroll med underliggende etater og sikre at de har god internkontroll, sånn at de kan styres i henhold til gjeldende lover og regler. Dette året har vi hatt mange saker som har handlet om tillit, eller kanskje mangel på tillit, og i bunn og grunn handler jo denne saken også om tillit. Den handler om Stortingets tillit til virksomheter som ligger under staten, og staten selv, og at de skal operere etter gjeldende konstitusjonelle regler. Det handler om Stortingets tillit til at regjeringens medlemmer og departementene fører den nødvendige kontrollen og oppsynet med etatene og virksomhetene, sånn at brudd på loven og prinsippet om maktfordeling ikke skjer. Til syvende og sist handler dette også om folkets tillit til at både storting og regjering ikke bryter lover og regler som styrer oss. Det har NSM gjort, de har brutt loven – ikke bare en hvilken som helst vanlig lov, de har brutt Grunnloven. Jeg vil også minne om at NSM heller ikke er en vanlig etat. Det er våre hemmelige tjenester som hver dag sikrer landet og innbyggernes trygghet. Hvis vi her inne og folket der ute ikke har tillit til at en etat som NSM følger lover og regler, ligger vi

Når det gjeld den saka som dei fleste har brukt mest tid på, nemleg NSM-løyvinga, skal eg ikkje bruke mykje tid på det, for det vil min kollega frå justiskomiteen kome tilbake til i eit seinare innlegg.

Når det gjeld resten i nysalderinga, er det det å seie at det er mange forslag til ulike løyvingar her som det er vanskeleg å forstå ikkje kunne vere ein del av revidert nasjonalbudsjett eller budsjettet for neste år. Det betyr også at Venstre i dei ulike fagkomiteane har gått imot ein del av dei løyvingane, f.eks. dei som går til Siva og til Nysnø. Ikkje eit vondt ord om nokon av dei, men det er vanskeleg å forstå at det skal vere nødvendig å gjere dette i nysalderinga.

Det er tre viktige grunnar til det. Det eine er at det openbert er eit behov. ei svært uheldig utvikling vi no ser på bakken, der ein rasjonerer med artillerigranatar. Det er behov for mykje meir pengar raskt, og eg trur ikkje eg treng å seie så mykje anna om det enn det president Zelenskyj sjølv sa då han snakka i denne salen for kort tid sidan. Den andre grunnen er at det også er viktig no å sende eit signal om at vi er villige til å forplikte oss til meir støtte raskt, for dette er diskusjonar som no går i fleire land. Ikkje minst hos dei to største donorane, USA og EU, bør salen vere godt kjend med prosessane for å auke støtta no har stoppa opp. Vi får håpe det er midlertidig, men det veit vi ikkje. Det er viktig at land no tek eit steg fram. Noreg bør gjere det. gjere det. Den tredje grunnen til at vi meiner det no er viktig å løyve meir pengar og fylle på meir inn i Nansen-programmet, handlar om kva som er rimeleg at Noreg bidrar med.

Eg trur dei fleste no begynner å sjå at behovet for å fylle på Nansen-programmet, og gjere det raskt, er presserande. Etter Venstres syn er nysalderinga ei god anledning til å gjere det. Konkret har vi føreslått å løyve pengar raskt over til

en alvorlig sak for Norge og Europas demokrati, og handler litt om det representanten Rotevatn også tok opp i forrige innlegg. Miljøpartiet De Grønne har foreslått å etablere et solidaritetsfond finansiert av ekstrainntektene som Norge har fått av ekstraordinært dyr olje og gass som følge av Putins energikrig mot kontinentet. Fondet skulle dekke støtte til Ukraina under krigen, gjenoppbygging den dagen krigen tar slutt, støtte til Europas omlegging vekk fra fossil energi, og også støtte til utviklingsland som sliter med ringvirkninger av denne krigen, bl.a. gjennom veldig høye kornpriser. Miljøpartiet De Grønne var derfor veldig glade for at flere av disse prinsippene ble tatt videre og også brukt i regjeringens forslag til Nansen-programmet. Miljøpartiet De Grønnes opprinnelige forslag viser at Norge har mulighet til å bidra mer i en skjebnetid for Europa. Støtten til Ukraina er ikke garantert nå som flere land vurderer å gi mindre midler. Ungarn har forsøkt å blokkere over 500 mrd. kr fra EU.

I dag fremmer vi forslag – for såpass redelige er vi jo – om også å øke uttaket tilsvarende fra SPU for å dekke inn en økt bevilgning til Nansen-fondet og til Ukraina. Ukraina. Tatt i betraktning de ekstraordinære inntektene som Norge har nytt godt av som følge av økte olje- og gasspriser, noe resten av verden selvfølgelig har fått med seg, er dette en liten sum å betale for å hjelpe Ukraina for å hjelpe Ukraina og også støtte opp under de mest grunnleggende verdiene som Norge og Europa er bygd på. Det vil heller ikke føre til økt press på norsk økonomi, for pengene skal ikke brukes innenfor Norges grenser.

tiltak i møte med den dyrtida vi er i, så vi fremmer ulike forslag om mer støtte til frivillige organisasjoner og trossamfunn og den viktige jobben de gjør for å nå ut. Vi har alle sett bilder av matkøene som øker, og hørt om mangelen på noe å dele ut. Vi har også forslag om økt minstepensjon som en ekstraordinær utbetaling i desember på 1 000 kr,

per barn. Vi mener en kunne gjort mer i budsjettet for 2024 og har fremmet ulike forslag der som ikke har blitt vedtatt. Derfor fremmer vi det også nå, når det er mulig å kunne komme med ekstraordinære bevilgninger.

Folkepartis side ser vi veldig alvorlig på saken. Det er et klart brudd på Grunnloven, og det er veldig viktig at en får avdekket hva som har skjedd i den saken, men også avdekket om det er lignende saker. Det er smått utrolig hvordan dette kan ha skjedd, hvordan det har gått forbi alle disse leddene. Derfor er det også viktig å understreke – som flere har gjort – at vi ikke behandler saken nå. Derfor er det også helt riktig at det skal være en grundig runde der en får flere svar, bl.a. bl.a. i kontrollkomiteen. Vi støtter å bevilge disse 200 mill. kr, vi mener det er riktig å innfri lånet. Som flere har understreket, er det verken en godkjenning av saken eller en lovlighetskontroll, men vi mener det er den riktige måten å gjøre det på.

Budsjettpolitikken i 2023 har vært preget av nødvendige prioriteringer som ble fremmet og vedtatt første halvår. Det gjaldt Nansen-programmet til Ukraina og andre økte utgifter knyttet til krigen i Ukraina. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble det også fremmet tillegg knyttet til økt lønns- og prisvekst.

Tallene inkluderer forslag om 200 mill. kr til Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM, for å kunne tilbakebetale lån virksomheten har tatt opp i forbindelse med innflytting i nye lokaler. Det er en sak man kommer tilbake igjen til. Målt som andel av verdiskapingen i fastlandsøkonomien er bruken av fondsmidler i 2023 anslått til å være 0,4 pst. høyere enn i 2022. Uttak fra Statens pensjonsfond utland målt i verdien ved inngangen til året er anslått til 3 pst. i nysaldert budsjett, mot 2,5 pst. i budsjettet som ble vedtatt i fjor høst. Regjeringspartiene og SV har kommet til enighet om nysalderingen, som øker fondsuttaket med i underkant av 800 mill. kr – som jeg redegjorde for i stad – sammenlignet med forslaget fra regjeringen. Dette gjelder bl.a. mer midler til humanitær nødhjelp på Gaza. Bevilgningsendringene som følger av enigheten, er vedtatt ved behandling av innstillingen fra de respektive fagkomiteene.

Jeg ønsker å stille statsråd- en noen spørsmål rundt den andre saken som mange har tatt ordet om her i dag, som statsråden for så vidt ikke gikk nærmere inn på i sitt innlegg. Den 29. november skrev Finansdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet:

Justisdepartementet som etter at de hadde avdekket det regelbruddet, ba om Finansdepartementets vurdering. Det som står i det brevet, er helt i samsvar med det justisminister Emilie Mehl har redegjort for, både gjennom de første pressekonferansene og gjennom ulike offentlige opptredener etterpå. Så dette er noe som justisminister Mehl har redegjort for, og da vi skrev det brevet, var vi tydelig på

representanten viser til, står det «kunne» og «eventuelt» – det er de to ordene som står der. Derfor har det også vært viktig for justisministeren å få satt ned et utvalg som skal gå igjennom hele sakskomplekset. Det utvalget er ledet av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem, og de skal nå gå igjennom det sakskomplekset. Det er dyktige folk som gjør det. Dette er viktig

da vil si at selv Justisdepartementet egentlig mener at tettere oppfølging på et tidligere tidspunkt kunne avverget dette. Hvis man er helt i samsvar med hverandre, vil jeg anta at også Justisdepartementet egentlig mener at hvis man hadde gått inn i det tidligere, kunne man ha avverget det og ville ikke vært i denne situasjonen.

Vi må jo forut- sette at finansministeren er enig i den kritikken som rettes fra Finansdepartementet mot både NSM og Justis- saken, er jo ikke hva justisministeren og departementet foretok seg da dette låneopptaket ble avdekket, men hva de kunne bidratt med underveis, slik det påpekes i kritikken fra Finansdepartementet. De «kunne ha bidratt til å avdekke, og ev. avverge, regelbrudd i saken» står det i brev datert 29. november.

Finansdepartementet om vi var enige i deres vurderinger rundt dette, og om vi hadde samme grunnsyn. Det har vi. Det justisministeren har redegjort for offentlig, er at hun har vært opptatt av nettopp å få fram både det klare ansvaret som ligger hos NSM og de beslutningene som er tatt der, og så har hun vært opptatt av å si at vi her må ha et utvalg som skal se på alle sidene

at vi nå står i en situasjon hvor vi altså må bevilge 200 mill. kr ekstra. Det har dukket opp mange ulike varianter av statlige leieavtaler, og jeg ser at statsministeren nå varsler at det er behov for å se gjennom statens leieavtaler. I det ligger det vel kanskje også en erkjennelse av at den praksisen man har ført, ikke har vært like ryddig. Riksrevisjonen har bl.a. fastslått at finansielle leieavtaler er å likestille med lån, det er mange finansielle leieavtaler som er inngått, bl.a. av Justis- og beredskapsdepartementet selv, for lokalene i Nydalen. Der er det en del av det som inngår i leieforholdet, som er betegnet som et lån. Da blir det nesten fristende

på flere bygg. Det er et annet forhold enn det som har blitt avdekket her. Det har vært et regelbrudd. Det var Justis- og

«FIN ber om at JD vurderer konsekvensene av at NSM helt eller delvis må finansiere kostnadene innenfor gjeldende budsjettrammer, alternativt at beløpet dekkes inn gjennom omprioriteringer fra andre områder på JDs budsjett.» Jeg har ikke klart å finne videre omtale av disse vurderingene i svarbrevet fra Justisdepartementet tilbake til Finansdepartementet. Så blir den nevnte tidslinjen med dokumenter oppdatert, med forbehold om at noe kan ha skjedd mens vi har sittet her i salen. Jeg lurer på om finansministeren kan redegjøre for om Finansdepartementet har fulgt opp dette poenget overfor Justisdepartementet, etterlyst de vurderingene, og hvorfor man til slutt valgte å legge fram en bevilgningsproposisjon på 200 mill. kr for Stortinget? [15:28:22]: Jeg velger å svare med et lite smil, for hvis det er noe vi i Finansdepartementet veldig ofte sier til andre departementer, er det at vi ber dem om å finne mulighet til å dekke ting innenfor gjeldende budsjettrammer. Det ligger liksom litt

Justisdepartementet gå gjennom de avtalene som er, og man skal rydde opp. Det er nettopp det som nå skjer. også satt ned Gjedrem-utvalget for å gå gjennom hvordan man kan finne læringspunkter, og hva som måtte ha skjedd underveis. Jeg forutsetter at Finansdepartementet ikke legger inn sånne formuleringer bare for moro skyld, og at det er et alvor bak det, fordi saken i seg selv også er så alvorlig. Det er helt ekstraordinært at man legger fram en sånn bevilgningsproposisjon for Stortinget rett før jul, det skyldes altså brudd på Grunnloven. Derfor vil jeg gjenta spørsmålet mitt: Har Justisdepartementet svart på anmodningen fra Finansdepartementet om å vurdere om det finnes penger innenfor eksisterende budsjett? Har Finansdepartementet gått gjennom budsjettet sammen med Justisdepartementet for å se om det finnes eksisterende bevilgninger man kan gjøre omprioriteringer på? Og hva var bakgrunnen for at man til slutt valgte – for det må jo ha vært en diskusjon – å legge fram en proposisjon

skal rydde opp i de inngåtte avtalene og sørge for at ting kommer i orden. Det gjør man også ved at man har et eksternt utvalg som skal se på hvordan ting har skjedd. Ingvild Wetrhus Thorsvik Jeg synes det kommer fram mer og mer informasjon i dette sakskomplekset knyttet til NSMs låneopptak som vitner om en etat som har fått operere uten nødvendig politisk styring. Senest for et par timer siden kom det en nyhetssak i Aftenposten om at NSM, altså Nasjonal sikkerhetsmyndighet, glemte en klausul i kontrakten om at bygget ikke kan selges til uønskede utenlandske eiere, som Kina eller Iran. Heldigvis har vi en sikkerhetsventil i sikkerhetsloven som kunne stoppet et slikt salg, men vi kan altså ikke underdrive hvor alvorlige konsekvenser det hadde fått for norsk sikkerhet om et slikt oppkjøp, som kontrakten tillot, hadde skjedd. og distriktsdepartementet, hadde advart om å inkludere en slik klausul, men NSM fulgte altså ikke opp. Er statsråden enig i at disse sakene vitner om manglende politisk kontroll, og hvis ikke, hvordan kunne dette ha skjedd

å svare direkte på det. Det nyhetsoppslaget har jeg ikke sett, og dette er heller ikke mitt konstitusjonelle ansvar. Det som var viktig for regjeringen og for Justisdepartementet da dette ble avdekket, var å handle raskt og sørge for å rydde opp. Det fikk også sin konsekvens i at daværende sjef i NSM valgte å fratre. Man satte ned Gjedrem-utvalget nettopp for å gå gjennom de ulike sidene ved saken, og man har gitt dem et

for å dekke inn økte utgifter og utfordringer med å få budsjettet til å gå opp. Det vitner ikke nødvendigvis om så god økonomistyring. Mitt spørsmål går egentlig på andre tilsvarende saker. Det er i dag 20. desember. Er statsråden kjent med andre,

På grunn av internasjonale forhold har man spesielt innenfor politi, forsvar og sikkerhetsmyndigheter måttet bruke ekstra ressurser. Når det gjelder avslutningen på spørsmålet, ser vi på dette som en unik sak. Derfor har vi handlet på den måten vi har gjort, og justisministeren har vært veldig tydelig og satt ned det utvalget som nå er i gang.

En offentlig instans har tatt opp et lån på vegne av staten på 200 mill. kr med 10 pst. rente på store deler av lånet. Ingen offentlige instanser kan ta opp lån på vegne av staten, og vi snakker her om brudd på helt grunnleggende bevilgningsreglement og noe så alvorlig som et brudd på Grunnloven. Det er fortsatt svært mange ubesvarte spørsmål i denne saken – selvsagt knyttet til NSMs egen håndtering, men også til hvor mye kontroll Justisdepartementet har på sine egne etater. Jeg synes også det kommer mer og mer informasjon i dette sakskomplekset som vitner om en etat som har fått operere uten nødvendig politisk styring. Dette er altså en etat som skal forvalte vår nasjonale sikkerhet, som tillates å holde store deler av det de driver på med, hemmelig for resten av samfunnet, og som derfor lever på befolkningens tillit. Vi har fått en tilleggsproposisjon med litt info, men det kommer stadig fram nye opplysninger i saken som det heller ikke hadde vært unaturlig at var en del av proposisjonen. Eksempelvis framgår det av proposisjonen at den endelige kontrakten inneholdt endrede vilkår sammenlignet med det som framgikk av avtaleutkastet Justisdepartementet fikk se. Senere følger det av informasjon publisert av bl.a. VG at avtaleutkastet viste at NSM skulle betale renter til utleier. Om ikke annet burde dette ha fordret spørsmål fra departementet. det er noen som forventer at Justisdepartementet skal gå inn og detaljstyre alt en etat driver med, men i denne saken har altså departementet funnet det viktig nok til å engasjere seg i starten av avtaleinngåelsen, for så å droppe ballen helt. Man har på forespørsel fra Kommunaldepartementet innhentet et utkast til avtale, men faktisk ikke bedt om å få se den endelige avtalen før dette ble avdekket i november i år. Når det i tillegg kommer fram at Finansdepartementet kommer med krass kritikk av Justisdepartementets håndte ring av saken, og skriver at at tettere oppfølging fra etatstyrer på et tidligere tidspunkt kunne bidratt til å avdekke og eventuelt avverge regelbrudd i saken, er det alvorlig. Det er imperativt at absolutt all informasjon om både NSM og departementets håndtering kommer fram i denne saken. Nå skal NSMs håndtering gjennomgås av et eksternt utvalg, og det er bra, men av tilleggsproposisjonen framgår det at departementet selv skal gjennomgå egne rutiner. Etter Venstres syn burde også departementets håndtering være helt sentral i den eksterne gjennomgangen som skal foretas. Det skal virkelig ikke tas lett på å bevilge 200 mill. kr for å rydde opp i denne saken, men når det skjer, er det utelukkende for å begrense statens potensielle tap.

Dermed er dagens kart fer- digbehandlet. Presidenten vil minne om at første møte over nyttår blir onsdag 3. januar kl. 10. Kjære kollegaer! Da dette er det siste stortingsmøtet i 2023, vil presidenten benytte anledningen til å takke alle for den innsatsen som er gjort. Vi legger igjen bak oss et år med mange utfordringer. Vi har likevel vist at det er mulig å samarbeide til felles beste. Presidenten vil ønske dere alle en gledelig jul og et riktig godt nytt år. Nå fortjener dere skikkelig kvalitetstid med familie og venner. Ta godt vare på hverandre. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet. Riktig god jul!